Virðulegi forseti. Ég kem hingað upp í stól strax að loknum fundi í fjárlaganefnd með þessa spurningu: Myndi dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins selja slökkviliðið vegna þess að ekki hafi kviknað nægilega oft í húsinu, heimilinu? Myndi ráðherra Sjálfstæðisflokksins selja slökkviliðið? Þetta er einhvern veginn sú spurning sem við stöndum frammi fyrir. Það er vísað í 98 klukkustunda aðgerðir af hálfu Landhelgisgæslunnar sem röksemd fyrir því að selja þá vél sem við höfum verið að ræða hér í þingsal. Það fór ekkert samtal fram í fjárlaganefnd. Það hefur ekkert samtal átt sér stað í utanríkismálanefnd. Ég ætla bara að leyfa mér að lýsa því yfir að það ríki fullkominn trúnaðarbrestur hér varðandi þá upplýsingagjöf sem hæstv. dómsmálaráðherra stundaði í fjárlagavinnunni

um aukin framlög til Landhelgisgæslunnar sem þýði að við getum staðið undir kröfum um viðbúnað og viðbragðs- og björgunargetu Gæslunnar. Þetta er það sem Landhelgisgæslan sér, þetta er það sem þingið sér en er síðan ekki satt. Þegar við skoðum fjármálaáætlun fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir 400 til 450 klukkustundum af flugi árið 2023. Það hefur verið tæplega 100 klukkustundir. Þetta er það sem við bjuggumst við að verið væri að fjármagna, að sjálfsögðu. Ekki satt? Þetta er fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sjálfrar. En nei, það vantar upp á, það vantar svo mikið upp á að það á að selja flugvélina sem átti að sinna þessum 400 klukkutímum.

Nú er það allt í einu í þinginu að kenna að ekki sé nægjanlegt fjármagn fyrir Landhelgisgæsluna. Þetta er ekki boðlegur málflutningur, virðulegi forseti. Það liggur fyrir að bæði Landhelgisgæslan og þingið stóðu í þeirri góðu trú trú að Landhelgisgæslan væri vel fjármögnuð og raunar stærði ráðherrann sig af því að hafa tryggt það. Við hljótum að þurfa að grípa til varna fyrir þingið sem er sífellt að lenda í því að vera kennt um

Frú forseti. Hluti af þingflokki Samfylkingar, sem ekki var staddur á nefndarfundum, fór í heimsókn til Landhelgisgæslunnar í morgun og fræddist um það sem þeirra bíður. Ákvörðun dómsmálaráðherra að selja björgunar-, varnar- og eftirlitstæki með þeim rökum að það hafi ekki verið notað nógu mikið stenst enga skoðun. Það er vegna sveltistefnu ríkisstjórnarinnar að Landhelgisgæslan hefur neyðst til þess að leigja út þetta öryggistæki okkar. Það er sveltistefnu ríkisstjórnarinnar um að kenna að almannaöryggi er núna stefnt í hættu, að þjóðaröryggi er stefnt í hættu, að fiskveiðieftirlit verður í skötulíki

og það verður að grípa í handbremsuna núna áður en hæstv. dómsmálaráðherra verður okkur að meira tjóni. Virðulegi forseti. Fyrst: Við beitum fundarstjórn vegna þess að ríkisstjórnin hefur valið sér þá leið að eiga ekki samtal við Alþingi Íslendinga. Við beitum fundarstjórn því að það er okkar eina leið til að fá fram svör. Hæstv. dómsmálaráðherra lýsti því yfir í fjölmiðlum í gær að þegar hann hefði lagt fram minnisblað um sölu vélarinnar í ríkisstjórn. Þar hefðu engar athugasemdir verið gerðar. Ég hef ekki heyrt aðra ráðherra ríkisstjórnarinnar tjá sig um hvernig þetta kom t.d. við hæstv. utanríkisráðherra á þeim tímum sem við lifum nú. Lagði sá ráðherra orð í belg? Var einhugur um þetta?

vegna veðra, náttúruhamfara eða stríðsreksturs? Eða er það seinni tíma vandamál?

Hér ríkir þagnarbindindi ráðherranna og stjórnarliða í salnum sem þó hafa sumir hverjir lýst hneykslan sinni og undrun en virðast ekki hafa margt um þetta að segja núna. Ég hvet þá til að þrýsta á ráðherrann að hætta við þessar fyrirætlanir og koma í veg fyrir að við þurfum að horfa upp á lægra öryggisstig Íslendinga en verið hefur, að við þurfum að horfa upp á verri afkastagetu okkar til að fylgjast með náttúruvá en við höfum haft og sömuleiðis að við séum sífellt og alltaf að horfa upp á þetta sama rugl, virðulegi forseti, að ráðherra hlaupi á sig og hlaupi svo til baka og kenni þinginu um sín eigin afglöp. Það er ekki ásættanlegt, virðulegi forseti. Ráðherrann verður að svara fyrir sín eigin mistök og hætta að rugla svona í þinginu.

Hún var að koma af fundi með mér fyrir einhverjum mínútum síðan þar sem ég fór ítrekað, í tvígang, yfir það með henni hvað ég á við með samstarfi um rekstur á flugvél með Isavia. Ég greindi henni frá því að það hefur aldrei verið ætlunin og aldrei komið fram í mínum málflutningi að sú vél myndi leysa vél Landhelgisgæslunnar af hólmi og geta sinnt því hlutverki.

sem við vitum ekkert hvernig á að brúa. Það er rosalega ábyrgðarlaust af ráðherra að byrja á því að henda tækinu í ruslið áður en hann finnur nýtt.

Við vitum að almennt eru skattpeningar skilgreindir þannig að fyrsta króna skattgreiðandans fari í að verja landið hans innrásum en önnur krónan fari í að verja hann sjálfan árásum samborgaranna eða annarra.

Það er ekki alveg jafn skýrt til hvers Isavia þarf að reka flugvél eins og Landhelgisgæslan. Henni ber skylda til að verja þá sem eru á sjó úti, lenda í slysum og öðru. Þetta eru líka skilaboð um

Frú forseti. Ég kalla líka eftir afstöðu hæstv. utanríkisráðherra í þessu máli.

um það hvort hann sem fer með eignarhlutinn í Isavia sé tilbúinn til að falla frá opnunargjaldi sem Landhelgisgæslunni er gert að borga í hvert skipti sem þyrlan þarf að taka á loft frá Reykjavíkurflugvelli utan opnunartíma.

í gær. Þetta er það sem ég var að vísa til. En þetta er í raun og veru lausn sem er alls ekki hagkvæmari vegna þess að til þess að Isavia bjóði fram þá lausn sem ætti að koma í staðinn fyrir vél Landhelgisgæslunnar þyrfti að fara í gríðarlega mikinn kostnað í tækjakaupum, þjálfun o.s.frv. á þeirri vél.

verður manni dálítið brugðið við orðfæri dómsmálaráðherra í tengslum við fullt samráð við Landhelgisgæsluna í þessu máli, að teikna þetta upp eins og það hafi næstum því verið þeirra hugmynd að skera niður og selja þessa flugvél. Það er ekki þeirra hugmynd þó að það hafi verið lagt til sem illskásti kosturinn. Fyrirgefið, ég velti því fyrir mér hvaða putta sé best að láta taka af sér þegar maður stendur frammi fyrir því að þurfa að skera niður. Þetta er þjóðaröryggismál. Á viðsjárverðum tímum getum við ekki hætt að halda úti flugvél sem hefur verið á forræði ríkisins í að verða 70 ár. Við viljum SIF heim.

Það verður að halda því til haga, sem kom fram í umræðunni áðan, að vélin er á leiðinni til Ítalíu í verkefni; hún hefur verið þar í verkefnum í meira en sex mánuði á hverju ári á undanförnum árum.

að vísa í notkun á hverju ári eða á hvern klukkutíma á ári, alveg óháð því hvers eðlis starfsemin er. Sum starfsemi er þess eðlis að þar er unnið frá morgni til kvölds, jafnvel allan sólarhringinn, og þarf að vera.

er þetta bara starfsemi þess eðlis að hún þarf að vera til staðar óháð notkun. Fjölskylda fer ekki að selja frá sér reykskynjarana vegna þess að það hefur aldrei kviknað í. Ef við berum þetta saman við ýmislegt annað, erum við þá ekki að fara að undirbúa byggingu á

að þessi vél er nauðsynleg, ekki bara vegna öryggissjónarmiða heldur vegna þjóðaröryggis. Slíkar ákvarðanir teknar út í veður og vind

Með þessu er lagt til að dagskrá 60. þingfundar verði samhljóða dagskrá 59. þingfundar, að því undanskildu að ekki er sett á dagskrá 382. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr.

Auk þess gefur það allsherjar- og menntamálanefnd tækifæri til að kalla útlendingafrumvarpið til frekari umfjöllunar áður en 2. umr. lýkur í málinu svo hægt sé að vinna það betur og freista þess að svara þeim spurningum sem enn er ósvarað og eiga betra samtal við umsagnaraðila.“ Við berum aftur fram þessa dagskrártillögu til þess að liðka fyrir störfum þingsins og til þess að hægt sé að vinna nauðsynlegar breytingar á útlendingafrumvarpinu sem, eins og ítrekað hefur komið fram, eru verulegar efasemdir uppi um hvort standist stjórnarskrá og því rétt að vinna málið betur áður en það er borið hér upp til atkvæða fyrir þingmenn. Við hvetjum því alla hv. þingmenn og hæstv. ráðherra til þess að greiða þessari tillögu atkvæði sitt.

Það gengur ekki. Þess vegna verðum við að fá frumvarpið inn til umræðu í nefndinni núna meðan á 2. umr. stendur, þannig að það sé hægt að greiða atkvæði um greinarnar, um efni frumvarpsins án þess að það stangist á við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála.

Frú forseti. Við höfum ítrekað bent á að það eru greinar í þessu frumvarpi sem stangast bæði á við

Það er staðan sem við erum að glíma við hérna og erum að reyna að benda á. Og við höldum því bara áfram, það er ekkert flókið því að málið er það alvarlegt. Það ættu allir að taka það alvarlega þegar svona margir umsagnaraðilar

eru eftir sem áður að greiða atkvæði með því að það verði á dagskrá. Ég auglýsi hér með enn og aftur eftir því að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra komi hingað og ræði við okkur um réttindi barna á flótta sem til stendur að brjóta með þessu frumvarpi og hvað hann ætlar að gera til þess að standa vörð um þau.

Það er auðvitað með ólíkindum að þessir ráðherrar hunsi skýran og einbeittan vilja þingsins um að ræða þessi mál við það en sitji hér og greiði atkvæði með því að málið verði áfram á dagskrá án þess að láta svo lítið sem tala við þingið um það.

Eins og í svo mörgum þjóðþrifamálum ríkir þagnarbindindi hjá ríkisstjórninni sem ætlar alls ekki að taka þátt í lýðræðislegri umræðu hér í þingsal. Hún gjammar eitthvað smá í fjölmiðlum og lætur sig svo hverfa eitthvert annað en til þess að gæta málefnasviðs. Ráðherra barnamála er farinn. Hann ætlar ekki að ræða um réttindi barna á flótta, sem við höfum góða ástæðu til að ætla að sé stefnt í voða með samþykkt þessa frumvarps. Við vitum það t.d. og það er mjög skýrt af ákvæðum þessa frumvarps að verði það að lögum þá á að lögfesta ákvæðið sem getur gert það að verkum að aðgerðir foreldra geta bitnað á börnum. Þetta er þvert á ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hefur engan áhuga á að ræða það hér. Hann rýkur út um leið og færi gefst. Um leið og hann er búinn að greiða atkvæði með því að málið skuli áfram rætt þá hleypur hann út úr þingsal, hræddur við að taka þátt í lýðræðislegri umræðu um þetta mál, mögulega vegna þess að hann hefur vondan málstað að verja. Sömuleiðis hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, maðurinn sem átti að gjörbreyta móttöku fólks á flótta. Það átti að vera svo mikill sigur að Vinstri græn væru komin með þennan málaflokk í hendurnar, að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson væri kominn með þennan málaflokk í hendurnar. Hann hefur ekki fengist til að segja píp nema þegar hann kemst ekki hjá því í óundirbúnum fyrirspurnatíma og þá er það stærsta sem frá honum hefur komið

önnur er sú að málið er umdeilt, sem ég held að þurfi ekki ráðherradóm til þess að komast að niðurstöðu um. Virðulegur forseti. Það er auðvitað með miklum ólíkindum að ráðherrar ríkisstjórnarinnar, sem fara með málaflokka sem verða fyrir beinum áhrifum af þessu frumvarpi, þar sem uppi er hvert álitið, hver umsögnin á fætur annarri

Til hvers fengu þeir þessa málaflokka í hendurnar ef þeir þora svo ekki að mæta og standa fyrir máli sínu þegar á reynir? Við höfum umsagnir frá mannréttindasamtökum, frá mannréttindastofnunum á borð við Mannréttindastofnun Háskóla Íslands sem bendir á hvert ákvæðið á fætur öðru í stjórnarskrá sem efasemdir eru uppi um að þetta frumvarp standist.

En hér kemur enginn til að svara fyrir það. Mannréttindastofnun Háskóla Íslands segir: Það hlýtur að þurfa að skoða þetta. Það hlýtur að þurfa að fara fram efnislegt mat á því, þegar jafn augljósar augljósar sannanir eru uppi um að þetta mál stangast á við þetta ákvæði þá hlýtur að þurfa fara fram efnislegt mat á því hvort það standist stjórnarskrá. En nei, okkur er neitað um lögfræðiálit, ráðuneytið framkvæmdi ekki sjálfstætt mat á því hvort þetta stæðist stjórnarskrá og síðan er bara þagnarbindindi stjórnarliða. Þau ætla bara að þegja af sér stjórnarskrárbrotin. Það á bara að rúlla þessu í gegnum atkvæðagreiðslu og vera í þagnarbindindi þangað til að þessu illa verki er aflokið. Við stöndum ekki fyrir slík stjórnmál, virðulegur forseti. Við munum standa áfram hér og kalla eftir svörum og kalla eftir útskýringum frá þeim ráðherrum sem eiga að standa vörð um stjórnarskrárvarin réttindi barna, þeim ráðherrum sem eiga að standa vörð um stjórnarskrárvarin réttindi fólks á flótta, að þau komi hér og svari fyrir þetta skelfilega frumvarp, sem nokkurn veginn allir umsagnaraðilar eru sammála um að sé skelfilegt frumvarp og benda á margvíslega þætti; þjónustuskerðinguna, að senda fólk bara eitthvert án þess að hafa nokkra fullvissu fyrir því að viðkomandi hafi leyfi til dvalar, einhvers konar vernd mannréttinda, að flóttamannasamningurinn sé einu sinni í gildi.

þá þýðir það að grundvallarþjónusta er varðar heilsu, öryggi og velferð verður tekin frá viðkomandi einstaklingum sem þurfa þá að leita skjóls á götunni, hafi þau ekki yfirgefið landið sjálfviljug.“ Þetta Þetta fólk, prestar innflytjenda og flóttafólks, veit hvernig þetta virkar. Ég skora á hvern sem er að rengja reynslu þeirra af þessum málaflokki,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

Það sér hvaða áhrif þessi breyting getur haft. „Við teljum afar mikilvægt að hlúa áfram að þessum hópi til þess að hann komist ekki í slíkar örvæntingarfullar aðstæður að það skapi ný vandamál sem hefðu afar neikvæð áhrif á þessa einstaklinga og samfélagið allt. Sem myndi fylgja ýmis beinn og óbeinn kostnaður við að bregðast við.“ Þarna er ekki skilvirkniaukning, langt í frá. Þarna erum við kannski — kannski — að kaupa skilvirkniaukningu á einum stað í kerfinu og fá heimilislaust fólk, mansal og ofbeldi í staðinn annars staðar í kerfinu. „Það er fyrirsjáanlegt að niðurfelling grunnþjónustu þvingar fólk í erfiða stöðu sem aftur skapar álag á önnur félagsleg kerfi eins og til dæmis sveitarfélög og ýmis hjálparsamtök, þ[ar] sem fólk leitar í neyð.“ Þetta er fólk sem þekkir málaflokkinn, veit nákvæmlega hvað það er að tala um þegar kemur að þessum málum.

væntanlega af sveitarfélögum. Þarna er verið að velta kostnaði úr einum vasa yfir í næsta vasa. Mjög klassískt. Ríkisstjórnin er að firra sig ábyrgð, veltir ábyrgðinni yfir á einhverja aðra. Þannig að, eins og ég segi, þó að ég sé ekki trúrækinn maður eða kvitti ekki upp á æðri máttarvöld o.s.frv., þá veit þetta fólk samt hvað það er að tala um í þessum málaflokki.

hér á næturfundum hef ég verið að fara í gegnum hina ýmsu alþjóðasáttmála sem þetta frumvarp stangast á Þar sem ég veit að margir þingmenn voru eflaust sofandi í nótt þegar ég var að fara yfir ákveðin atriði sem eru mjög mikilvæg þá tel ég að það sé gott fyrir mig að endurtaka þau hér í björtu. Mig langaði sérstaklega að taka fyrir einn af þeim liðum frumvarpsins sem við höfum ítrekað bent á að brjóti í bága við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við höfum komið því á framfæri til hæstv. mennta- og barnamálaráðherra nákvæmlega hvað hvað við erum að tala um þar en bara ef hæstv. ráðherra skyldi hafa gleymt því eða ef aðrir hafa ekki heyrt þessa skýringu þá langar mig að fara í að bera saman annars vegar 2. mgr. 2. gr. barnasáttmálans sem, fyrir þá sem ekki vita, er löggiltur á Íslandi sem þýðir að þetta er jafngilt íslenskum lögum.

Ég ætla að reyna að gera þetta á þann máta að þetta verði skiljanlegt þrátt fyrir mjög tyrfinn lagafræðilegan texta. En í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna stendur, með leyfi forseta: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 Það er á eins einföldu máli og ég get sagt það. Í 8. gr. frumvarpsins er verið að

náði að semja um við þáverandi hæstv. dómsmálaráðherra, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, að bæta inn í lögin vegna þess að það höfðu of mörg mál komið upp þar sem börn höfðu verið hér í lengri tíma, lengur en ár, og höfðu myndað mikil tengsl við Ísland og við vildum tryggja það að þau fengju efnislega meðferð. En nú er verið að breyta því

Frú forseti. Þarna er verið að segja að ef einhver kom fram fyrir hönd viðkomandi og tafði málið þá gildi 12 mánaða reglan ekki. Það má ekki refsa börnum fyrir aðgerðir foreldra. En þessi ákveðna grein gerir nákvæmlega það vegna þess að þar sem stendur umsækjandi þá getur það verið barn

og er alls ekki viljandi heimilislaust heldur einfaldlega vegna þess að það er ekki hægt að vísa þeim úr landi og þau hafa ekki rétt til að vinna fyrir sér og þau hafa engan aðgang að samfélaginu. Þetta stendur til að gera þannig að fólki í þessum hópi snarfjölgi. Ég hef verið að vísa í góða skýrslu frá Rauða krossinum þar sem þetta er áréttað og vil nota tækifærið til að endurtaka þetta í björtu vegna þess að það eru kannski ekki allir við viðtækin klukkan fjögur um nótt. Núna

ég hef ekki enn þá fengið viðeigandi svör við því. Og það er raunverulega það sem mun gerast verði þessi 6. gr. frumvarpsins að lögum, virðulegi forseti. Það er algjörlega skýrt. Það kemur mjög vel og skilmerkilega fram, bæði í umsögn Rauða krossins við frumvarpið, í öðrum umsögnum líka sem ég hef ekki talið upp og sömuleiðis í þessari skýrslu um aðstæður einstaklinga sem fengið hafa lokasynjun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

Þar sem enga lausn er að finna fyrir þessa einstaklinga í núgildandi lögum telur Rauði krossinn rétt að einhvers konar lausn verði tekin upp í frumvarp dómsmálaráðherra sem t.a.m. auðveldar þeim að komast á vinnumarkað og framfæra sér og sínum.“ En nei,

Í staðinn fyrir að auðvelda fólki að sjá sér sjálft farborða á að tryggja það að þau búi við algjöra neyð á Íslandi.

Ég hef líka verið að koma inn á hvernig þessar undantekningar sem verið er að tala um að séu á því að hægt sé að henda fólki á götunni séu hvorki fugl né fiskur. Miðað við framkvæmdina hjá Útlendingastofnun verður mjög erfitt að komast í gegnum það nálarauga að heita alvarlega veikur einstaklingur eða þá að heita einstaklingur sem er fatlaður með langvarandi stuðningsþarfir, vegna þess að Útlendingastofnun sinnir ekki frumkvæðisskyldu sinni um að afla gagna um hvort viðkomandi einstaklingar falli undir þessar skilgreiningar.

Síðasta umsögnin sem ég ætla að renna yfir aðalatriðin

og hafa til þess sérþekkingu og reynslu við gerð frumvarpsins. Ég hef orðið var við það í samfélagsumræðunni að einhverjir treysti ekki Rauða krossinum til að sinna þessari þjónustu, gera það með einhvers konar

sem er yfirleitt fyrsti hópurinn sem verður fyrir aðkasti og fordómum í öllum löndum heimsins. Þetta er auðveldasti hópurinn til að útskúfa á einhvern hátt. Þess vegna er svo mikilvægt að standa vörð um mannréttindi þeirra, því að það fer nákvæmlega út í þessa klassísku sögu: Fyrst komu þau og náðu og náðu í þennan hóp, svo komu þau og náðu í næsta hóp þangað til enginn var eftir til að standa vörð mín réttindi. Þetta eru grundvallarmannréttindi sem verið er að tala um hérna og þegar á reynir er oft erfiðast að standa vörð um réttindi fólks. En þá er það líka mikilvægast, langmikilvægast, því að þar er byrjað að kroppa í réttindin með því að ýta undir einhvers konar hræðslu eða fordóma, einhvers konar við/þau-orðræðu sem býr einmitt til ákveðna ofsareiði sem við sáum grassera í Evrópu á síðustu öld með virkilega slæmum afleiðingum.

Er það fínn lögfræðingur fyrir þá sem eru að leita sér að vernd? Ekki hugmynd, en það er alla vega ekki á sömu forsendum og Rauði krossinn rak þá þjónustu þar sem hafði byggst upp gríðarleg þekking á þessum málaflokki. Þannig að það þarf að hlusta þegar Rauði krossinn er að tala í þessu máli því að þau vita hvað þau eru að tala um. Þau byrja á að tala um sjálfkrafa kæru, sem er 2. gr., og Rauði kross á Íslandi leggst gegn þessu af tveimur ástæðum. Annars vegar eru ákvarðanir Útlendingastofnunar birtar umsækjendum á íslensku, yfirleitt 10–20 bls., og ekki þýddar á önnur tungumál. Ákvörðunin er send talsmanni umsækjenda sem þarf í kjölfarið að bóka fund með viðkomandi og túlki sem oftast er ekki hægt að gera samdægurs.

Það eru svona smáatriði hér og þar, þar sem einhver þarf að taka blaðið, krossa í, skrifa undir, passa að það berist annað, þýða það yfir á önnur tungumál. Allur pakkinn er rosalega flókinn og fyrirferðarmikill af því að þetta er fólk með alls konar bakgrunn sem kemur frá fullt af löndum og er með alls konar ástæður fyrir því að það telur sig eiga rétt á alþjóðlegri vernd.

þetta frumvarp brjóti í bága við mannréttindasáttmála og eins stjórnarskrá Íslands. Og aftur ætla ég að reyna að gera það á eins einfaldan máta og ég get.

sem samþykkt var 10. desember 1948, en einnig á mannréttindasáttmála Evrópu sem hefur verið lögfestur hér á landi.

„Allir eiga rétt til lífs, frelsis og mannhelgi.“ Þetta hefur oft verið notað til þess að fjalla um það sem á íslensku hefur oft verið kallað friðhelgi einkalífsins,

veit ekki alveg með það en það er alla vega ekki bara geðþóttaákvörðun dómsmálaráðherra. Af hverju var ég að fara í gegnum þessar ákveðnu greinar um friðhelgi einkalífsins? Jú,

við bætist málsgrein í lögin sem hljómi svo: „Ef nauðsyn ber til að tryggja framkvæmd ákvörðunar um brottvísun eða frávísun útlendings skv. 104. gr. er lögreglu heimilt að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði hans til að geta ferðast.“ Þarna getur bara lögreglan farið og krafist þess af lækni að fá læknisvottorð. En munum: Það má ekki framkvæma líkamsrannsóknir nema að gengnum dómsúrskurði. Það á allt í einu gefa lögreglunni bara vald til hvers sem er. Ef við byrjum að gefa lögreglunni vald til að gera þetta við

einstaklingur í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Mér finnst mikilvægt að fara yfir það líka í björtu vegna þess að ég tel að það sé ekki fullnægjandi að segja frá því í skjóli nætur. Ég hef verið að fjalla um áhrif 6. gr. frumvarpsins og mér finnst mjög mikilvægt að við fjöllum mjög ítarlega um áhrif af þessari grein vegna þess að þau eru svo alvarleg. Við erum að snúa á

Ég vil fara yfir hvers vegna þessar undantekningar, sem menn bera fyrir sig að muni koma í veg fyrir að fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu verði hent á götuna,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

fá eitthvað að borða, yrðu niður felld, eins og þetta er orðað á lagamáli hérna. En hérna er verið að tala um alvarlega veikt fólk. Ef þú ert bara venjulegan veik þá má henda þér á götuna:

þennan þröskuld, vegna þess að ef þú ert bara með fötlun án þess að vera með langvarandi stuðningsþarfir sem hægt er að sinna með almennri þjónustu þá nýturðu samt engrar þjónustu. Ég skil ekki hvernig þetta dæmi á að ganga upp, virðulegi forseti: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

Seinni ástæðan er sem sagt vanræksla Útlendingastofnunar á rannsóknarskyldu. Þetta hafa mjög margir umsagnaraðilar gagnrýnt, þrátt fyrir lagaskyldu sinnir Útlendingastofnun ekki þessari skyldu sinni. Þetta er starfsreynsla þessara aðila af Útlendingastofnun. Þannig að maður getur alveg spurt sig: Þarf Útlendingastofnun að hafa lög yfirleitt ef hún getur bara gert það sem henni sýnist? Jú, auðvitað, því að það á að vera hægt að rekja það fyrir dómi þegar Útlendingastofnun eða stjórnvöld almennt klúðra málum. En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

Í slíkum tilfellum er nauðsynlegt að bíða með ákvarðanatöku í málinu þar til gögn hafa orðið til og borist frá heilbrigðisyfirvöldum. Upplýsingar úr sjúkraskrá gefa oft tilefni til frekari rannsóknar og greiningar á andlegum og líkamlegum veikindum umsækjenda með öflun ítarlegri vottorða.

Hættan við þetta er ekki endilega að einhver sem eiga ekki rétt á alþjóðlegri vernd fái ekki alþjóðlega vernd heldur að þau sem eiga í raun og veru rétt á alþjóðlegri vernd fái hana ekki af því að það er skussaháttur í gangi hjá stjórnvöldum,

skortir sem varpa ljósi á andlega eða líkamlega heilsu viðkomandi. Þau fá ekki tíma, fá ekki svigrúm. Það er ekki skoðað nægilega vel. Þetta eru Þetta eru ítrekað sömu skilaboðin frá fólkinu sem hefur reynsluna af því að vinna þetta á gólfinu og er að segja þinginu hérna: Þetta gengur ekki.

og stjórnvöld segja bara að það muni búa til skilvirkni. Risastóra spurningin hérna er: Skilvirkni fyrir hvern? Því að þau segja í frumvarpinu að það eigi að búa til skilvirkni á þann hátt

Þarna er verið að setja inn í lögin nýtt ákvæði, sem er ekki í lögunum fyrir, um svokallaðar endurteknar umsóknir. Eins og staðan er í dag er ekkert sérstakt ákvæði í útlendingalögum um endurteknir umsóknir en það er heimild til að setja slíkar umsóknir í svona hálfgerða flýtimeðferð sem ætti svo sem að nægja að mati þeirra sem hér stendur.

einu mikilvægasta réttarúrræðinu og einu virkasta réttarúrræðinu fyrir flóttafólk á Íslandi, sem er kannski ástæðan fyrir því að það er verið að afnema það; beiðni um endurupptöku máls vegna nýrra gagna eða vegna breyttra forsenda, svo sem vegna þess að tímafrestir hafa runnið út.

gr. Ég mun fara í það þegar þar að kemur. En í 7. gr. frumvarpsins er óvirkjuð almenn grein almennra stjórnsýslulaga um heimild fólks til að fá heimild stjórnvalda til að endurupptaka mál. Raunar er það skylda stjórnvalda. Þetta er heimild réttur borgarans til að fá mál sitt endurskoðað ef eitthvað hefur breyst. Það er áratugalöng úrskurðarframkvæmd og fræðaskrif um beitingu þessa ákvæðis, sem er 24. gr. stjórnsýslulaga, um endurupptöku, þannig að þetta ætti ekki að valda neinum vandkvæðum í framkvæmd. Beiðnum um endurupptöku hefur fjölgað gríðarlega undanfarið en það má ætla að þeim muni fækka aftur nú þegar Covid-heimsfaraldurinn er að þessu leytinu hættur að vera stjórnsýslunni til trafala. Því er þetta ákvæði ekki bara gríðarleg alvarleg aðför að réttaröryggi flóttafólks heldur

Í því sambandi langar mig að leiðrétta eitt sem hefur komið fram hérna nokkrum sinnum þegar við kvörtum undan því að fá ekki samtal við meiri hlutann um þetta mál. Þá er bent á það að þetta mál sé að koma fram í fimmta skipti.

ekki að gera ykkur það. Eitt af því sem ég hef fengið eiginlega daglegar spurningar um, frú forseti, er það hvort stjórnarskrá Íslands gildi um útlendinga. Það er alveg á hreinu að hún gildir um alla þá sem eru í íslenskri lögsögu,

En alla vega þá gildir það þannig að reglurnar, lögin gilda og stjórnarskráin gildir fyrir alla þá sem eru á Íslandi,

að Íslendingar einir þyrftu að keyra á innan við 90 km hraða. Já, stundum er gott að gera þetta svolítið einfalt. En það er líka mikilvægt að átta sig á því að mannréttindasáttmáli Evrópu

„Samningsaðilar skulu tryggja hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í I. kafla þessa samnings.“ Já, frú forseti, hér stendur alveg svart á hvítu að mannréttindi gilda fyrir alla sem á Íslandi eru, alla sem eru okkar yfirráðasvæði. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að það þýðir að það eru ákveðin réttindi og ákveðnar skyldur sem við sem þjóð höfum, einnig þegar kemur að umsækjendum um alþjóðlega vernd. Það eru margs konar réttindi og frelsi sem við þurfum að virða samkvæmt þessum I. kafla í mannréttindasáttmálanum; hlutir eins og rétturinn til lífs, bann við pyndingum, bann við þrældómi og nauðungarvinnu, réttur til frelsis og mannhelgi, rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi,

réttur til að stofna til hjúskapar, réttur til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns, bann við mismunun, skerðing réttinda á hættutímum, skorður við stjórnmálaumsvifum útlendinga,

hafa áhrif á það hvernig við eigum að sinna og virða réttindi sem umsækjendur um alþjóðlega vernd fá á Íslandi. — Frú forseti. Þar sem það er dagsbirta þá langar mig að fara í nokkrar af þessum greinum. Ég óska því eftir því að komast aftur á mælendaskrá.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

í dag og verður enn styttri þegar þetta frumvarp verður samþykkt og samt er talað um að verið sé að horfa til Norðurlandanna til að vera einhvern veginn sambærileg þeim.

Það er ekkert svoleiðis, það er ekki einu sinni reynt. Það er bara fullyrt: Þetta er í þágu skilvirkni og í þágu þess að gera eins og aðrar þjóðir. Það er ekki útskýrt nákvæmlega

upp með það. En málið er að þau komast ekki alltaf upp með það. Það hefur nefnilega gerst allnokkrum sinnum að Útlendingastofnun hefur verið gerð afturreka með sínar ákvarðanir vegna þess að málið hefur ekki verið nægilega rannsakað. Í því ljósi verð ég eiginlega að lýsa yfir ánægjulegri undrun minni yfir því að það sé ekki hreinlega verið að afnema rannsóknarregluna í þessu frumvarpi þegar kemur að umsækjendum um alþjóðlega vernd. Það þykir ekkert tiltökumál að afnema kæruheimildir í ýmsu. Fólk getur ekki kært mat á því hvort það sé í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Það er ekki hægt að kæra niðurstöður aldursgreiningar. Þessi réttindi eru afnumin, bara með einhverri línu í lögum um útlendinga nú reynir lítið á þetta þar sem þessi mál ná ekki fyrir dómstóla. Og nú á að afnema heimild einstaklinga til að fá mál sín endurupptekin ef forsendur hafa breyst. Þannig að ég bíð bara eftir frumvarpi frá hæstv. dómsmálaráðherra þar sem sjálf rannsóknarreglan og jafnvel jafnræðisreglan og aðrar grundvallarreglur stjórnsýsluréttar,

vakna upp sú spurning hvort stjórnarskrá, og þar með mannréttindin sem þar eru, eigi yfir höfuð við um útlendinga. Eru þessir útlendingar nokkuð með þessi mannréttindi? Stundum fer maður að efast um að allir hv. þingmenn geri sér grein fyrir því að já, útlendingar hafa líka mannréttindi. Ég ætla aðeins að halda áfram að röfla um þessa 7. gr. sem er mér mjög hugleikin vegna þess að hún felur í sér alveg gríðarlega alvarlega skerðingu á möguleikum flóttafólks til að fá ranga ákvörðun leiðrétta.

„Skýrt er tekið fram að endurtekin um endurupptöku, eins og það er í dag, það verður kallað endurtekin umsókn í þessum nýju lögum — „frestar ekki framkvæmd fyrri ákvörðunar en því stjórnvaldi sem er með umsóknina til skoðunar er heimilt að fresta réttaráhrifum enda hafi umsækjandi óskað eftir því þegar hin endurtekna umsókn var lögð fram og sýnt fram á“ — svo stendur reyndar í lagaákvæðinu: „brýna“ — „nauðsyn þess að fresta framkvæmd. Við framkvæmd laga um útlendinga hefur verið deilt um hvort og þá hvenær eðlilegt sé að fresta framkvæmd ákvörðunar þegar lögð hefur verið fram beiðni um endurupptöku. Því þykir rétt að kveða skýrt á um hvenær eðlilegt sé að stjórnvöld fresti framkvæmd fyrri ákvarðana.“ Ég ætla að láta staðar numið í tilvitnuninni hér.

Þetta er eitt af þeim vandamálum sem ég myndi segja að væri orðið kerfisbundð vandamál, en sem þarf ekki að leysa með lagabreytingu heldur einfaldlega með því að stjórnvöld fari að fylgja lögum.

þeir einstaklingar, mjög stór hluti þeirra ef ekki bara allir, ég þori ekki alveg að fara með það, alla vega stór hluti hópsins var með beiðni um endurupptöku í skoðun hjá kærunefnd útlendingamála.

Það eina sem þyrfti að gera til að laga þetta er að kærunefndin myndi svara þessum beiðnum, bara já eða nei. Ef kærunefndin telur að það sé vika eða tvær vikur í að hún komist að niðurstöðu þá ætti hún auðvitað bara að fresta framkvæmdinni. Það er ódýrast fyrir alla, skilvirkast fyrir kerfið, best fyrir alla. En það gerir hún ekki, hún svarar ekki beiðninni. Og hér er bara tekið af skarið um það: Nei, það frestar ekki framkvæmd. Hvaða skilvirkni er í því? Þannig að það er verið að ýta undir þá framkvæmd sem við erum búin að horfa upp á, að fólk sé flutt úr landi. Og svo er því náttúrlega reddað í þessu frumvarpi með því að kveða á um að ef fólk fer úr landi þá fellur málið niður.

Frú forseti. Ég ætla að nota dagsbirtuna og vonandi vel vakandi þingmenn sem eru að hlusta til að koma á framfæri nokkrum lykilupplýsingum,

það séu atriði í frumvarpinu eða í framkvæmd og vinnu Útlendingastofnunar á þessu sviði sem stangist hreint og beint á

aðgerð lögreglu og Útlendingastofnunar getur ekki kallast neitt annað en vanvirðandi og ómannleg. Það er sorglegt að sjá að lögreglan og Útlendingastofnun hafi ekki einu sinni beðist afsökunar á þessari meðferð heldur einfaldlega sagt: Við þurfum bíl sem getur flutt fólk í hjólastólum. Ef það er eini skilningurinn og eini lærdómurinn sem ríkislögreglustjóri og Útlendingastofnun draga af því sem við sáum gerast þá held ég að við þurfum virkilega að fara að skoða hvernig þær stofnanir vinna. Annað sem tengist þessu atviki í desember er að þessi fjölskylda var var að bíða eftir að mál hennar yrði tekið fyrir fyrir dómi. Það er því miður þannig í lögunum í dag að ekki er beðið eftir því að dómsmeðferð hafi farið fram

Þar stendur, með leyfi forseta: „Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli.“ Já, viðkomandi á rétt á því að mál hans sé tekið fyrir. En nei, Útlendingastofnun og dómsmálaráðherra vilja senda fólk úr landi áður en kemur að þessu vegna þess

Samt er verið að reyna þetta og það er einhvern veginn verið að reyna þetta á þann hátt núna að meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar er bara alveg sama hvaða umsagnir segja og hvað niðurstöður dómstóla hafa verið að segja um nákvæmlega þetta atriði, alveg sama: Hendum þessu bara í gegn. Eins og hefur komið fram hérna er það líklega vegna þess að þau munu komast upp með það, af því að þetta fólk hefur ekki tækifæri til að leita réttar síns. Til þess að geta farið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu,

því verður ekki séð að slíkar aðstæður skuli leiða til þess að lögreglu verði fengin heimild til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum bara almennt séð. Þetta gæti hafa náðst sem tímabundin heimild út af sóttvarnaraðstæðum en ekki sem almenn heimild, bara til að reyna að koma þessu á mannamál.

Það eru ekki allir umsagnaraðilar sem spottuðu hvað er í gangi í þeirri 7. gr. Ég reyndi að lýsa því svona á einhvers konar mannamál hérna rétt áðan. Ég vona að það hafi skilist. Það sem er verið að gera er að verið er að svipta fólk réttinum til þess að fá mál sitt endurupptekið ef það hefur ný gögn til að styðja umsókn sína eða aðstæður hafa breyst, sem geta verið t.d. tímafrestir. Ég ætla aðeins að lesa upp úr umsögn Rauða krossins, sem var eitt það félag sem sá hvað var þarna í gangi og gerir athugasemdir við það. Ástæðan fyrir því að þau reka augun í þetta og átta sig á því hverjar áætlanirnar eru þarna er auðvitað sú að Rauði krossinn hefur núna margra ára reynslu af því að sinna lögfræðilegri aðstoð við umsækjendur um alþjóðlega vernd og hefur sannarlega ekki verið nein vanþörf á þó að því miður sé búð að gera mjög vondar breytingar á því kerfi, sem er svo sem efni í aðra ræðu.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

aðeins að staldra við hér. Hver eru rökin fyrir því að afnema þennan mikilvæga rétt útlendinga, rétt til að óska eftir endurupptöku máls vegna breyttra forsendna eða nýrra gagna? Rökin eru þau að það séu svo mörg mál. Það séu svo margar beiðnir um endurupptöku. Það fylgir svo sem ekki í greinargerðinni en sannarlega er það líka að það er fallist á svo margar beiðnir. Eru þetta veigamikil rök fyrir því að svipta fólk réttindum, að það þurfi mjög sýnilega á þeim að halda? Ég er ekki viss um að Páll Hreinsson væri kátur með þessa lagatúlkun. Með leyfi forseta: „Þau sérákvæði í lögum sem gera minni kröfur til stjórnvalda þoka aftur á móti fyrir almennum ákvæðum stjórnsýslulaganna.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

Við Píratar erum stofnuð í kringum það að verja réttindi mannréttindi.

umsækjendur um alþjóðlega vernd eða eitthvert annað mál sem snertir mannréttindi.

Þegar ráðherrar sem varla geta sagt eina setningu

en barist fyrir þeim. Eins og við höfum bent á oft og mörgum sinnum

hvaða bull og vitleysa vellur út úr ráðherra og hann ákveður að taka einhverjar ákvarðanir sem taka fleiri mannréttindi frá okkur. Við höfum séð hvað gerist í lýðræðislegum löndum þar sem slíkt leyfist. Gott dæmi um það er t.d. Bandaríkin þar sem réttindi kvenna yfir eigin líkama hafa verið takmörkuð, þar sem þingmenn vilja helst gera fleiri mannréttindaávinninga undanfarinna áratuga að engu.

að byrja að gefa eftir mannréttindi. Þvert á móti eigum við á Íslandi, sem hefur verið í fararbroddi jafnréttis og ýmissa mannréttinda, t.d. hinsegin og kynseigin fólks, að vinna að því að búa til frumvörp til laga sem auka þessi réttindi og tryggja þau sérstaklega fyrir jaðarhópa í stað þess að leggja fram einhver hroðvirknisleg frumvörp sem hafa ekki verið hugsuð, sem standast ekki stjórnarskrá, sem standast ekki mannréttindasáttmála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

endurmetur kærunefnd útlendingamála ekki mat Útlendingastofnunar, mjög áhugavert. Oftast fer þetta mat ekki fram með aðkomu þar til bærra sérfræðinga.

Þetta er það sem gerist þegar verið er að reyna að svindla og það næst að fara með þessi mál í gegnum dómstóla.

Einstaklingar sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu en hafa ekki fengið viðurkenningu á því frá Útlendingastofnun búa bara við færri tækifæri til að yfirgefa landið innan þess knappa tímafrests sem er ætlað að gefa, 30 daga. Því er hætt við að þetta komi verst niður á þeim,

Allt þetta ferli er að mála upp þessa mynd. Allir þessir umsagnaraðilar eru að mála upp nákvæmlega sömu mynd. Frumvarpið eins og það er komið hingað í umræðu til þingsins er bara ekki tilbúið.

Án þess að taka of langan tíma í upprifjun þá kveður þetta ákvæði á um að ákveðnar grundvallarreglur stjórnsýslulaga gildi ekki í málum er varða alþjóðlega vernd, þ.e. rétturinn til endurupptöku málsins ef ný gögn koma fram eða ef forsendur breytast. Ég verð að lesa upp úr umsögn Rauða krossins um þetta ákvæði vegna þess að hún er nokkuð skýr. Það er farið nokkuð vel yfir það að í reynd er ekki heimilt að gera undantekningar frá þessum grundvallarreglum stjórnsýslulaga með þessum hætti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

en þó er í fyrirliggjandi frumvarpi að finna nýmæli í 1. mgr. Þar hefur nú verið bætt við orðinu „sýnilega“ á undan „auknar líkur““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 Það sem er líka áhugavert við þetta ákvæði er að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, sem gerði nokkuð vægar almennar athugasemdir við frumvarpið, en gerði sérstakar athugasemdir við tvö ákvæði,

heldur fjallar hún um að jafnvel þó að við værum að tala um endurteknar umsóknir, sem er látið í veðri vaka með þessu ákvæði og í greinargerð, þá uppfylli ákvæðið samt í rauninni ekki þær lágmarkskröfur sem gera verður.

En það er nú einu sinni þannig að síðar á þessu ári verða liðin 72 ár frá samþykkt samningsins um réttarstöðu flóttamanna en hann var gerður 1951. Hann verndar réttindi flóttamanna um allan heim og er í raun sá grunnur sem fjallar sérstaklega um það málefni sem þetta frumvarp fjallar um. þessi samningur og bókun sem var gerð við hann 1967, þar sem skilgreiningin á þeim sem þurfa alþjóðlega vernd var víkkuð,

samninginn sjálfan með því að tala um formálann áður en ég fer í að skilgreina nákvæmlega

af allsherjarþinginu 10. desember 1948, hafi staðfest þá meginreglu að allir menn skuli njóta mannréttinda og mannfrelsis án manngreinarálits. Aðildarríkin álíta að Sameinuðu þjóðirnar hafi við ýmis tækifæri sýnt mikla umhyggju fyrir flóttamönnum og leitast við að tryggja þeim sem besta möguleika til þess að njóta mannréttinda og mannfrelsis. Aðildarríkin álíta að æskilegt sé að endurskoða og sameina fyrri samninga þjóða í milli um stöðu flóttamanna, svo og með nýjum samningi að auka svið þessara samninga og vernd þá, sem þeir veita. Aðildarríkin álíta að það geti lagt óhæfilega þungar byrðar á einstök lönd að veita mönnum griðland og að viðunandi lausn vandamáls, sem Sameinuðu þjóðirnar hafa viðurkennt að sé alþjóðlegt að eðli og umfangi, fáist því ekki án samvinnu þjóða milli. Aðildarríkin láta í ljós þá ósk að öll ríki, sem viðurkenna hið félagslega og mannúðlega eðli flóttamannavandamálsins, geri allt, sem í þeirra valdi stendur, til þess að koma í veg fyrir að vandamál þetta verði ágreiningsefni milli ríkja. Frú forseti. Þessi samningur gengur út á það að búa til ramma í kringum það hvernig við tökum á móti flóttamönnum og

Í 24. gr. er ekki krafa um að sýnilega auknar líkur séu á að fallist verði á beiðni viðkomandi, það þurfi bara að taka við gögnunum og meta þau í heild sinni með tilliti til samverkandi áhrifa

Vert er að nefna að ekki eru neinir viðtökusamningar í gildi við önnur ríki en þau sem eru aðilar að Dyflinnarreglugerðinni. Og við þurfum að skilja hvað þetta þýðir. Þetta þýðir að Ísland er búið að koma sér í samskipti við önnur lönd um að taka á móti umsækjendum um alþjóðlega vernd

Frú forseti. Nú eru stjórnarflokkarnir búnir að halda þessu útlendingafrumvarpi á dagskrá lengur en elstu menn muna. Við erum búin að tala í þessari 2. umr.,

einhverju að fari í gegn. Það væri skemmtileg tilbreyting ef ríkisstjórnin beitti hörðu við að koma í gegn góðum aðgerðum í þágu heilbrigðiskerfisins eða heimilanna eða til að bregðast við efnahagsástandinu eða hvað annað það er sem brennur á fólki í landinu. Ég held að þetta frumvarp, um að þrengja stöðu fólks á flótta, sé ekki sérstaklega hátt á lista hjá fólki í samfélaginu um hluti sem verði að klára með öllum þeim ráðum sem til eru. Þetta var nú kannski aðeins utan efnis málsins en ég vildi bara koma þessu frá mér vegna þess að það segir sitt um forgangsröðun stjórnarflokkanna að splæsa heilli þingfundaviku í þetta mál frekar en öll hin sem hefði verið hægt að ræða. Það segir sitt um forgangsröðunina að þessi þingsalur hafi ekki fjallað um neitt annað á þessu ári en útlendingafrumvarpið sem einfaldast væri að senda bara til nefndar til að vinna almennilega. Kannski finnst þeim þetta þægilegt. Kannski finnst þeim þægilegt að þurfa ekki að ræða eigin afglöp í efnahagsstjórn, eigin vanrækslu á heilbrigðiskerfinu, eigin axarsköft þegar kemur að því að svelta Landhelgisgæsluna. Það er kannski ágætt að fela sig á bak við þetta mál, kannski er það planið hjá ríkisstjórninni.

víðs vegar á sama tíma og Ísland ákvað að viðhalda alla vega og jafnvel opna aðeins þann ramma sem var hér fyrir hendi. En frá þeim tíma hafa verið gerðar nokkrar breytingar á lögunum.

og hins vegar breytingar sem snúast bara um að leiðrétta villur sem voru gerðar við lagasetninguna á sínum tíma. Ég var á fundinum í gær byrjaður að fara í gegnum þetta og búinn að nefna fyrstu tvær breytingarnar. Sú fyrsta var gerð áður en lögin tóku gildi. Með lögum nr. 124/2016 var sett inn bráðabirgðaákvæði þess efnis að að einstaklingur kærði niðurstöðu um brottvísun sína þá frestaði sú kæra ekki réttaráhrifum ef viðkomandi væri með það sem kerfið kallar bersýnilega tilhæfulausa umsókn eða kæmi frá öruggu ríki.

að stjórnsýslulög nr. 37/1993 hafa ekki ígildi stjórnskipunarlaga sem almenn lög geta ekki breytt. Löggjafanum er því heimilt að ákveða að tiltekin málsmeðferð lúti vægari skilyrðum en stjórnsýslulög mæla fyrir um, enda sé skýrt mælt fyrir um það í lögum. Vegna tilvísunar RKÍ til 2. gr. stjórnsýslulaga bendir ráðuneytið á að með ákvæðinu var lögfest sú regla að sérákvæði í eldri lögum sem gerðu minni kröfur til stjórnvalda myndu þoka fyrir hinum almennu ákvæðum stjórnsýslulaga. Raunar felst það í lagasetningarvaldi löggjafans að löggjafarþing getur ekki með lagasetningu bundið síðari löggjafarþing um ókomna tíð. Í þessu samhengi áréttar ráðuneytið að í gildandi lögum um útlendinga, sem sett voru eftir gildistöku stjórnsýslulaga,

Ráðuneytið segir: Stjórnsýslulögin, sem eru almennar grundvallarreglur um réttindi borgaranna í samskiptum við stjórnvöld, eru ekki stjórnarskráin, þau hafa ekki stjórnarskrárígildi.

orðalag stjórnsýslulaganna vegna þess að þær eru óskráðar grundvallarreglur stjórnsýsluréttarins. Það er eitt sem gerir þetta pínu skondið. Hitt sem gerir þetta skondið er að ekki er að sjá að dómsmálaráðuneytið sé yfir höfuð mjög upptekið af stjórnarskránni

Það sem ráðuneytið er sem sagt að segja er: Jú, við megum alveg skerða réttindi útlendinga, við höfum gert það áður. Það er það sem það er í raun að segja. Það gerir þetta skondið en ekki skondnara en svo að við erum hér á Alþingi Íslendinga að fara að setja landslög

Í honum er m.a. fjallað um það hvernig lönd heimsins þurfa að vinna saman til þess að takast á við flóttamannavandamálið, eins og það er kallað í þessum samningi.

„og af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða þann, sem er ríkisfangslaus, og er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, vegna slíkra atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur þangað.“ Það er eins gott að passa að anda hér inni á milli. Þarna er skilgreiningin á flóttamanni. En eins og ég sagði í síðustu ræðu

Ég fer í næstu lotu aðeins að rifja upp upprunann, hvaðan og af hverju við erum með þessi viðmið. Til hvers eru þau? Af hverju eru þau svona mikilvæg? Erum við bara búin að gleyma þeim nú rúmlega 70 árum seinna?

skil það alveg en samanburðurinn er samt mjög áhugaverður þegar allt kemur til alls. Fólk er að koma úr svipuðum aðstæðum annars staðar í heiminum.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

geta umsækjendur fengið efnismeðferð vegna tafa á afgreiðslu umsóknar allt þar til þeir yfirgefa landið, það er miðað við heildardvalartíma umsækjenda á landinu,

tók þar upp þráð sem forseti kannast við frá því á síðasta þingfundi. Ég náði ekki að komast langt í þessu þá en næ því vonandi í dag. Fyrsta breytingin sem var gerð á þessum lögum, eins og ég sagði, var gerð rúmri viku áður en lögin tóku gildi þar sem komið var inn bráðabirgðaákvæði varðandi það að kæra fresti ekki réttaráhrifum brottvísunar hjá umsækjendum um alþjóðlega vernd ef umsókn þeirra er metin bersýnilega tilhæfulaus og viðkomandi kemur frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg ríki.

ágætum meiri hluta, 36 þingmenn greiddu þessu atkvæði sitt en þingmenn Pírata, Samfylkingar, Vinstri grænna og nokkrir þingmenn Viðreisnar greiddu ekki atkvæði.

forgangsverkefni ráðuneytisins að leita til Alþingis með að skerða möguleika fólks á flótta til að leita úrlausnar dómstóla eða kærunefndar þegar þeim þykir niðurstaða Útlendingastofnunar í máli sínu ekki vera rétt. Eins og við höfum ítrekað komið inn á eru möguleikar fólks á að fylgja eftir áfrýjun eða kæru til kærunefndar töluvert takmarkaðri þegar fólk er komið úr landi.

sem síðar varð að lögum nr. 17/2017 til að festa varanlega í sessi þessa skerðingu á möguleikum flóttafólks á að sækja rétt sinn gagnvart íslenskum stjórnvöldum. Þá spunnust aðeins meiri umræður og fóru að renna á fólk tvær grímur og þetta fór að líta út fyrir að vera byrjunin á neikvæðari nálgun á málaflokkinn en lagt hafði verið upp með í hinni miklu þverpólitísku sáttavinnu sem heildarendurskoðun útlendingalaga byggði á 2016. á 2016. Það var ekki lengra liðið en fram í mars 2017 þegar fólk fór kannski að átta sig á því að þverpólitísk sátt væri mögulega ekki til staðar á þingi um ýmis álitaefni í þessum málaflokki. Frá þeim degi hefur það kannski einkennt mjög margt sem hefur verið gert í kringum þessi lög en líka mjög margt sem hefði þurft að vera búið að gera en ekki hefur náðst saman um.

að þröskuldurinn fyrir endurupptöku mála samkvæmt stjórnsýslulögum sé „talsvert lægri“ en til þess að fá ákvörðun endurskoðaða skv. 7. gr. frumvarpsins og að „engin skilyrði“ séu gerð í 24. gr. stjórnsýslulaga um sýnilega auknar líkur til að fallist sé á beiðni um endurupptöku.

Þetta vekur upp spurninguna: Af hverju er þá verið að breyta þessu? Ef þröskuldurinn er sá sami að mati ráðuneytisins, ef hann er svona hár fyrir og þetta breytir engu, hvers vegna er þá verið að breyta þessu?

Vegna þess að þannig verður búið um hnútana að í raun er búið að loka öllum dyrum. Í raun er búið að flækja kerfið þannig að það er engin leið fyrir umsækjanda til að fá mál endurupptekið jafnvel þó að hann ætti að eiga rétt á því. Ég held áfram, með leyfi forseta: „Ráðuneytið ítrekar að með ákvæðinu er verið að hverfa frá núverandi framkvæmd um endurupptökubeiðnir á grundvelli stjómsýslulaga og færa þess í stað inn í lögin sérstaka málsmeðferð sem hefur verið sniðin að málaflokknum að fyrirmynd annarra Evrópuríkja.“ Þarna verð ég að staldra við. Þetta er beinlínis rangt. Það sem er að fyrirmynd annarra Evrópuríkja í þessu ákvæði er það að í lögunum sé sérstakt ákvæði um endurteknar umsóknir. Við erum ekkert að tala um endurteknar umsóknir hérna. Við erum að tala um beiðnir um endurupptöku á sama málinu. Þetta er ekki sami hluturinn vegna þess að það að fá mál endurskoðað er grundvallarregla.

Mér hefur reyndar gengið illa að fá skýrar upplýsingar um það nákvæmlega hvernig þessu er háttað í öðrum Evrópuríkjum utan Norðurlandanna en það er alveg ljóst að stjórnsýslulögin og íslenskur stjórnsýsluréttur byggir á mjög sterkri norrænni stjórnsýsluhefð. Það er raunar frægt í Evrópu að Norðurlöndin halda fast í þessi stjórnsýslulög sín og þessi réttindi borgaranna í samskiptum

Af hverju eru þessar ákvarðanir leynilegar? Og hann spyr á móti: Ertu frá Norðurlöndunum? Mér fannst það segja svolítið mikið. Já, ég er frá Norðurlöndunum. Ástæðan fyrir Ástæðan fyrir því að honum fannst það augljóst var sú að ég var svo meðvituð um réttindi borgaranna. Ég ætla að klára þessa tilvitnun, mér sýnist ég hafa tíma til þess, með leyfi forseta: „Áætlað er að skýrari reglur og samræmt verklag við önnur Evrópuríki varðandi endurskoðun og endurupptöku á málum umsækjenda um alþjóðlega vernd auki skilvirkni innan umsóknarkerfisins en tryggi samt sem áður rétt þeirra til að fá ákvarðanir í málum sínum skoðaðar á grundvelli nýrra gagna og/eða upplýsinga.“ Ég óska eftir að verða sett aftur á mælendaskrá.

Enn og aftur vil ég þakka fyrir að fá að fjalla um þessi mál hér í björtu. Mig langar að halda áfram yfirferð minni um flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna

með leyfi forseta: „Sérhver flóttamaður hefur skyldum að gegna gagnvart landi því, sem hann dvelur í, en þær eru fyrst og fremst fólgnar í því, að hann hagi sér samkvæmt lögum þess og reglugerðum, svo og þeim ráðstöfunum, sem gerðar eru til þess að halda uppi allsherjarreglu.“ Þetta speglast ágætlega við það sem við vorum að tala um áðan, um það að lögin og stjórnarskráin og annað nái yfir fólk á flótta, rétt eins og yfir ferðamennina sem eru að keyra á götunum hér.

hann. Í 3. gr., þar sem fjallað er um jafnrétti, segir, með leyfi forseta: „Aðildarríkin skulu beita ákvæðum þessa samnings um alla flóttamenn, án manngreinarálits vegna kynþátta, trúarbragða eða ættlands.“

Ég ætla að hoppa aðeins áfram, ekki vil ég að hæstv. forseti fari að saka mig um að vera að tefja

lagi. Við höldum áfram lestrinum og þá hefst einn aðalkaflinn þegar kemur að þessu frumvarpi, en þar er fjallað um réttarstöðu. Það er II. kafli þessa samnings. Mér

og 2. mgr. hennar hljóðar svo, með leyfi forseta: „Aðildarríki skal virða réttindi þau, sem flóttamaður hefur áður áunnið sér og byggjast á persónulegum rétti, einkum og sér í lagi réttindi, sem tengd eru hjúskap, með því skilyrði, að ef nauðsyn krefur, sé fullnægt formskilyrðum, sem lög þess ríkis krefjast, enda sé um þau réttindi að ræða, sem hefðu verið viðurkennd af því ríki, ef hann hefði ekki orðið flóttamaður.“

Þarna lendum við einmitt á þessu með fjölskyldusameininguna og annað sem ég verð greinilega að koma inn á í næstu ræðu. — Ég óska eftir því við virðulegan forseta að hann bæti mér á mælendaskrá.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

það er alveg ástæða fyrir því að við erum að nefna þetta frumvarp aftur og aftur, trekk í trekk, og gagnrýna það. Þetta frumvarp er með einhverjum draslákvæðum eins og þessari 2. gr. Þetta hljómar eins og Þetta hljómar eins og þetta auki skilvirkni með því að

fara í gegnum þetta allt, annaðhvort á íslensku eða ensku, og skrifa greinargerð? Við vitum alveg hvernig staðan er í þessum málaflokki. Það er mikið af umsækjendum að koma hingað til landsins og það eru margar umsóknir að berast í kerfinu. Ég skil að við erum að reyna að finna einhverja leið til að flýta meðferðinni þannig að

Því velti ég fyrir mér: Er þetta séns sem við erum til í að taka, sem við viljum taka? Þetta eru náttúrlega engar smávægilegar ákvarðanir sem við erum að taka um réttindi eða skyldur manna sem hingað leita í neyð.

bara til að velja sér eitthvert gott Evrópuríki með gott velferðarkerfi til að fara til ólöglega. Nei, þetta fólk er að flýja aðstæður í heimalandi sínu.

Það er fyrsta breytingin sem gerð var á útlendingalögum eftir að þau tóku gildi, frumvarp sem var lagt fram af hæstv. dómsmálaráðherra, annars vegar til að laga það sem voru eiginlega bara mistök við orðalag — óvart voru gerðar auknar kröfur

kæra frestaði ekki réttaráhrifum ákvörðunar Útlendingastofnunar um að brottvísa umsækjanda um alþjóðlega vernd ef um væri að ræða það sem Útlendingastofnun metur sem bersýnilega tilhæfulausa umsókn og viðkomandi væri á lista

við þær aðstæður að ekki var starfandi meiri hluti hér á þingi, en þarna var búið að mynda ríkisstjórn og meiri hluti þings farinn að starfa eftir handriti hennar. Þetta var í fyrsta skipti þar sem pólitíkin kom að því að breyta útlendingalögum eftir að þau tóku gildi

Við frumvarpið sem varð að lögum nr. 17/2017 bárust einar sjö umsagnir en ekki var öllum umsagnaraðilum boðið á fund allsherjar- og menntamálanefndar. Af hverju skiptir þetta máli? Jú, vegna þess að fólkið sem var boðið á fund nefndarinnar til að gera ítarlega grein fyrir afstöðu sinni var allt af sömu hlið. Nefndin sá sér fært að fá á fund fulltrúa frá innanríkisráðuneyti, fulltrúa frá kærunefnd útlendingamála og fulltrúa frá Útlendingastofnun.

og það ótrúlega gerðist — nei, nei það er ekkert ótrúlegt. Þarna voru þrjár umsagnir sem allar vöruðu sérstaklega við því að samþykkja það ákvæði að kæra fresti ekki réttaráhrifum.

Þar með var viðhaldið pólitískri skekkju sem var á þessu frumvarpi frá því ráðherra lagði það fram með því að kalla bara til fólkið sem var sammála ráðherranum

sem hljómar vel við fyrstu sýn. Þar er verið að setja inn nýtt ákvæði um svokallaðar endurteknar umsóknir. Endurteknar umsóknir eru ekki og hafa aldrei verið neitt sérstakt vandamál á Íslandi. Það kemur fyrir að fólk sæki um að nýju eftir að að nýju eftir að hafa komið til landsins og eftir að hafa flutt úr landi og annað en þetta eru samt í stóru myndinni sárafá dæmi. Enda held ég að fólk geri sér ekki miklar vonir um aðra niðurstöðu nema eitthvað hafi breyst, það kemur þó fyrir. Hins vegar er algengara að fólk óski eftir endurupptöku vegna breyttra forsendna eða vegna þess að ný gögn hafa

það einfaldara fyrir alla ef málsmeðferðin næst að klárast á stjórnsýslustiginu af því að dómsmálsmeðferð tekur

reyndar ekki með þessu ákvæði heldur 3. gr., að formanni kærunefndar útlendingamála er falið vald til að afgreiða þessar umsóknir einn án þess að ráðfæra sig við restina af nefndinni. Í dag er honum það heimilt í málum einstaklinga frá svokölluðum öruggum upprunaríkjum

að fela formanninum að úrskurða einn í þessum málum líka. Í greinargerð með þeirri grein segir, með leyfi forseta: „Með tillögunni er leitast við að einfalda stjórnsýslu og auka skilvirkni nefndarinnar en endurupptökubeiðnum vegna alþjóðlegrar verndar hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Þannig voru þær einungis 28 árið 2016 þegar gildandi lög voru samþykkt en 159 árið 2021. Á heimildin einkum við í málum þar sem skýr fordæmi og framkvæmd eru til staðar. Telji formaður að fyrir hendi sé efnislegur vafi um þau málsatvik og lagaatriði sem verulega þýðingu hafa fyrir niðurstöðu málsins skal vísa beiðninni til nefndarinnar til ákvörðunar í samræmi við 1. mgr. 8. gr. laganna.“

er þó að mínu mati mjög vafasöm heimild, hefur Útlendingastofnun komist að þeirri niðurstöðu að um bersýnilega tilhæfulausa umsókn sé að ræða og það þarf líka að vera umsókn frá einstaklingi sem er með ríkisfang í ríki á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki. Í þessum málum, þegar sótt er um endurupptöku, erum við ekki að tala um slík mál. Þá erum við ekki að tala um mál sem þegar hafa verið úrskurðuð bersýnilega tilhæfulaus og formanni einum er heimilt að skera úr um það. Þarna er honum falið vald til að fara yfir allar beiðnir um endurupptöku

En enn og aftur virðist sem ráðherra dómsmála, ráðuneyti hans, og meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar sé alveg sama þótt brotið sé á alþjóðasamningum

jafnvel vítavert. En við skulum halda áfram og fara yfir í næstu grein, 13. gr. Í henni er fjallað um lausafé og fasteignir. forseta: „Aðildarríkin skulu veita flóttamönnum eins góða aðstöðu og mögulegt er, og að minnsta kosti ekki síðri en veitt er útlendingum almennt við sömu aðstæður, að því er varðar öflun lausafjár og fasteigna og önnur réttindi í sambandi við það, svo og leigu eða aðra samninga varðandi lausafé og fasteignir.“

til þess að stunda launaða atvinnu og það er athyglisvert að þetta tengist allt saman. Við höfum einmitt fjallað um að það sé mikilvægt, til þess að auka skilvirkni í þessum málum, að veita umsækjendum um alþjóðlega vernd sem fyrst afgreiðslu sinna mála og að koma þeim inn í hið venjulega kerfi og gera þeim mögulegt að sækja sér atvinnu og fara þar með að leigja sér húsnæði og annað

Já, ég á rétt um mínútu eftir — ég ætla ekki að byrja á næstu grein því að hún er aðeins lengri.

Í samningum eru notuð latnesk orð til að skýra út lagareglur og ég spyr, þegar maður er með tilvitnanir í samninga sem innihalda slíkt,

að nota viðurkennda latneska frasa sem hafa fastmótaða merkingu. Alla vega myndi forseti ekki gera athugasemdir við það.

Ég ætla bara að reyna að fara í gegnum svolítið marga punkta í einni ræðu og aðeins að leiðrétta nokkrar rangfærslur sem hafa

til munu vinna gegn skilvirkni og þetta mun fjölga málum þar sem fólk mun vera hér í lengri tíma án þess að fá úrlausn mála sinna. Ein mesta réttarbót sem lögfest

að tala eitthvað efnislega um þetta hér uppi í pontu varðandi ímynd sumra á stefnu Pírata þegar kemur að flóttamannamálum. En staðreyndin er náttúrlega sú að við viljum stefna að sama markmiði og flestir sem hér sitja á þingi og það er að auka skilvirknina, taka vel á móti því fólki sem við tökum á móti og veita því réttláta og góða málsmeðferð í samræmi við allar málsmeðferðarreglur stjórnvalda sem Útlendingastofnun ber að fara eftir. Þetta frumvarp er bara einfaldlega ekki til þess fallið. Núgildandi lög bjóða upp á það að þessi mál séu afgreidd mjög hratt. En með En með því að vera eitthvað að rembast við að reyna að senda fólk til baka þá er málsmeðferðin leynd og málið mun tefjast enn meira. Samkvæmt núgildandi lögum væri hægt að taka mál þessa fólks til efnismeðferðar og veita því stöðu flóttamanns á innan við klukkutíma en þetta en þetta er náttúrlega á endanum ákvörðun ráðherra. Og ákvörðun ráðherra um að senda fólk aftur til Grikklands og Ungverjalands, það er í hans það er í hans verkahring og ekki á valdi annarra. Það er undir honum komið að ákveða hvort hann ætli að beita þessari heimild eða ekki. Ég man þegar umræða var um það að koma á fót flóttamannabúðum í Reykjanesbæ. Ég man ekki hvað á að kalla þetta, samræmd móttaka flóttafólks, nei, búsetuúrræði fyrir

og útskýra fyrir þeim sem eru heima að horfa og útskýra fyrir hv. meiri hluta, ef þau eru að hlusta, hvers vegna það mun draga úr skilvirkni og hvers vegna það er rosalega kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð. En þá þarf ég að fara aftur á mælendaskrá.

Vegna þess að við erum að fjalla um 7. gr. frumvarpsins sem sviptir fólk á flótta réttinum til þess að fá mál sitt endurupptekið ef það koma fram ný gögn eða forsendur breytast í málunum. Rökin fyrir þessu í greinargerð með frumvarpinu segir, reyndar um 3. gr. en þær tengjast mjög, þessar tvær, 3. og 7. gr., og reyndar fleiri greinar, með leyfi forseta: „Með tillögunni er leitast við að einfalda stjórnsýslu og auka skilvirkni nefndarinnar en endurupptökubeiðnum vegna alþjóðlegrar verndar hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Þannig voru þær einungis 28 árið 2016 þegar gildandi lög voru samþykkt en 159 árið 2021.“ Ég ætla bara að stoppa þarna. Árið 2016 — nú er ég búin að taka saman tölur yfir umsækjendur á þessum árum. Ég ætla að taka út úr báðum tölunum þær umsóknir sem metnar voru bersýnilega tilhæfulausar þar sem það urðu líka breytingar

Árið 2021 voru umsóknir sem ekki voru metnar bersýnilega tilhæfulausar u.þ.b. 859. Það er því meira en tvöföldun á umsóknum þarna á milli ára og því eðlilegt að það sé fjölgun á beiðnum um endurupptöku samhliða því

Við erum því að tala um fjölgun sem er ekki einu sinni það mikil ef við gefum okkur að 100 manns úr þessum hópi, af þessum beiðnum um endurupptöku, séu þeir einstaklingar. Ég er með þær tölur líka einhvers staðar á blaði, en það er á útprentuðu blaði

í rauninni sem kemur fram í greinargerð, að það sé einhver mikil fjölgun á þessu á undanförnum árum, sem sé eitthvað sem þurfi að bregðast við með öðrum hætti en að bregðast við Covid-19 heimsfaraldrinum, sem hefur nú verið gert, held ég, með nokkuð árangursríkum hætti, þótt sannarlega sé deilt um réttmæti þeirra aðferða sem hefur verið beitt. Hvað er ég að reyna að sýna fram á hérna? Jú, það sem ég er að reyna að sýna fram á er að enn og aftur í þessu frumvarpi er verið að gera tillögur um breytingar á lögum sem skerða verulega réttaröryggi fólks á flótta án þess að leysa nein vandamál. Ég endurtek: Án þess að leysa nein vandamál. Það er ekki verið að bæta neina skilvirkni hérna. Það er ekki verið að straumlínulaga kerfið, það er ekki verið að sníða af vankanta og

með sínar ákvarðanir og það er gert á grundvelli þeirra laga sem við höfum, og eðlilega. Þar fyrir utan er fjöldi beiðna um endurupptöku, sérstaklega þegar fallist er á talsverðan hluta þeirra beiðna, eins og staðan er í dag, dag, ekki rök fyrir því að svipta fólk réttinum til þess að óska eftir endurupptöku nema síður sé. Ef eitthvað er ætti í ljósi þessarar fjölgunar á beiðnum um endurupptöku að fara í að skoða hvers vegna fólk telur mál sitt ekki hafa verið nægilega skoðað. Það væri nær að fara í það, eins og ég þreytist ekki á að hamra á, að skoða framkvæmdina. Það eru gallar í framkvæmdinni hérna. Framkvæmdin er eitthvað sem við þurfum í sjálfu sér ekkert að bregðast við. Reyndar hefur Alþingi margoft reynt að bregðast við algjörlega fráleitri framkvæmd stjórnvalda og er að gera það reyndar með breytingartillögu meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við þetta frumvarp en það snýst ekki um að gera neina

Það er alltaf mikill akkur í því að hafa hér forseta með ekki bara góða reynslu úr þinginu heldur líka góða þekkingu á sögu þingsins og á því hvað þyki góður bragur hér á þingi og hvað þyki það ekki og færi ég virðulegum forseta þakkir fyrir slíkt.

16. gr. þess samnings fjallar um rétt til að leita til dómstóla. Ástæðan fyrir því að ég vil fara í gegnum þá grein er nýlegt dæmi

og mikilvægt að rifja upp fyrir ráðherra dómsmála, ráðuneyti hans og meiri hlutanum í allsherjar- og menntamálanefnd og þeim sem hér hlusta og eins kannski vonandi starfsfólki Útlendingastofnunar, sem vonandi er einnig að horfa, að þá gilda eftirfarandi reglur samkvæmt flóttamannasamningnum þegar kemur að réttinum til að leita til dómstóla. Það er í þremur málsgreinum og ætla að lesa þær allar áður en ég fer í útskýringar.

2. Í aðildarríki, þar sem flóttamaður hefur fast aðsetur, skal hann njóta sömu aðstöðu og ríkisborgari í þeim efnum, er varða leitun til dómstóla,

Þarna er verið að tryggja rétt flóttamanna til að leita til dómstóla. Það er mikilvægt að þessum rétti sé ekki hreinlega hent hent út í veður og vind, sér í lagi með því að senda fólk úr landi þegar mál þess er enn til meðferðar innan dómstóla. Eflaust gætu einhverjir sagt: Já, en kærir þá ekki bara flóttamaðurinn endalaust og heldur sér í landinu með því að vera alltaf að láta dómstóla fara í gegnum eitthvað? Það er nú einfaldlega þannig að dómskerfið er ansi duglegt við að vísa frá tilhæfulausum kærum þannig að ég held að við getum treyst á það. Mig langar næst að fjalla um III. kafla þessa sáttmála og óska því eftir, og það kemur forseta

forseti. Ég var við það að byrja á umfjöllun minni um fyrirhugaðar flóttamannabúðir í Reykjanesbæ en þetta er bara svo löng umræða að ég ákvað að byrja frá byrjun hér.

reistar í einu kjördæmi, Suðurkjördæmi. Þar þarf að redda húsnæði, þar þarf að redda einhvers konar grunnþjónustu.

bæði Íslendingum og þeim sem hingað leita í neyð. Ég held að þetta hafi bara verið rosalega vanhugsuð hugmynd þegar henni var kastað fram. Talað Talað var um þetta opinberlega eins og þetta væri bara það sniðugasta sem hæstv. dómsmálaráðherra hefði dottið í hug. En mér sýnist hann hafa ekki talað við kóng eða prest um þessa hugmynd.

leiðinlegt út af því að eins og ég er búin að vera að ítreka hér þá erum við ekki bara að segja eitthvað. Við erum búin að fara í góða og djúpa greiningu á þessu frumvarpi. Þetta er

minnka skilvirknina. Ég ætla bara að vera hreinskilin og segja að mér finnst þetta bara frekar vanhugsað frumvarp. Ein leið til að koma í veg fyrir alla þessa umræðu um þetta frumvarp og vankanta á þessu frumvarpi og alla annmarka á frumvarpinu er t.d. ef meiri hlutinn hefði ekki tekið sér meiri hluta í öllum nefndum.

högg í magann, út af því að jafnvel þó að þingmenn Pírata séu búnir að koma góðum punktum hér á framfæri síðustu daga og síðustu viku

ákvæðinu sé líka ætlað að ná utan um svokallaðar endurteknar umsóknir, og þá er ég að tala um endurteknar umsóknir, ef við ímyndum okkur t.d. að einstaklingur fari af landi brott og komi aftur, aftur, það er kannski besta dæmið. Það kemur sannarlega fyrir en er ekki algengt og ekki teljandi vandamál hér á landi og hefur aldrei verið.

vilja að falli undir þessi ákvæði um endurteknar umsóknir eru fyrst og fremst mál sem falla undir 36. gr. laga um útlendinga. Það eru mál sem stjórnvöld vilja vísa frá án þess að skoða efnislega.

Með leyfi forseta: „Samkvæmt tillögunni er nauðsynlegt að samræma íslenskar reglur og verklag við það sem gengur og gerist í öðrum Evrópulöndum hvað varðar endurteknar umsóknir um alþjóðlega vernd og gera þær skilvirkari. Slíkum umsóknum verður vísað frá nema umsækjandinn sé staddur á Íslandi og nýjar upplýsingar í málinu séu tiltækar sem leiði til þess að sýnilega auknar líkur séu á því að endurtekna umsóknin verði samþykkt. Að mati Flóttamannastofnunarinnar er aðeins réttlætanlegt að meðhöndla umsókn sem endurtekna umsókn“ — og hlustið nú vel — „ef fyrri umsóknin var tekin til efnislegrar meðferðar, þar sem farið var eftir öllum tilheyrandi réttarfarsreglum.“

Þær umsóknir hafa ekki verið skoðaðar. Það fólk hefur ekki fengið neina áheyrn um þörf sína fyrir vernd. Þannig að þarna, með því að gera þessa kröfu sem Flóttamannastofnunin álítur mjög

flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna og er að fara í gegnum hann og þær greinar hans sem tengjast því frumvarpi sem liggur fyrir þinginu. Ástæðan fyrir því að ég er að fara í gegnum þetta er sú að það eru margar greinar hér sem Útlendingastofnun er að brjóta í núverandi framkvæmd sinni en líka greinar sem stangast á við

Ég ætla að lesa þær þrjár málsgreinar sem þar eru áður en við ræðum það nánar,

Hvað sem öðru líður, skal takmörkunum, sem beint er gegn útlendingum eða atvinnu útlendinga til verndar vinnumarkaði landsins, ekki beitt gegn flóttamanni, sem þegar var undanþeginn þeim er samningur þessi gekk í gildi fyrir hlutaðeigandi ríki, eða fullnægir einhverju eftirfarandi skilyrða: a) Að hann hafi haft aðsetur í landinu í þrjú ár; b) Að maki hans eigi ríkisborgararétt í aðseturslandinu. Flóttamaður getur ekki krafizt að njóta góðs af þessu ákvæði, ef hann hefur yfirgefið maka sinn; c) Að hann eigi eitt eða fleiri börn, sem eigi ríkisborgararétt í aðseturslandinu.

sem hafa komið til landa þeirra samkvæmt áætlunum um ráðningu vinnuafls eða reglum um innflutning fólks.“ Það er alltaf dálítið gaman að lesa svona gamlan lagatexta,

Það er nokkuð sem við höfum nefnt sem gott dæmi um það hvernig hægt er að gera kerfið skilvirkara því með því er hægt að tryggja það að

Þegar við segjum þetta, að hægt sé að veita fólki atvinnuleyfi mun fyrr, þá kemur svarið: Já, en þá koma allir hingað til að fá atvinnu. Það er bara ekki þannig vegna þess að fólk þarf að uppfylla skilyrði, t.d. um að vera að flýja neyð. En væri ekki betra að ganga frá þessum hlutum hratt og auðveldlega og koma þessu fólki út á vinnumarkaðinn sem fyrst? Það hefur t.d. sýnt sig að 80–90% íbúa frá Venesúela sem hafa fengið hæli eru komin með starf innan eins árs og það veitir ekki af nú þegar við erum að taka á móti fleiri og fleiri ferðamönnum hér á hverju ári. Við þurfum á góðu fólki að halda.

Mér finnst líka mikilvægt að tala um sjónarmið og skoðanir þeirra sem eru sérfræðingar í þessum málaflokki. Formaður hjálparsamtakanna

og því langar mig að lesa upp einn status sem þessi formaður skrifaði á Facebook og heitir Opið bréf til forsætisráðherra Íslands um stöðu flóttafólks í Grikklandi.

Ríkisstjórn þín tók fyrir nokkrum árum þá ákvörðun að hætta að endursenda fólk í hæliskerfinu þar í landi vegna óviðunandi aðstæðna. Það nær þó ekki til fólks með vernd í Grikklandi þó aðstæður þeirra séu í dag verri en aðstæður fólks í verndarkerfinu í sama landi. Það staðfesta alþjóðleg hjálpar- og mannúðarsamtök, frásagnir flóttafólks og sjálfboðaliða á svæðinu sem og fréttaflutningur síðustu ára en samkvæmt ummælum þínum síðustu daga virðast þær upplýsingar ekki hafa komist til skila til íslenskra stjórnvalda. Hér eru því nokkur dæmi um þær aðstæður sem bíða hátt í 100 einstaklinga sem ríkisstjórn þín ætlar að senda til Grikklands á næstu dögum, sem Rauði krossinn á Íslandi hefur meðal annarra ítrekað bent á: Aðstæður flóttafólks í Grikklandi eru óviðunandi. Í sumum tilfellum eru þær lífshættulegar. Fólk með vernd í Grikklandi á erfitt með að uppfylla grundvallarþarfir sínar vegna hindrana á hinum ýmsu sviðum. Aðgengi að opinberri framfærslu er takmarkað fyrir fólk með vernd í Grikklandi sem hefur orðið til þess að fjöldi fólks hefur ekki tækifæri til að afla sér lágmarkslífsviðurværis. Fólk sem fær vernd í Grikklandi á einungis rétt á að dvelja í flóttamannabúðum í mjög stuttan tíma. Í flóttamannabúðum er öryggi, hreinlæti, matvælum og aðbúnaði verulega ábótavant. Flóttafólk hefur mjög skert aðgengi að húsnæðismarkaði og mikill fjöldi býr á götunni eftir að það fær vernd. Í sumum tilfellum á fólk ekkert til að skýla sér með nema pappaspjöld. Erfitt er fyrir fólk með vernd að sækja sér heilbrigðisþjónustu m.a. vegna álags á gríska heilbrigðiskerfinu. Gríðarlega mikið atvinnuleysi er á meðal flóttafólks í Grikklandi. Flóttafólk hefur skertan aðgang að atvinnu og er mismunað á atvinnumarkaði. Flóttafólk í Grikklandi verður fyrir miklu ofbeldi, kynferðisbrotum og rasisma, jafnt af höndum almennings sem og yfirvalda, t.d. lögreglu. Réttur flóttafólks til félagslegs stuðnings er nær enginn og hann er óaðgengilegur. Flóttafólk í Grikklandi lifir sumt við hungursneyð. Mikill fjöldi flóttabarna gengur ekki í skóla í Grikklandi og gögn benda til þess að rétturinn til menntunar sé ekki í öllum tilvikum virkur. Stór hluti þeirra flóttabarna sem koma hingað til lands eftir að hafa dvalið í Grikklandi eiga við heilsufarsvandamál að stríða. Dæmi eru um að börn sem hingað hafa komið frá Grikklandi þjáist af næringarskorti. Tannheilsu er almennt ábótavant auk þess sem útbrot og húðsjúkdómar sem rekja má til óviðundandi húsnæðis eru algengir.

þegar ég kem hingað upp og fer alltaf að röfla um eitthvað annað af því að það eru bara endalausir angar af þessu frumvarpi sem eru bæði lögfræðilega vondir og mannfjandsamlegir, ég ætla bara að segja það.

mjög augljóslega, eins og ég sýndi fram á hér áðan og kemur reyndar fram í frumvarpinu á milli línanna, beint gegn umsóknum fólks sem hefur fengið vernd í öðru ríki. Þó eru lögin, og ekki er lögð til breyting á því, skýr um það að fólk í þeirri stöðu eigi heimild til þess að fá áheyrn hér á landi. Það er ekki afnumið. Vinstri græn fengu það tekið út úr frumvarpinu en málsmeðferðina á að eyðileggja með öðrum og mun verri hætti, af því að fólk áttar sig ekki á því hvað er í gangi þar. Með leyfi forseta: „Að mati Flóttamannastofnunarinnar er aðeins réttlætanlegt að meðhöndla umsókn sem endurtekna umsókn ef fyrri umsóknin var tekin til efnislegrar meðferðar, þar sem farið var eftir öllum tilheyrandi réttarfarsreglum.“ Ég ætla að Þarna er strax búið að eyðileggja þetta fyrir frumvarpshöfundum, fyrir hæstv. dómsmálaráðherra og meiri hlutanum hér á þingi, þar sem þessu ákvæði er akkúrat beint gegn fólki sem hefur verið synjað um efnislega meðferð umsókna sinna. Það að Flóttamannastofnunin skuli gera kröfu um að það megi bara beita svona ákvæði á umsóknir sem hafa fengið efnislega meðferð gerir þetta tilgangslaust, vegna þess að viti menn; endurteknar umsóknir sem fá efnislega meðferð eru ekki vandamál hér á landi. Ég held áfram, með leyfi forseta: „Margar gildar ástæður geta verið fyrir því að umsækjandi leggur fram endurtekna umsókn sem þeir sem ákvörðunina taka þurfa að meta áður en umsókninni er vísað frá.“ Ég staldra aðeins við hér.

Svo eru einhverjar undantekningar á því. Flóttamannastofnun líst ekkert á þetta og áfram segir, með leyfi forseta: „Meðal annars getur verið að breytingar hafi orðið á aðstæðum í upprunalandinu, að annmarkar eða ágallar hafi verið á fyrri málsmeðferð sem komu í veg fyrir fullnægjandi skoðun,“ ótrúlegt en satt — „,áföll eða aðrar hömlur sem komu í veg fyrir ítarlegan vitnisburð frá umsækjandanum í fyrri málsmeðferð eða þá að umsækjandanum hafi áskotnast fleiri sönnunargögn. Í grundvallaratriðum er Flóttamannastofnun samþykk því að farið sé yfir það fyrirfram í tilfelli endurtekinna umsókna hvort ný atriði séu til staðar eða hafi verið sett fram sem kalli eftir efnislegri meðferð á umsókninni. Slík nálgun gerir það mögulegt að koma fljótlega auga á það þegar endurteknar umsóknir uppfylla ekki þessi skilyrði. Flóttamannastofnunin hefur þó áhyggjur af þeirri hækkun á þröskuldi sönnunargagna sem lögð er til fyrir endurteknar umsóknir. Að mati Flóttamannastofnunar ætti ekki að meta það í fyrirframskoðun hvort slík atriði feli í sér „verulega auknar líkur“ á því að umsækjandinn hljóti alþjóðlega vernd. Taka ber umsókn til nýrrar efnislegrar meðferðar til að ákvarða hvort umsækjandinn eigi rétt á alþjóðlegri vernd.“ Þessu Þessu svaraði dómsmálaráðuneytið með bréfi þar sem allsherjar- og menntamálanefnd óskaði eftir því að fá afstöðu dómsmálaráðuneytisins til umsagna

þessum ákvæðum er beint gegn umsóknum frá fólki sem hefur fengið vernd í öðru Evrópuríki, þó að lögin séu skýr um það að þau eigi rétt á áheyrn hér á landi og því er ekki verið að breyta.

alla vega bjart úti. Áður en ég held áfram yfirferð minni um flóttamannasáttmála Sameinuðu þjóðanna

Það eru ekki allir sem eyða afmælinu sínu í að berjast fyrir réttlæti þeirra sem ekki hafa rödd hér á Alþingi. Frú forseti. Áður en sú sem nú situr í forsetastól kom hingað inn hafði ég verið að fara yfir hinar ýmsu greinar flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna frá 28. júlí 1951 og var kominn í III. kafla um arðbæra atvinnu.

Þar segir, með leyfi forseta: „Að því er tekur til húsnæðis, skulu aðildarríkin, að svo miklu leyti sem því máli er skipað með lögum eða reglugerðum, eða er háð eftirliti opinberra stjórnvalda, veita flóttamönnum, sem löglega dvelja í löndum þeirra, eins góða aðstöðu og mögulegt er, og aldrei lakari en veitt er útlendingum almennt við sömu aðstæður.“ Frú forseti. Við þurfum að passa þegar við erum að taka á móti flóttamönnum við séum ekki að setja þá í húsnæði sem getur verið hættulegt heilsu þeirra og það sé a.m.k. ekki lakara en annað sem útlendingar almennt búa við hér á landi.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

Miðað við ofangreint mun ákvæðið leiða til verulegrar skerðingar á réttarvernd umsækjenda um alþjóðlega vernd. Mikilvægt er að aukin skilvirkni komi ekki niður á réttaröryggi umsækjenda. Íslandsdeild Amnesty International leggur því eindregið til að fallið verði frá þeirri breytingu sem 2. gr. frumvarpsins felur í sér.“

Það er mjög mikilvægt að passa upp á réttaröryggið þegar það er verið að afgreiða mál sem varða réttindi eða skyldur einstaklinga og þetta er bara nákvæmlega það sem er verið að gera, það er verið að afgreiða umsögn sem varðar alþjóðlega vernd og þar af leiðandi um rétt eða skyldur manna.

ég kann íslensku og er löglærð. Það tekur samt tíma að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að geta skilað inn ítarlegri greinargerð. Þessi gagnaöflun, eins og Amnesty International bendir á, er háð gögnum

Þegar maður setur þetta í samhengi, þegar maður byrjar að tala svona mannlega um þetta og byrjar að brjóta einstaka þætti niður sem þarf að gera til þess að uppfylla þessi skilyrði 2. gr. þá hljómar þetta bara fáránlega, í alvörunni talað.

Frú forseti. Ég er að fara yfir 7. gr. frumvarpsins varðandi svokallaðar endurteknar umsóknir, sem væri svo sem ákvæði sem kæmi ekki að sök ef því væri ætlað að fjalla um endurteknar umsóknir en því er ekki ætlað að gera það. Því er m.a. ætlað að gera það en það látið fljóta með að svipta fólk réttinum til þess að fá mál sitt endurskoðað vegna nýrra gagna eða nýrra forsendna, breyttra forsendna. Ég ætla að lesa hér upp svar dómsmálaráðuneytisins við þeirri athugasemd Flóttamannastofnunarinnar við þetta ákvæði að

við að segja, skerða réttindi fólks sem fengið hefur vernd í öðru ríki og auka rétt stjórnvalda til að finna hinar og þessar leiðir til þess að

„Þá áréttar ráðuneytið að þau mál sem falla undir 36. gr. laga um útlendinga, þ.á.m. verndarmál, hljóta almennt ítarlegri skoðun á Íslandi en í ríkjum Evrópusambandsins á grundvelli 2. mgr. 36. gr. þar

því.“ Þetta finnst mér sérdeilis skemmtilegt orðalag hjá ráðuneytinu vegna þess að það er þetta sem átt er við þegar talað er um íslenskar sérreglur, sem hafa svona ægilega mikið aðdráttarafl að mati margra. Þar sem verndarmál eru stærra hlutfall umsókna hér á landi en í mörgum öðrum aðrar augljósar skýringar séu á því, þá hafa frumvarpshöfundar, hæstv. dómsmálaráðherra og hans félagar, komist að þeirri niðurstöðu að það hljóti að vera út af þessu sérákvæði. Það sem er svo skondið við það og kaldhæðnislegt er það að jú, þetta ákvæði er sérstakt. Það er að mér vitandi ekki til í löggjöf annarra ríkja, þ.e. önnur Evrópuríki eru með ákvæði sem segir: Ef þú hefur fengið vernd í öðru landi þá bara átt þú að vera þar. Samt sem áður

90% þeirra einstaklinga sem sækja um vernd í Þýskalandi eftir að hafa fengið vernd í Grikklandi ætti ekki að senda til Grikklands — 90%. Við erum að senda örugglega a.m.k. 90% þeirra sem hafa fengið vernd í Grikklandi aftur til baka þangað þannig að þrátt fyrir þetta frábæra opna ákvæði sem við erum með þá erum við að beita því strangar

að verndarmál hljóti almennt ítarlegri skoðun á Íslandi en í ríkjum Evrópusambandsins út af þessu ákvæði. Við erum með þetta ákvæði en í framkvæmd er því nánast beitt eins og það sé ekki til og allt gert af hálfu hæstv. dómsmálaráðherra, og núna félaga hans í meiri hlutanum á þingi, til þess að eyðileggja þetta ákvæði og tryggja að að enginn einstaklingur sem hefur fengið vernd í Grikklandi, sama hversu mikil neyð hans er, fái að vera hér á landi. Það er megintilgangurinn með þessu ákvæði, ekki sá að auka einhverja skilvirkni eða straumlínulaga kerfið eða sníða af einhverja vankanta. Nei, þessu frumvarpi er ætlað að fækka þeim einstaklingum sem fá hér vernd, ekki þeim einstaklingum sem leita hingað og við þurfum að afgreiða umsóknirnar þeirra. Nei, það er allt í lagi, við erum til í að sóa eins miklum peningum og við getum í það og það skiptir engu máli hversu langan tíma það tekur. Við ætlum að eyðileggja alla tímafresti líka sem setja pressu á stjórnvald að drífa sig í því. Það er allt í lagi að það taki langan tíma og kosti mikla peninga (Forseti hringir.) svo fremi sem þetta fólk fær að endingu ekki að vera hér á landi. Út á það gengur þetta frumvarp, frú forseti.

Frú forseti. Ég var þegar frá var horfið að fjalla um IV. kafla flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna

Ég var kominn að 23. gr., sem fjallar um opinbera aðstoð, en í henni segir, með leyfi forseta: „Aðildarríki skulu veita flóttamönnum, sem löglega dvelja í löndum þeirra, sama rétt til opinberrar aðstoðar og hjálpar og veittur er ríkisborgurum þeirra.“

elli, dauða, atvinnuleysi, fjölskylduframfæri og hver þau önnur tilfelli, sem félagslegar tryggingar taka til samkvæmt lögum eða reglugerðum) með eftirtöldum takmörkunum

og að það sé mikilvægt að við séum að veita flóttamönnum það félagslega öryggi sem þarna er

„Aðildarríkin skulu ekki beita refsingum gagnvart flóttamönnum vegna ólöglegrar komu þeirra til landsins eða vistar þar, ef þeir koma beint frá landi, þar sem lífi þeirra eða frelsi var ógnað í merkingu 1. gr., og koma inn í lönd þeirra eða eru þar án heimildar, enda gefi þeir sig tafarlaust fram við stjórnvöldin og beri fram gildar ástæður fyrir hinni ólöglegu komu sinni eða vist þar.“ Þarna er akkúrat verið að fjalla um þá sem sækja um alþjóðlega vernd, sækja um hæli. Það má ekki beita refsingum gagnvart þeim þegar þeir koma til landsins.

„Aðildarríkin skulu ekki setja takmarkanir á ferðir slíkra flóttamanna fram yfir það sem nauðsyn krefur, og slíkum takmörkunum skal einungis beitt þar til staða þeirra í landinu er komin á fastan grundvöll, eða að þeim hefur verið veitt leyfi til þess að koma til annars lands.

og vísaði í umsögn Amnesty International hvað það varðar. Amnesty er vissulega ekki eini umsagnaraðilinn

„MHÍ gerir tvenns konar almennar athugasemdir við framsetningu frumvarpsins auk þess sem gerðar eru athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins.“ Ég ætla bara að hoppa yfir þetta og koma inn á það seinna, af því að ég er náttúrlega búin að vísa í það,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

Fram hefur komið að Útlendingastofnun áskilur sér a.m.k. 10 daga frest til að afhenda öll gögn. Tímafrekt getur einnig verið að afla gagna annars staðar frá. Það gefur umsækjanda því afar skamman frest til að vinna greinargerð sína, svo skamman að illmögulegt getur verið fyrir umsækjanda að gera fullnægjandi greinargerð og í sumum tilfellum ómögulegt vegna skorts á gögnum. Svo skammur frestur getur að mati MHÍ brotið gegn réttinum til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns sem m.a. er tryggður í 13. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög 62/1994. Hér er því um umtalsverða skerðingu á réttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd að ræða. MHÍ hvetur Alþingi til að endurskoða þetta ákvæði til að tryggja að grundvallarmannréttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd séu tryggð.“ Virðulegi Nú er ég búin að lesa tvær athugasemdir við 2. gr. sem koma frá umsagnaraðilum sem ég held að sé alveg öruggt að kalla sérfróða í þessum málaflokki. Og hér stendur orðrétt:

Það er ástæða fyrir því að við biðjum um umsagnir frá sérfróðum aðilum í þessum málaflokki og þeim sem

það erum ekki bara við sem erum að gera athugasemdir og lýsa yfir áhyggjum þegar kemur að þessum ákvæðum heldur líka sérfræðingar í þessum málaflokki.

A-liður snýst reyndar kannski fyrst og fremst um það að brjóta eina málsgrein í núgildandi lögum upp í tvær. B-liður 8. gr. snýst um það að veita Útlendingastofnun heimild til að senda fólk þangað sem þeim dettur í hug, hvort sem fólk hefur heimild til komu og dvalar þar eða ekki.

sjá lögfræðingar sem hafa starfað í þessum málaflokki um nokkurt skeið upptalningu á þeim málum sem Útlendingastofnun hefur tapað fyrir kærunefnd útlendingamála eða kærunefnd útlendingamála hefur tapað fyrir dómstóli þar sem athafnir umsækjanda eru metnar sem tafir á málsmeðferð og ekki hefur verið fallist á að þær teljist vera tafir á málsmeðferð. Ég

gr. laganna. 36. gr. laga um útlendinga fjallar um heimildir Útlendingastofnunar til þess að vísa málum frá og ekki skoða þau efnislega. Það sem er kannski áhugavert við þá grein er að meginreglan er sú að umsókn skuli tekin til efnismeðferðar.

a. umsækjandi hafi komið til landsins að eigin frumkvæði eftir að hafa hlotið virka alþjóðlega vernd eða annars konar vernd í öðru ríki eða ef hann, eftir að hafa dvalist í ríki þar sem hann þurfti ekki að sæta ofsóknum, gat óskað eftir því að fá viðurkennda stöðu sem flóttamaður og, ef hann var talinn flóttamaður, fengið vernd í samræmi við alþjóðasamning um stöðu flóttamanna, b. heimilt sé að krefja annað norrænt ríki um að taka við umsækjanda samkvæmt reglum norræna vegabréfaeftirlitssamningsins eða samkvæmt samningi milli Íslands og Færeyja um endursendingu útlendinga sem hingað koma með ferjunni Norrænu,

ef hægt er að vísa málinu frá, það er heimilt að vísa málinu frá — „skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því.“

árum, á þessum sex árum sem liðin eru frá því að lögin tóku gildi. Það er æðimargt við fyrstu breytingarnar sem væri næstum hægt að fara að kalla venjuhelgaða framkvæmd hér á þingi. Nú langar mig að halda aðeins áfram að tala um frumvarp það sem varð að lögum nr. 17/2017, sem Alþingi samþykkti sem lög í apríl það ár.

Útlendingastofnun hefur metið umsóknina bersýnilega tilhæfulausa og viðkomandi kemur frá ríki sem er á lista stofnunarinnar yfir örugg upprunaríki. Bæði þessi hugtök eru mjög vandmeðfarin og mjög loðið hvernig Útlendingastofnun skilgreinir og beitir þeim. En það sem mig langaði að tala um, varðandi framkvæmd þingsins á þessu máli, var hvernig meiri hlutinn fjallaði um málið og fékk á sinn fund þann helming umsagnaraðila sem var sammála ráðherranum í því að þrengja ætti þennan rétt flóttafólks. Umsagnaraðilarnir sem sögðu að það ætti ekki að gera þetta, sem voru Lögmannafélag Íslands, No Borders Iceland og Rauði krossinn á Íslandi, fengu ekki boð á fund allsherjar- og menntamálanefndar og maður sér ekki á umfjöllun meiri hluta nefndarinnar að þau hafi tekið sérstaklega mikið mark á því sem þar kom fram. Þetta er náttúrlega það sem við erum farin að sjá æ ofan í æ þegar fjallað er um þessi mál,

benda á alþjóðasamninga, benda á það að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna kalli eftir þessu eða hinu en svo er bara ekkert hlustað á það. Varðandi það að kæra fresti ekki réttaráhrifum þá

stjórnvöldum að halda dálítið sterku inni í lögum. Rauði krossinn á þessum tíma, við erum að tala um 2017, ítrekaði við þingið, með leyfi forseta, „… margnefnda tillögu félagsins um að kæra fresti réttaráhrifum sjálfkrafa í öllum málum er varða umsókn um alþjóðlega vernd

var ekki orðið við þessu. Þarna var lagður jarðvegur að þeirri framkvæmd sem því miður tíðkast í þessum málum innan þingnefnda

2. Brottvísun slíks flóttamanns skal einungis framkvæmd eftir úrskurði, sem kveðinn sé upp með lögákveðnum hætti. Þar sem knýjandi ástæður vegna öryggis landsins eru því ekki til fyrirstöðu, skal flóttamanninum leyft að leggja fram sannanir fyrir sakleysi sínu og áfrýja og láta mæta fyrir sig í því skyni fyrir lögbæru stjórnvaldi eða manni eða mönnum, sem sérstaklega eru tilnefndir af lögbæru stjórnvaldi.

„Ekkert aðildarríki skal vísa flóttamanni brott eða endursenda hann á nokkurn hátt til landamæra ríkis, þar sem lífi hans eða frelsi mundi vera ógnað vegna kynþáttar hans, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum

beint dæmi um það af hverju má ekki endursenda til þess lands. Það er mikilvægt að átta sig á því að þarna er verið að setja algert bann við slíku og að við Íslendingar höfum undirgengist

Frú forseti. Við höfum hér verið að fjalla um hvernig þetta frumvarp stenst eflaust ekki stjórnarskrá og mér hefur fundist mjög mikilvægt að fara mjög ítarlega yfir það.

Hins vegar er mjög mikilvægt að þingmenn viti hvað Flóttamannastofnunin hefur um þetta mál að segja og um þær ítarlegu athugasemdir sem Flóttamannastofnun hefur komið með varðandi málið. Tel ég því rétt að lesa hér aðeins upp úr löggiltri þýðingu á umsögn Flóttamannastofnunarinnar. Á bls. 2 kemur fram, með leyfi forseta: „Í ljósi þess að hælisleitendum á Íslandi fjölgaði talsvert árið 2022 kann Flóttamannastofnunin vel að meta víðtæka viðleitni íslenskra stjórnvalda til að stækka við móttökustofnanir sínar til að koma til móts við þarfir þeirra sem eru nýkomnir til landsins og til að hafa í heiðri grundvallarréttindi til að leita verndar og njóta verndar á Íslandi. Flóttamannastofnunin gengst líka við því að tilgangur umbóta á lögum um útlendinga er sá að koma til móts við nýtilkomna þróun og gera viss atriði varðandi ákvæðin um alþjóðlega vernd skýrari. Eitt af meginmarkmiðum tillögunnar er að „sporna gegn frekari flutningum“ þar sem fjöldi þeirra hælisleitenda á Íslandi sem hafa annaðhvort sótt um vernd annars staðar eða hefur verið veitt vernd annars staðar hefur aukist. Flóttamannastofnunin lagði fram athugasemdir við fyrra uppkast tillögunnar þann 16. ágúst árið 2019. Þær athugasemdir sem hér eru lagðar fram eru viðbót við fyrri athugasemdir og þær ber að lesa í samhengi við athugasemdirnar sem á undan komu.“ Það er mikilvægt að hafa þetta í huga vegna þess að eins oft og búið er að segja okkur að þetta mál hafi tekið svo miklum breytingum þá er aðallega um nokkrar viðbætur að ræða en ekki svo mikið um jákvæðar breytingar.

og gera þær skilvirkari. Slíkum umsóknum verður vísað frá nema umsækjandinn sé staddur á Íslandi og nýjar upplýsingar í málinu séu tiltækar sem leiði til þess að sýnilega auknar líkur séu á því að endurtekna umsóknin verði samþykkt. Að mati Flóttamannastofnunarinnar er aðeins réttlætanlegt að meðhöndla umsókn sem endurtekna umsókn ef fyrri umsóknin var tekin til efnislegrar meðferðar, þar sem farið var eftir öllum tilheyrandi réttarfarsreglum. Margar gildar ástæður geta verið fyrir því að umsækjandi leggur fram endurtekna umsókn sem þeir sem ákvörðunina taka þurfa að meta áður en umsókninni er vísað frá. Meðal annars getur verið að breytingar hafi orðið á aðstæðum í upprunalandinu, að annmarkar eða ágallar hafi verið á fyrri málsmeðferð sem komu í veg fyrir fullnægjandi skoðun,

er Flóttamannastofnun samþykk því að farið sé yfir það fyrir fram í tilfelli endurtekinna umsókna hvort ný atriði séu til staðar eða hafi verið sett fram sem kalli eftir efnislegri meðferð á umsókninni. Slík nálgun gerir það mögulegt að koma fljótlega auga á það þegar endurteknar umsóknir uppfylla ekki þessi skilyrði. Flóttamannastofnunin hefur þó áhyggjur af þeirri hækkun á þröskuldi sönnunargagna sem lögð er til fyrir endurteknar umsóknir. Að mati Flóttamannastofnunar ætti ekki að meta það í fyrirframskoðun hvort slík atriði feli í sér „verulega auknar líkur“ á því að umsækjandinn hljóti alþjóðlega vernd.

mæli fyrir um regluna um fyrsta griðland, þ.e. að umsókn um alþjóðlega vernd skuli afgreidd í fyrsta ríki sem umsækjandi kemur til og getur veitt honum vernd. Ákvæðinu um fyrsta griðland í gildandi lögum hefur ekki verið beitt að fullu þar sem það er talið óskýrt. Með frumvarpi þessu er því lagt til að ákvæðið mæli fyrir um þau tilvik þegar umsækjandi um alþjóðlega vernd hefur slík tengsl við annað ríki að sanngjarnt og eðlilegt geti talist að hann dvelji þar. Í orðalagi ákvæðisins koma fram skilyrði þess að ákvæðið eigi við, þar á meðal að stjórnvöld hafi gengið úr skugga um að verði umsækjandi sendur til ríkisins þurfi hann ekki að óttast ofsóknir eða að verða sendur áfram til heimalands síns í andstöðu við meginregluna um að vísa fólki ekki brott þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu.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 Við ákvarðanir um synjun efnismeðferðar samkvæmt þessum lið skal höfð hliðsjón af 38. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/32/ESB um lágmarkskröfur til málsmeðferðar í aðildarríkjum við veitingu og afturköllun á stöðu flóttamanns. Ekki er gerð krafa um að viðkomandi ríki sé aðili að flóttamannasamningnum en nauðsynlegt er að þau réttindi sem mælt er fyrir um í honum séu virt.“ Ef þetta væri

sem lýsir kannski — ég veit ekki hvort þetta er vanþekking frumvarpshöfunda eða ásetningur. Ég held að hvorugt sé neitt sérstaklega gott mál en annað hvort er það, vegna þess að í greinargerðinni er sagt að þarna sé verið að mæla fyrir um regluna um fyrsta griðland.

Það er ekki það sem er verið að kveða á um í þessari tillögu. Það sem er verið að tala um í þessari tillögu er annað hugtak sem kallast þriðja ríki, svokallað þriðja öruggt ríki, „third safe

Það hugtak, sem er í rauninni engin regla heldur aðferð sem beitt er af ríkjum heims til að firra sig ábyrgð eins og íslensk stjórnvöld eru að gera þarna, gengur ekki út á það að viðkomandi hafi komið þangað eða sé kominn til ríkisins sem á að vísa honum til baka til.

eða óskýrt orðalag sem Útlendingastofnun kaus að túlka þannig að það kæmi sem verst niður á útlendingum. Þess vegna þurfti Alþingi að grípa fram fyrir hendurnar á Útlendingastofnun og skýra orðalagið þannig að það færi ekkert á milli mála hvað átt væri við.

kæra fresti ekki réttaráhrifum einstaklinga sem sækja um alþjóðlega vernd ef viðkomandi kemur frá svokölluðu öruggu upprunaríki og

skýrt fram í umsögn Rauða kross Íslands við frumvarpið og þar var líka vísað í það sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur beitt sér fyrir og Rauði krossinn benti t.d. á svokallaða handbók um réttarstöðu flóttamanna

upprunalega umsókn hans og tekið ákvörðun um hana nema yfirvald þetta hafi sýnt fram á að umsóknin sé augljóst dæmi um misnotkun á samningnum. Umsækjandi ætti einnig að fá að dveljast í landinu á meðan kæra hans til æðra stjórnvalds eða dómstóla er til meðferðar.“

að það sé virk kærumeðferð og hluti af virkri kærumeðferð er að geta dvalist í landinu meðan mál eru til meðferðar. En það var ekki bara Rauði krossinn sem benti á þetta atriði heldur líka Lögmannafélag Íslands og samtökin No Borders Iceland

Þarna var sá tónn sleginn, vorið 2017, þar sem meiri hlutinn var til í að sópa til hliðar því grundvallaratriði að stjórnvaldsúrskurðir séu kæranlegir og að kerfinu sé ekki stillt upp þannig að

flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna en síðast var ég að tala um brottvísanir og endursendingar. Ólíkt öðrum alþjóðasamningum sem ég hef farið yfir þá ætla ég einnig að taka hér fyrir tvær greinar úr VI. kafla þessa sáttmála

og það er mikilvægt að átta sig á því af hverju það skiptir máli að við hlustum á Flóttamannastofnun Sameinuðu

við Skrifstofu erindreka Sameinuðu þjóðanna í flóttamannamálum, eða hverja þá aðra stofnun Sameinuðu þjóðanna, sem koma kann í hennar stað, um framkvæmd ætlunarverka hennar

og íslenska ríkið að gera Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna kleift að fylgjast með því hvort íslenska ríkið sé að fara eftir þessum samningi eða ekki. Og það er ekki bara að fylgjast með eftirlitinu á framkvæmdinni heldur segir í 2. mgr., með leyfi forseta: „Í því skyni að gera Skrifstofu erindrekans, eða hverri þeirri annarri stofnun Sameinuðu þjóðanna, er koma kann í hennar stað, mögulegt að gefa skýrslur til hlutaðeigandi aðila hjá Sameinuðu þjóðunum, skuldbinda aðildarríkin sig til þess að láta þeim í té

Ég hef verulegar áhyggjur af ákveðnu ákvæði í þessu frumvarpi, eða reyndar mörgum en

hefur Flóttamannastofnunin stöðugt verið að hvetja til þess að merkingarbært samband eða tenging verði til staðar sem geri það eðlilegt og sjálfbært fyrir manneskju að sækja um hæli í öðru ríki. Sé lengd og tegund hverrar dvalar tekin með í reikninginn sem og þær tengingar sem byggjast á fjölskylduböndum eða öðrum nánum tengslum — þar á meðal þegar áunnin réttindi í ríkinu eins og fyrri búseta eða langvinnar heimsóknir, og bönd sem hafa með tungumál, menningu eða eitthvað svipað að gera — eykur það líkurnar á því að flutningarnir verði til langframa, bæði frá sjónarhóli einstaklingsins og þriðja landsins. landsins. Samband af því tagi myndi ennfremur draga úr hættunni á óvenjulegum flutningum áfram til annars lands, draga úr hættunni á „sporbrautar“- kringumstæðum og ýta undir alþjóðlega samvinnu og skiptingu skylduverka í stað þess að ríki velti byrðinni sín á milli.“ En það er einmitt það sem íslenska ríkið er að reyna að gera, það er að reyna að velta byrðinni, eins og Flóttamannastofnunin orðar þetta, yfir á einhver önnur lönd. Með því að setja inn þetta ákvæði um fyrsta griðland, þar sem Útlendingastofnun hefur nokkurn veginn frjálsar hendur með að ákveða hvar henni finnst sanngjarnt og eðlilegt að umsækjandi um alþjóðlega vernd komi sér fyrir og fari frá Íslandi og eitthvert annað,

og neita þér um heilbrigðisþjónustu þannig að þú farir sjálfviljug úr landi. Chile-dæmið er bara eitt dæmi af mörgum. Við erum líka að tala um fólk frá Írak t.d. sem er búið að ákveða að eigi að snúa aftur til Íraks,

Fólk sem hefur reynt af veikum mætti að sýna íslenskum stjórnvöldum fram á að það búi við hættu á ofsóknum og geti þar af leiðandi ekki snúið aftur til heimalandsins — ætlum við bara að svelta það til að snúa aftur til Íraks, af öllum stöðum.

nánast allir umsagnaraðilar sem hafa skilað inn umsögn um málið. Við höfum svo sem verið að benda á þetta frá því að málið kom fyrst fram en í þetta sinn ætlum við að benda á það þangað til að einhver (Forseti hringir.) hlustar á okkur.

illa unnið frumvarpið er. Ég segi þetta af fullri virðingu fyrir frumvarpshöfundum, það er ekki ætlun mín að vera með nein leiðindi eða dónaskap þegar ég segi þetta, en frumvarpið er ekki vel unnið. Eitt af því sem veldur áhyggjum er hugtakanotkunin vegna þess að í frumvarpinu er talað um regluna um fyrsta griðland í umfjöllun um aðferð sem hefur ekkert með fyrsta griðland að gera leiðir fyrir ríkið til að firra sig ábyrgð með því að senda fólk til þriðja ríkis. Ekki fyrsta ríkisins sem fólk kom til, ekki annars ríkisins sem fólk kom til, sem er svona okkar ríki hvar sem við erum, heldur bara allt annars

að fara yfir það hversu ósanngjarnt það gæti mögulega verið gagnvart umsækjanda vegna þess að ég hef ekkert endilega miklar áhyggjur af því. viðkomandi hefði fulla möguleika á að fá vernd í því ríki sem er verið að senda hann til, en það er alls ekki skilyrði í þessu frumvarpi,

af því að fólk myndi bara hugsa: Jæja, ókei, þá bara gerum við það. Það kemur alveg fyrir, sérstaklega þegar stjórnvöld taka ákvarðanir sem á einhvern hátt eru rökréttar fyrir umsækjanda, það gerist. Það sem er verið að gera hérna er hins vegar að það er verið að fjölga, væntanlega gríðarlega, í þeim hópi fólks sem ekki er hægt að flytja þvinguðum flutningum. Hver er ástæðan fyrir því? Hún er sú að ríki geta ekki bara tekið útlending og flutt hann eitthvert og hent honum eitthvert. Alþjóðalög koma í veg fyrir það og löggjöf ríkja vegna þess að hvert ríki ræður sínum landamærum, það á við um önnur ríki jafnt sem okkar. Til þess að geta flutt útlending til annars ríkis þarf viðkomandi annaðhvort þegar að hafa viðurkennda og gilda heimild til komu og dvalar í ríkinu eða íslenska ríkið, íslensk stjórnvöld, þarf að semja við viðkomandi ríki um að taka við einstaklingnum. Það er gjarnan gert

Hvað gerist þá? Ef einstaklingurinn getur farið sjálfur, ef honum er fært að fara sjálfur, hann er með skilríki, t.d. ef hann hefur heimild til komu og dvalar í viðkomandi ríki, þá getur hann farið sjálfur. Sömuleiðis eins og gerist í sumum tilvikum, að einstaklingurinn hefur kannski heimild til komu og trú á því að hann fái heimild til dvalar.

Frú forseti. Enn í sagnfræðilegu yfirliti útlendingalaga, enn í frumvarpi sem varð að lögum nr. 17/2017, sem væri hægt að kalla fyrsta skref aftur á bak frá

við höfum ekki áttað okkur á því að þetta væri í rauninni eina leiðin sem lögin væru að fara að ferðast á, í áttina að þrengri og þrengri lagaramma fyrir viðkvæma hópa.

Pírötum, Vinstri grænum og Samfylkingu, lagt fram breytingartillögu sem hefði orðið þess valdandi að kæra frestaði alltaf réttaráhrifum

og í tveimur ólíkum ríkisstjórnum á þessu tímabili. Árið 2017 var það ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar en síðan

Á þeim tíma sem er liðinn hefur flokkurinn sýnt það æ ofan í æ að hans helsti tilgangur þegar kemur að því að umgangast útlendingalögin er að þrengja þau. Flestar breytingarnar hafa reyndar átt sér stað í framkvæmd, í því að Útlendingastofnun hefur farið að túlka hluti öðruvísi og þrengt þannig réttarstöðu fólks eða með reglugerðarbreytingum sem gengu oft

ekki beinlínis um neina efnislega breytingu heldur um að leiðrétta ákvæði sem sneru að erlendum skiptinemum og dvalarleyfum þeirra þar sem

en eitt af því sem hefur verið rætt í þessari umræðu er hvort ekki sé hægt að auka skilvirkni kerfisins og jafnvel lækka kostnaðinn við móttöku hælisleitenda með því að veita tímabundið atvinnuleyfi strax og umsókn er tekin fyrir. Þá er ég ekki endilega að tala um að allir sem hingað koma og sækja um hæli fái strax atvinnuleyfi heldur a.m.k. þeir sem falla undir þau lönd sem ekki eru á þessum svokallaða lista yfir örugg lönd. Það er vel þekkt innan þessa kerfis að um leið og fólk fær tækifæri til þess

Annað sem við höfum séð gerast er að hingað hefur komið fólk sem hefur sótt um hæli af því að það er er að flýja einhverjar ákveðnar aðstæður í heimalandi sínu.

Það bíður enginn í sex, sjö mánuði eftir því að fá eitthvert leyfi, þú ert búinn að finna þér aðra vinnu í millitíðinni.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

— löndum sem fólk hefur mögulega aldrei komið til og hefur ekki dvalarleyfi í eða neitt slíkt og ekki ríkisborgararétt heldur — en til þess mats sem Útlendingastofnun ber að fara í þegar Útlendingastofnun á að komast að niðurstöðu um hvort það sé sanngjarnt og eðlilegt að viðkomandi flóttamaður

á því hvort það væri sanngjarnt og eðlilegt að krefjast þess af viðkomandi flóttamanni að hann settist að í eigin landi nema bara einhvers staðar annars staðar en í sinni heimaborg eða heimasvæði eða hvernig sem það er.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

geti orðið grundvöllur að synjun á að taka umsókn til efnismeðferðar. Þetta er einmitt formálinn að því að það eigi svo að svipta fólk þjónustu, að það sé ekki hægt að senda það til landsvæða sem það hefur aldrei komið til og hefur engan rétt til dvalar í.

einföld leiðrétting á einhverju sem hafði breyst frá eldri lögum við heildarendurskoðunina en sú breyting hafði ekki verið tilætluð, þ.e. aldursmörk varðandi dvalarleyfi skiptinema höfðu óvart

Hér erum við komin á mitt ár 2017. Síðan fer að líða á haustið og þá koma einstök mál í fréttirnar, eins og það heitir. Fólki er stundum legið á hálsi fyrir að tala um útlendingamálin og sérstaklega málefni flóttafólks út frá einstökum málum en það eru einmitt þau sem geta sýnt okkur fram á vankanta í kerfinu. Það er engin leið að meta mannúð, sem er eitt af markmiðum útlendingalaganna, öðruvísi en út frá manneskjum þannig að það að einstök mál hreyfi við fólki er bara nákvæmlega það sem þau eiga að gera. Það gerðist akkúrat þarna síðsumars 2017 og inn í haustið þegar mál tveggja óskyldra flóttastúlkna komu í fréttirnar. Mary og Haniye og fjölskyldur þeirra voru í þeirri stöðu að hafa verið hér á landi um nokkra hríð og fest rætur og eignast vini og farið í skóla og lært tungumálið og bara lært að þykja mjög vænt um Ísland. En þá kom það boð frá Útlendingastofnun að til stæði að vísa þeim aftur, að mig minnir, á götuna í Grikklandi í öðru tilvikinu. Þetta voru tvö ólík mál en snerust sem sagt um að endursenda fólk í verri aðstæður en það gat notið hér. Þetta varð mjög

komu flóttamanna og hælisleitenda hingað til lands. Það er mikilvægt að horfa á stóru myndina

undir yfirskriftinni „Erlendum ríkisborgurum aldrei fjölgað meira á einu ári í Íslandssögunni“ og þar tekur hann saman tíu staðreyndir

Fyrsta staðreynd er að alls bjuggu 387.800 manns á Íslandi í lok síðasta árs. Íbúum hafði þá fjölgað um 11.800 á einu ári. Já, það fæddust 4.420 á síðasta ári. Það dóu 2.700

Við getum kannski verið glöð að við höfum gert breytingar sem gerðu það auðveldara að skrá sig. Það er líka athyglisvert að sjá að meðal þeirra sem fluttu til landsins var

Í þriðja lagi er sú staðreynd að meginþorri fjölgunarinnar á síðasta ári var til kominn vegna þess að erlendir ríkisborgarar fluttu til landsins, þeim fjölgaði um 10.320.

Þetta er mikil breyting nokkuð hratt en erlendir ríkisborgarar voru aðeins um 5% árið 2006 og 10% árið 2017. Já, frú forseti, við erum að verða fjölmenningarlegt þjóðfélag mjög hratt og við skulum muna að flestir þessir erlendu ríkisborgarar hafa komið hingað án þess að þurfa að sækja um hæli, þeir koma í gegnum EES.

Það er vel umfram hlutfall Reykvíkinga af öllum íbúum höfuðborgarsvæðisins þannig að það er greinilegt að Reykjavík dregur vel að.

áhugaverður samanburður og ég vil gjarnan halda áfram með þessar staðreyndir og tala svo aðeins um framtíðina þegar ég er búinn að fara í gegnum þetta. Ég

gerð til að auðvelda beitingu 6. gr. Það er sem sagt þannig að flóttafólk kemur hingað til lands og nú er verið að veita Útlendingastofnun heimild til þess að ákveða að flóttafólkið sem hingað komi eigi bara að fara eitthvert allt annað. Það er ekki vegna þess að það hafi þegar sótt um vernd í öðru Dyflinnarreglugerðarríki, eins og við erum vön að heyra og sjá að er ástæðan fyrir synjun um efnismeðferð. Það er ekki vegna þess að viðkomandi hafi fengið vernd í öðru Schengen- eða Dyflinnarríki. Nei,

og viðkomandi hefur ekki dvalarleyfi þar, hefur mögulega aldrei komið þangað, hefur ekki rétt til að ferðast þangað, þá er hægt að synja viðkomandi um efnismeðferð og láta klukkuna byrja að tifa; 30 dagar og við sviptum þig allri þjónustu. Þetta er ekki bara fátæktargildran heldur eymdargildran sem til stendur að setja sífellt stækkandi hóp flóttafólks í. Við höfum nú þegar heyrt um töluvert af fólki sem er í svokallaðri umborinni dvöl hér á landi og hversu einangruð þau eru og hversu vonlaus þau upplifa sig og sínar aðstæður. Verði þetta samþykkt verða þau litlu réttindi sem þetta fólk hefur tekin af því. Því verður hent út á götuna götuna og meinað um læknisaðstoð. Þessi hópur mun fara sífellt stækkandi vegna þess að við erum að búa til heimild fyrir Útlendingastofnun í raun til að framleiða svona tilfelli og þar með, eins og Rauði krossinn og fleiri hafa bent meiri hlutanum á, stórauka heimilisleysi á Íslandi, stórauka algera neyð fólks á Íslandi, algjört úrræðaleysi.

í alvörunni bara markmiðið með þessu. Ef ég væri orðlaus þá væri ég einmitt orðlaus yfir þessari mannvonsku. En ég get ekki verið orðlaus vegna þess að þá fær þessi mannvonska fram að ganga. Þannig að ég held áfram að tjá mig um þetta og um þá mannvonsku sem þetta felur í sér og um hvað þetta er skaðlegt, ekki bara fyrir flóttafólkið sem um ræðir heldur líka fyrir samfélagið okkar, fyrir samfélagsgerðina okkar. Ég held að það sé engum hollt að hafa eitthvað svona á samviskunni. Ég held að það sé mjög óhollt fyrir íslenskt samfélag að búa til raunverulega undirstétt á Íslandi sem hefur engin réttindi og enga getu til að afla sér tekna og enga getu til þess að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi. Þetta ætlum við að búa til með þessu frumvarpi. Það er verulega mikið áhyggjuefni, virðulegur forseti, það er gríðarlega sorglegt að þetta standi til og að hér sé enginn að hlusta á hversu ómannúðlegt og óforsvaranlegt þetta er

Forseti. Aftur að þeirri breytingu sem var gerð á útlendingalögum haustið 2017, bara aðeins að rifja upp hvers konar

Um sumarið komu upp nokkur mál sem reyndu dálítið á samstarfið. Ég man t.d. að við þurftum að boða til

Þar sem fjölskyldur skokka um miðbæinn og láta strá yfir sig marglitu kartöflumjöli var allt í einu talin ástæða til að hafa vopnaða lögreglu án þess að nokkuð hafi komið fram um að það væri eitthvert hækkað hættustig í samfélaginu eða eitthvað annað.

að því er virðist nokkuð handahófskennt. Þarna var líka að komast í hámæli

Síðan gerðist það þarna um haustið að þessi tvö mál komust í fréttir, þá þessar tvær stúlkur sem síðan var lagt til fyrst að fengju ríkisborgararétt, þær Mary og Haniye.

að upplifa fréttir af þessu tagi í fyrsta sinn, að sjá manneskjur sem væru komnar hingað til að leita skjóls frá ómögulegu ástandi. Fjölskyldurnar voru fyrst að flýja

Þingmenn fóru ekki varhluta af því að fólki væri misboðið. Við fengum alveg holskeflu af áskorunum um að gera eitthvað.

fólk var opnara fyrir því að ná sameiginlegri niðurstöðu þvert á flokkslínur. En áfram með það síðar.

fjalla um ansi áhugaverða grein Þórðar Snæs Júlíussonar í Heimildinni í morgun um erlenda ríkisborgara á Íslandi.

Minn núverandi heimabær er það sem fjallað er um í 7. lið en næstum 30% íbúa í Reykjanesbæ eru af erlendu bergi brotin.

Þar eru þeir 6.470, eða rúmlega 29 prósent þeirra 22.060 íbúa sem bjuggu í sveitarfélaginu í lok árs 2022.“

en þar segir, með leyfi forseta: „Ef allir íbúar landsins sem eru með pólskt ríkisfang byggju í sama sveitarfélagi væri það fjórða stærsta sveitarfélag landsins á eftir höfuðborginni Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.“

„Alls voru aðfluttir umfram brottflutta á síðasta ári 9.910 talsins, en 640 fleiri íslenskir ríkisborgarar fluttu af landi brott en til Íslands á árinu 2022. Það er umtalsverð breyting frá árunum 2020 og 2021, þegar 1.330 íslenskir ríkisborgarar fluttu til landsins umfram þá sem fluttu frá því.“

En það er sorglegt að sjá að íslenskir ríkisborgarar eru að flýja landið og því miður hefur það sýnt sig að þetta er oft það fólk sem er með hvað mesta menntun,

fjallar um Úkraínu en þar segir, með leyfi forseta: „Hlutfallslega hefur fólki frá Úkraínu fjölgað langmest hérlendis síðastliðið rúmt ár. Alls bjuggu 239 manns þaðan hér á landi í byrjun desember 2021 en 2.521 2.521 í byrjun þessa árs. Um er að ræða fólk sem er að flýja stríðsástand í Úkraínu, en um 60 prósent allra sem sóttu um vernd á Íslandi á síðasta ári komu þaðan.“ Já, frú forseti, við búum við breyttan heim. Það er þannig að Ísland er þegar orðið mikið fjölmenningarsamfélag þó svo að við séum að tala um frumvarp sem hindrar þá sem flýja stríð og neyð víða um heim, hindrar komu þeirra hingað, þá mun erlendum aðilum fjölga hér á landi. Í næstu ræðu minni langar mig einmitt að tala um það hvernig við þurfum að fara að hugsa fram í framtíðina um að byggja upp innviði og annað til að takast á við þær áskoranir

Þetta mál teygir anga sína í rauninni ansi langt aftur í tímann hérna á Íslandi. Förum aðeins í smá tímaflakk og kíkjum á grein sem birtist í Morgunblaðinu 7. desember 1983 sem heitir „Hugum nú að“ og er opið bréf til Jóns dómsmálaráðherra, en þá Jóns Helgasonar, eftir Þorgeir Þorgeirsson, sem ritar, með leyfi forseta: „Heiðraði dómsmálaráðherra! Um þessar mundir fellur skært ljós fjölmiðlanna á vandamál sem mér hefur verið hugleikið, ef svo vægilega má til orða taka, nokkur undanfarin ár. Blaðamaður við málgagn ykkar framsóknarmanna — Tímann — hefur lent í mannraunum og orðið sár í frumskógi hins reykvíska næturlífs. Það er með ógnir þessa frumskógar eins og hrellingar annara myrkviða að þá helst gera menn sér grein fyrir háska þeirra ef trúboðar lenda þar í hrakningum. Má þar nefna þá Stanley og Livingstone til áréttingar. Þeir boðuðu að vísu ekki samvinnustefnuna heldur Guðsríki. Nú hefur semsé einn af trúboðum framsóknarstefnunnar, Skafti blaðamaður, lent í hrakningum í næturlífinu, fengið nokkra áverka sem vel má greina á fjórdálka andlitsmyndum blaðanna. Og vitaskuld sitjum við hneyksluð og horfum á þessar myndir. Okkur líkar ekki að sjá hvernig löggæslumenn hafa leikið þennan bráðmyndarlega pilt að ósekju, því hann segist bara hafa verið að leita að frakkanum sínum í fatahengi þegar einkennisklædd villidýr fyrrnefnds myrkviðar réðust að honum. Í mínum huga er mál Skafta bara smámál, en það hefur af fyrrgreindum ástæðum fengið verulega umfjöllun og athygli svo mér þykir rétt að nota það til að benda þér nú á það að vandamálið er miklu stærra og ógnvænlegra. Mál Skafta er svosem einsog toppurinn á ísjakanum sem við höfum komið auga á þegar kastljósi dagblaðanna er beint að þessu. Niðrí koldimmum þagnarsjónum bíður hins vegar nífalt stærri hluti af vandamálinu. þann hlutann langar mig til að ræða við þig, úrþví þú ert nú dómsmálaráðherra og þar með æðsti yfirmaður þeirra einkennisklæddu villidýra sem læðast, ekki mjög þófamjúk, um frumskóga næturlífsins hér um slóðir. Nú vil ég enganveginn fara að gera lítið úr raunum þessa pilts né þeim sársauka sem hann þoldi að ófyrirsynju. Hinu er þó ekki að leyna að Skafti mun ná sér, marblettirnir á honum verða smámsaman fjólubláir síðan brúnir og hverfa loks. Hann snýr til vinnu sinnar á Tímanum og smámsaman fennir þetta atvik á kaf í orrahríð dagsins. Nema við notum það til að skoða vandamálið í heild sinni. Fyrir nokkrum árum þurfti ég að dvelja fáeinar vikur á handlækningadeild Borgarspítalans. Þá lá þar á sama gangi maður á þrítugsaldri, hið gjörfilegasta ungmenni í alla staði. Viðkunnanlegur piltur. Ástandi hans var á hinn bóginn svo varið að hann gat varla hreyft nokkurn líkamspart nema augun. Lesið gat hann bók með sérstökum útbúnaði ef einhver var til að fletta blaðsíðunum fyrir hann. Mér skildist að batavon hans væri harla lítil. Stofufélagar þessa unga manns sögðu mér að bæklun hans væri af völdum útkastara og lögreglu. Þessu vildi ég þá ekki trúa svona fyrirvaralaust og spurði bæði lækna og sjúkralið að þessu. Jú, rétt var það: þarna var komið eitt af fórnardýrum löggæslunnar í næturlífi Reykjavíkur. Myndin af þessum lemstraða pilti fylgdi mér svo einhvernveginn útaf spítalanum og ég var þaðanífrá sítalandi um þetta fyrirbæri. Þá brá svo við að hvarvetna hitti ég fólk sem kunni sögur af mönnum sem lent höfðu jafn illa eða ver í þessum einkennisbúnu óargadýrum. Sumir höfðu jafnvel verið sendir afturá vitsmunastig frumbernsku sinnar með kyrkingatökum sem lögreglumenn og útkastarar kunna en fara ekki með af skynsamlegu viti heldur fautaskap og hugsunarleysi.“

fjalla um að það standi til að stórfjölga í hópi heimilislausra á Íslandi með samþykkt þessa frumvarps. Við höfum verulegar áhyggjur af þeim fyrirætlunum, sér í lagi vegna þess að það

ákvæði“ reglugerðar Evrópusambandsins, sýnist mér á öllu hérna í samhengi.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 Að þessu sögðu kveðst Flóttamannastofnun hafa ríkar áhyggjur af b-lið ákvæðisins því þar sé aðeins vísað til meginreglunnar um „non-refoulment“ eða banni við endursendingum. að samkvæmt Flóttamannasamningnum eigi flóttamenn að njóta ríkari réttinda en felast í þeirri meginreglu. Að mati Flóttamannastofnunarinnar verði sú vernd sem sé til staðar í þriðja ríkinu að vera virk (e. effective) og Þar af leiðandi skal geta móttökuríkis til að veita virka vernd í raun vera tekin til skoðunar sérstaklega ef móttökuríki er þegar með mikinn fjölda flóttamanna. Þetta er eitthvað sem við ætlum samt að gera. Við ætlum að reyna að senda fleiri

Ég hef lítið sem ekkert fjallað um breytingu á afmörkun 12 mánaða frests. Það er mjög mikilvægt að fjalla um það atriði vegna þess að hér er verið að stíga mjög vont skref aftur á bak í réttarvernd flóttafólks og líka í skilvirkni kerfisins, margræddu skilvirkni sem alltaf er verið að vísa í sem ástæðuna fyrir þessu frumvarpi, sem er algjört bull. Í umsögn Rauða krossins um frumvarpið kemur fram á bls. 15, með leyfi forseta: „C-liður 8. gr. frumvarpsins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

um allt, að þetta stangaðist á við lög og það varð jú niðurstaðan þegar þetta fór alla leið í gegnum dómskerfið. Ráðherra braut lög við þessa skipan og meiri hluti

spennuþrungnari dögum sem við höfum upplifað í þessum sal á síðustu árum og kannski ekki hægt að segja að stjórnarliðar hafi farið sérstaklega upplitsdjarfir út í sumarið.

eins og oft vill verða, eins og við kynntumst síðan ári síðar þegar þingmenn vörðu sama ráðherra vantrausti, með þeim orðum að þau

hana. Svona fór stjórnarliðið inn í sumarið 2017. Yfir það sumar voru kannski tvær meginfréttir af pólitíkinni, annars vegar uppreist æru

stórundarlega mál þar sem í ljós kom að faðir þáverandi fjármálaráðherra,

skrifað upp á meðmælabréf fyrir dæmdan barnaníðing til að hann fengi uppreist æru. Þegar það kom í ljós þá þótti fólki eitthvað bogið við kerfið, alveg eins og fólki þótti eitthvað bogið við það þegar átti að sýna tveimur ungum stúlkum á flótta ómannúðlega meðferð og vísa þeim úr landi. Við báðum þessum fréttum brást hluti stjórnarliða með hefðbundnu hrokaviðbragði,

Til dæmis var sagt að brotaþolar ættu alls ekki rétt á upplýsingum um málsmeðferðina, eitthvað sem var hrakið seinna. Eins brást dómsmálaráðherra ókvæða við þegar almenningur kallaði á bætta meðferð í málum þessara tveggja ungu stúlkna tveggja ungu stúlkna og talaði næstum eins og þetta væri bara eitthvert mál að dúkka upp í umræðunni og eitthvað sem henni dytti ekki í hug að bregðast neitt við. En þarna fengum við náttúrlega skýrt dæmi um það hvernig

stórgallaða frumvarps sem verið er að fjalla um hér, um útlendinga og alþjóðlega vernd. Við erum búin að benda á það að atriði í þessu frumvarpi stangast á við stjórnarskrá. Við erum búin að benda á að atriði í þessu frumvarpi stangast á við mannréttindasáttmála Evrópu. Við erum búin að benda á það að ákvæði í þessu frumvarpi stangast á við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við erum búin að benda á það að ákvæði í þessu frumvarpi stangast á við samning Sameinuðu þjóðanna um fatlað fólk. Að lokum erum við búin að benda á það að það að ákvæði þessa frumvarps stangast á við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna. Við Píratar erum ekki búin að vera ein að benda á þetta. Nei, það eru fjölmargir umsagnaraðilar, reyndar nær allir umsagnaraðilar, sem benda á þessi atriði. Það eru ekki bara einhverjir umsagnaraðilar úti í bæ, ekki einhverjir umsagnaraðilar sem hafa neitt annað en mannréttindi og mannúð að leiðarljósi; Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Kvenréttindafélagið, Rauði krossinn, Amnesty, Barnaheill, Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna og lengi mætti telja. En það virðist vera alveg sama hvað við bendum á. Stjórnarliðar ætla að hlusta endalaust á þau skilaboð að ekkert megi laga því þá líti dómsmálaráðherra, Jón Gunnarsson, illa út, eitthvað sem hann er alveg nógu duglegur við að gera sjálfur í öllum sínum embættisverkum óháð þessu frumvarpi. Það er ekki hlustað á það að hér sé um stjórnarskrárbrot að ræða,

hafa svarið drengskapareið um að framfylgja. Ég lýsti því yfir í nótt að mér þætti mjög skrýtið ef þeir þingmenn sem viljandi og vísvitandi ganga gegn stjórnarskránni eftir öll þessi varúðarorð og ef mál fara fyrir dómstól, hvort sem það er dómstóll hér á landi eða Mannréttindadómstóll Evrópu sem dæmir þetta frumvarp eða þær breytingar sem þetta frumvarp gerir brot á stjórnarskrá eða brot á mannréttindasáttmála Evrópu eða brot á alþjóðasamningum sem Ísland hefur gerst aðili að, þá geti þeir þingmenn sem greitt hafa atkvæði með stjórnarskrárbroti og mannréttindabrotum ekki setið

á að hér erum við að tala um mjög alvarlegt mál.

„Sögur þessar eru svo gjörsamlega samhljóða og margar að það verður æ örðugra að vísa þeim frá sér einsog hverjum öðrum uppspuna. Annað er það sem fylgir þessum sögum eins og harðneskjan heimskunni, og það er sú fullyrðing að tilgangslaust sé með öllu að hefja mál útaf þvílíkum tilvikum. Þau fari bara í rannsókn hjá annari lögregludeild þar sem sitji einvalalið og líti á það sem konunglega skyldu sína að hvítþvo kollegana. Þessvegna liggja fórnardýr lögregluhrottanna útí vonleysinu og þurft getur að bíða árum saman eftir tækifæri til að ræða málefni þeirra af nokkru viti. Nú er kannski eitt af þessum sjaldgæfu tækifærum. Þessvegna er ég að skrifa þér bréfið atarna. Mér sýnist harla augljóst að hér sé verulega pottur brotinn í sjálfu því kerfi sem yfirmenn þess virðast hafa brenglaða réttlætisvitund og misnota aðstöðu sína til þess að lofa hrottum og illmennum að þægja sínu brenglaða tilfinningalífi — það virðist einu gilda hver fyrir verður. Mér sýnist lögreglustjórinn í Reykjavík meiraðsegja þónokkuð borubrattur þegar hann neitar að víkja barsmíðamönnum sínum úr starfi meðan á rannsókn Skaftamálsins stendur. Virðist harla öruggur með sig þó skjólstæðingur framsóknar eigi í hlut. Við sjáum hvað setur. Jafnvel þó Skafti fengi sitt fram væri það undantekning sem engu breytir um það að fórnardýr þessa hrottaskapar mundu halda áfram að hrannast upp. Og þögnin mundi umlykja þau framvegis sem hingaðtil. Mér sýnist þetta alvarlega mein liggja í sjálfu því kerfi að lögreglumenn skuli rannsaka það hvort aðrir lögreglumenn hafi orðið offari í starfi sínu. Og þetta er líka álit margra annara mér hæfari manna á þessu máli — enda þótt enginn þeirra áræði að kveða uppúr með skoðun sína af hræðslu við barsmíð og hefndir. Svona er þetta mál alvarlegt. Tveim forvera þinna í stöðu dómsmálaráðherra skrifaði ég um þessi mál. Hvorugur þeirra hafði kurteisi til að svara bréfum mínum, hvað þá annað. Undanfarna daga hef ég verið að skoða myndir af þér í blöðunum og mér sýnist á þér svo heiðríkur og drengilegur svipur með þvílíkri festu að ég hef um það vísa von að slíkum svip gæti hæglega slegið inní sálina, jafnvel þó hann væri upphaflega bara hugsaður fyrir ljósmyndarann. Þessvegna reyni ég nú að skrifa þér líka. Tillaga mín til þín er sú sama og ég hef áður borið fram: Taktu þessi barsmíðamál lögreglunnar útúr þeirri sjálfvirku kattarþvottavél sem þau nú eru í. Meðan lögreglumenn fá að þvo hver öðrum í þessum málum verður aldrei hugað að því sem máli skiptir; að greindarprófa menn og karakterprófa áðuren farið er að kenna þeim lífshættuleg fantabrögð, að láta þá svara til saka fyrir stundaræði sitt ef þá henda mistök, að gera lögregluna að hæfu liði sem óhætt væri að fela það vald sem þessir menn lögum samkvæmt hafa. En hvaða leið er þá útúr kerfinu? Skipa verður óháða nefnd valmenna til að kanna í botn hver fótur er fyrir því almenningsáliti, sem óneitanlega er staðreynd, að hrottaskapur Reykjavíkurlögreglunnar færist óðum í vöxt og sé með óeðlilegum hætti verndaður. Þessi nefnd gæti auglýst eftir fórnardýrum lögreglunnar og safnað frásögnum þeirra og sannprófað í mörgum tilvikum, komist þá væntanlega að niðurstöðu það hvort hér er ekki um að ræða tiltölulega fáa einstaklinga sem ráðleggja mætti að fá sér annan starfa. Ég hef það á tilfinningunni að Lögregluvandamálið sé nokkuð svipað því margumrædda Unglingavandamáli að því leytinu til, að það eru tiltölulega fáir einstaklingar sem koma óorði þessu á lögregluna alla. Og þá ekki þeir greindustu né bestu. Margt gott hefi ég séð til lögreglunnar hér í bæ og margan fyrirmyndarmanninn hef ég þar fyrirhitt. Án þeirra getum við ekki verið. En mér finnst ég skulda piltinum unga þarna á Borgarspítalanum forðum það að herða mig uppí þessa uppástungu: að reynt verði að hreinsa til svo það ævintýrafólk sem leggur útí frumskóga næturlífsins í Reykjavík

og verið að ræða um hversu mikil afturför þessi breyting er gagnvart réttindum flóttafólks en líka þegar kemur að skilvirkni kerfisins.

þá ber að veita honum efnismeðferð í máli sínu ef það er ekki hægt að rekja tafirnar á málsmeðferð til hans sjálfs. Þetta hefur verið mikill hvati til skilvirkni í kerfinu og hefur líka orðið til þess að tryggja að börn sem dveljast hérna lengi lendi ekki í því að vera algjörlega réttindalaus eftir margra ára dvöl og sé vísað úr landi þótt þau hafi ekkert haft um það að segja hversu langan tíma málsmeðferðin tók. Ég var að vísa í bls. 15 í umsögn Rauða krossins um þetta mál.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

Snemma árs 2020 komst mál pakistanskrar fjölskyldu í hámæli en til stóð að vísa fjölskyldunni úr landi eftir að hún hafði dvalið hér á landi í 26 mánuði.“ — rúmlega tvö ár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

Enn er ég rifja upp stöðuna í stjórnmálum 2017. Mig langar aðeins að byrja á því að tala um hvað

til þess að fjalla um vopnaburð lögreglu á litahlaupinu, eins og ég nefndi hér áðan, og þær fréttir sem höfðu komið í tengslum við fréttaflutning af litahlaupinu, að til stæði að vopnuð lögregla yrði á vappinu 17. júní. Þess vegna var þessi fundur boðaður 16. júní.

breyta ásýnd lögreglu og vopnaburði án þess að um það hafi farið fram sú umræða sem mörgum þótti eðlileg. Síðan var haldinn fundur 23. ágúst, nú um pínu óskylt mál en mér finnst gaman að nefna það vegna þess að þá kallaði nefndin mennta- og menningarmálaráðherra á fund vegna þess að hann virtist vera að vinna í því að koma Fjölbraut í Ármúla yfir til Tækniskólans að Fjölbraut forspurðri og einhvern veginn án þess að hafa

og þingsetning að vera, 7. september 2017 er haldinn fundur í allsherjar- og menntamálanefnd um málefni flóttafólks og framkvæmd laga um útlendinga og það tengt skuldbindingum Íslands samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

En kannski bara örstutt um þær. Þær koma úr mjög ólíkum áttum en eru kannski með svolítið keimlíka sögu.

muni fjölga börnum í sömu stöðu og Haniye, að vera fædd á flótta og verða ríkisfangslaus strax við fæðingu.

Fyrir dómi er stundum sett fram varakrafa til að fylgja eftir náist meginkrafan ekki fram. Sinnir þú, Jón Helgason, ekki þeirri kröfu að láta rannsaka fyrrgreind mál skora ég á einhvern dugandi blaðamann (t.d. Skafta) að setjast við þessa rannsókn og birta hana í bók sem vafalaust myndi renna út einsog heitar lummur. Sjálfur væri ég alveg reiðubúinn að taka þátt í slíku starfi hvenær sem er. Með vinsemd og virðingu, Þorgeir Þorgeirsson.“ Þessi Þorgeir var fyrir þessa grein dæmdur í Hæstarétti árið 1987 fyrir greinaskrif um lögregluna í Morgunblaðið árið 1983. Les ég hérna úr grein á Wikipediu sem fjallar aðeins um þetta: „Dæmt var á grundvelli 108. gr. hegningarlaga, sem þá meinaði fólki að segja satt um opinbera embættismenn, væri það gert „ótilhlýðilega“. Í greinunum hafði Þorgeir reifað frásagnir fólks af atvikum þar sem lögreglan beitti tilhæfulausu ofbeldi í starfi sínu svo menn hlutu líkamstjón af, jafnvel örkuml. Hann var kærður og dæmdur í nokkrum liðum, meðal annars fyrir orðalag á við „einkenniskædd villidýr“ og „lögregluhrottar“. Þorgeir kærði dómsúrskurðinn til Mannréttindadómstóls Evrópu árið 1988 sem brot á ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu um tjáningarfrelsi. Þorgeir var fyrstur ólöglærðra manna til að flytja mál sitt sjálfur fyrir dómstólnum og fyrstur Íslendinga til að höfða þar mál. Árið 1992 felldi dómurinn úrskurð Þorgeiri í hag og sagði að með 108. grein hegningarlaga bryti íslenska ríkið á 10. grein mannréttindasáttmálans, um tjáningarfrelsi. Dómurinn hafði gríðarleg áhrif á íslenskt réttarfar.“ Nú er ég hérna með frumvarp sem var flutt á þingi nokkrum árum seinna,

dómur á hendur íslenska ríkinu fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að það hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt samningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 1950, sem það fullgilti 19. júní 1953, en þetta var í máli sem kom til vegna kæru Þorgeirs Þorgeirssonar rithöfundar á hendur því. Í framhaldi af þessu skipaði dómsmálaráðherra nefnd þann 8. júlí 1992 til að gera tillögur um viðbrögð við dóminum. Meðal verkefna nefndarinnar var að kanna hvort tímabært væri að lögfesta hér á landi fyrrnefndan samning ásamt viðaukum við hann, eða mannréttindasáttmála Evrópu eins og samningurinn og viðaukar við hann eru almennt nefndir í einu lagi, og undirbúa þá eftir atvikum frumvarp til laga um það efni. Í nefndina voru skipuð Ragnhildur Helgadóttir, fyrrverandi ráðherra, sem var jafnframt formaður nefndarinnar, Björn Bjarnason alþingismaður, Eiríkur Tómasson hæstaréttarlögmaður, Markús Sigurbjörnsson prófessor, og Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður. Með nefndinni starfaði Jón Thors, skrifstofustjóri í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Þá aðstoðaði Guðrún Gauksdóttir lögfræðingur nefndina í nokkrum atriðum. Í starfi sínu komst nefndin meðal annars að þeirri niðurstöðu að rétt væri að leggja til að mannréttindasáttmáli Evrópu yrði lögtekinn hér á landi, en sú niðurstaða var einkum byggð á því að lögfesting sáttmálans yrði til að auka réttaröryggi. Í samræmi við erindisbréf sitt samdi því nefndin frumvarp það sem hér er flutt. Nefndarmenn, aðrir en Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður, voru sammála um þessa frumvarpsgerð. Ragnar lagði hins vegar fram sératkvæði þar sem hann leggur til að einungis efnisákvæði mannréttindasáttmálans verði lögfest. Með sératkvæði hans fylgdi frumvarp til laga um slíka lögfestingu sáttmálans svo og greinargerð sem Guðrún Gauksdóttir lögfræðingur tók saman fyrir nefndina og nefnist: Frumathugun á því hvort breyta þurfi ákvæðum í íslenskri löggjöf við lögfestingu mannréttindasáttmála Evrópu.“ Forseti. Vinsamlegast bætið mér aftur á mælendaskrá svo ég geti haldið áfram að lýsa uppruna þeirra réttinda sem við erum hér að verja í dag.

Frú forseti. Hérna er verið að fjalla um þau neikvæðu áhrif sem þetta frumvarp hefur, sér

Ég var áðan að fjalla um mál sem ég held að sé einmitt aðalástæðan fyrir þessari lagabreytingu. Að mörgu leyti er þetta frumvarp eiginlega allt viðbragð við réttmætri samúð og réttmætri reiði almennings gagnvart því hvernig við förum með flóttafólk. Það er verið að auðvelda stjórnvöldum að koma í veg fyrir að almenningur verði þess áskynja að verið sé að brjóta á réttindum flóttafólks með því að auðvelda brottflutning þess úr landi og það er verið að búa til aðstæður sem gerir stjórnvöldum kleift að reyna að þvinga fólk úr landi með því í raun að svelta það til hlýðni.

þau mótmæli sem áttu sér stað árið 2019, sem komið er inn á í umsögninni, þegar nemendur í Hagaskóla mótmæltu endursendingu 15 ára skólasystur sinnar, Zainab Safari, til Grikklands og á sama tíma stóð til að vísa einstæðum föður og tveimur sonur hans til Grikklands. Eftir mikla umfjöllun fjölmiðla, mótmæli og undirskriftasafnanir gerði dómsmálaráðuneytið breytingu á reglugerð um útlendinga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

að sú breyting er í rauninni ekkert svo ólík, jafnvel næstum því alveg eins og sú breyting sem var gerð haustið 2017 með lagasetningu, með lögum nr. 81/2017, og af sömu orsök. Þar voru stúlkur á flótta sem náðu inn að hjartarótum hjá almenningi og á endanum varð stjórnvöldum augljóst að það þyrfti að bregðast við. En mér sýnist á því að ráðherrann hafi valið þá leið 2019 að setja reglugerð að eitthvað hafi þau lært af reynslunni 2017 sem hafi fengið þau til að vilja ekki taka svona breytingar í gegnum þingið. Ég velti fyrir mér hvað það gæti verið, hvort hvort reglugerð sé mildara viðbragð vegna þess að það er hægt að taka hana til baka. Hún er ekki varanleg á sama hátt og lagabreyting. Finnst þeim óþægilegt að það hafi verið sett þarna ákvæði inn í lög, það sé fordæmi sem þau vilja ekki fylgja vegna þess að þá gæti fólki dottið í hug að setja alls konar annað ívilnandi í þágu fólks á flótta inn í lög?

mótmælin sem áttu sér stað hérna síðsumars 2017. Annars vegar er það Haniye sem er dóttir manns sem fæddist í Afganistan en flúði til Írans fyrir 25 árum og þar fæddist Haniye og varð, eins og ég sagði áðan, ríkisfangslaus við fæðingu. Alveg eins og fólk í svokallaðri umborinni dvöl lendir í hér á landi, hópur sem stjórnarliðar vilja stækka með því frumvarpi sem við ræðum í dag. Hins vegar er það hún Mary.

Nígería er einmitt eitt af þeim löndum sem ekki tekur á móti ríkisborgurum í þvingaðri brottvísun. Nígería tekur á móti sínum ríkisborgurum ef fólk vill fara þangað en ef það þarf lögreglufylgd til að pína það til að fara til síns heima þá segir Nígería bara: Nei, þetta viljum við ekki. Við viljum ekki neyða fólk til að koma til okkar. Þar að auki er áhugavert að Joy sé þolandi mansals, sem er einmitt einn af hópunum sem virðist sneitt fram hjá í sumum ívilnandi ákvæðum

því það er mikilvægt að átta sig á því hvaðan við erum að koma til þess að geta vitað hvert við erum að fara. Ég held áfram með lesturinn, með leyfi forseta: „Sératkvæðið og fylgiskjöl þess eru prentuð sem viðauki með lagafrumvarpi þessu. Þá samdi nefndin athugasemdir þær sem hér fylgja frumvarpinu. Nefndin hafði við samningu frumvarpsins meðal annars hliðsjón af undirbúningi að nýsettum lögum um sama efni í Danmörku.“

sem íslenska ríkið hefur gerst aðili að, og hefur hún því ekki fjallað sérstaklega um það. Eftirfarandi athugasemdum við frumvarpið er skipt í tvo meginþætti. Annars vegar eru almennar athugasemdir þar sem einkum er fjallað um aðdragandann að gerð mannréttindasáttmála Evrópu, réttindin sem vernduð eru af ákvæðum hans, hvernig farið er með kæru á broti gegn sáttmálanum, lagaleg áhrif sáttmálans í þeim ríkjum sem hafa gerst aðilar að honum, stöðu íslensks réttar gagnvart sáttmálanum, nánari röksemdir fyrir tillögu um að sáttmálinn verði lögfestur hér á landi og hver áhrif það hefði á íslenskan rétt að sú tillaga næði fram að ganga með samþykkt þessa frumvarps. Hins vegar eru síðan athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins.“

Þegar leið á síðari heimstyrjöldina beindist veruleg athygli að þeim stórfelldu brotum á mannréttindum sem áttu sér stað fyrir upphaf stríðsins og á árum þess í ýmsum þeim ríkjum sem biðu þar að endingu lægri hlut og á hernámssvæðum þeirra. Þau viðhorf hlutu mikið fylgi að nauðsynlegt væri að þjóðir heims gerðu sameiginlegt átak til að fyrirbyggja slík mannréttindabrot. Þetta hafði bein áhrif á mótun sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var undirritaður 26. júní 1945, en í 1. gr. hans kemur fram að eitt helsta markmið Sameinuðu þjóðanna sé að efla mannréttindi og stuðla að aukinni virðingu fyrir þeim án tillits til kynþáttar, kynferðis, tungu eða trúarbragða. Á grundvelli ályktunar Alþingis frá 25. júlí 1946 gekk Ísland í Sameinuðu þjóðirnar 19. nóvember 1946, sbr. auglýsingu nr. 91 frá því ári. Stefnumörkun í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Til að fylgja frekar eftir þessu markmiði sáttmála Sameinuðu þjóðanna var þegar á fyrstu starfsárum þeirra sett á fót sérstök mannréttindanefnd sem var falið að semja drög að alþjóðlegri mannréttindaskrá. Nefndin hóf þetta starf í janúar 1947 og lauk því sumarið 1948, en drög hennar voru lögð fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna þá um haustið. Á allsherjarþinginu voru skiptar skoðanir um efni draganna, en sérstök nefnd vann að samræmingu sjónarmiða og gerði talsverðar breytingar á drögunum án þess að full samstaða næðist um þau. Í desember 1948 voru drögin með áorðnum breytingum allt að einu samþykkt án mótatkvæða á allsherjarþinginu sem mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Í inngangi að yfirlýsingunni er meðal annars vísað til þess að með sáttmála Sameinuðu þjóðanna hafi þau ríki, sem eiga aðild að þeim, skuldbundið sig til að virða mannréttindi og jafnrétti, en í því ljósi sé nauðsynlegt að allar þjóðirnar leggi sama skilning í hver hver þessi réttindi séu. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hafi af þessum sökum samþykkt mannréttindayfirlýsinguna til fyrirmyndar öllum þjóðum í þessum efnum. Mannréttindayfirlýsingunni var þannig ekki ætlað að hafa bindandi áhrif að þjóðarétti fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, heldur að verða þeim til leiðsagnar og leggja um leið á þau siðferðilega skuldbindingu um að löggjöf þeirra og réttarreglur væru í samræmi við yfirlýsinguna.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

Ráðuneytið er sem sagt að ljúga upp á foreldra barna á flótta að þau séu að misnota málsmeðferð stjórnvalda og séu viljandi að tefja málsmeðferðina sína og misnota það að þau eigi börn til að fá hér hæli. Reynsla talsmanns flóttamanna er að þetta standist enga skoðun eftir sjö ára reynslu í þessum málaflokki. Þetta er eitt af þeim fjöldamörgu atriðum sem við viljum ræða við hæstv. mennta- og barnamálaráðherra sem hefur verið á harðahlaupum undan lýðræðislegri skyldu sinni til að ræða þetta mál og sýna ábyrgð gagnvart börnum á flótta. Það er greinilega ekki sama hvaða barn það er, hvaða hópur barna það er þegar kemur að því að vernda réttindi þeirra gagnvart hæstv. mennta- og barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni. Hann gerði heldur betur út á það fyrir síðustu kosningar að hafa velsæld barna að leiðarljósi í öllum sínum störfum og held ég að hann hafi nú krækt í þó nokkuð mörg atkvæði fyrir það, en eins og sést á ráðherrabekknum er hann hvergi sjáanlegur, þrátt fyrir að við höfum endurtekið óskað eftir nærveru hans.

finnst í lagi að samþykkja þetta. Styður hann þetta frumvarp? Styður hann það ákvæði frumvarpsins sem

Styður hann það að hér sé gengið í berhögg við fjöldamörg ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ekki bara það heldur líka barnalaga? Er það bara allt í lagi? Skiptir máli hverra manna þessi börn eru sem hæstv. barnamálaráðherra segist standa vörð um? Mér sýnist það á öllu, miðað við

er eiginlega ómögulegt annað en að barnamálaráðherra mæti hér í salinn og geri grein fyrir afstöðu sinni til ákvæða sem ganga gegn réttindum barna,

Hann var hér í salnum að greiða atkvæði um að halda þessari dagskrá dagsins í dag til streitu. Þá mætti hann í hús hér í morgun en hann var bara svo fljótur að hlaupa úr húsi að við náðum ekki að spyrja hann hvort hann ætlaði að vera við umræðuna.

Ég held að við þurfum bara að fara að lýsa eftir þessum ráðherrum, að þeir mæti í vinnuna og svari fyrir málefnasvið sín hér í þinginu eins og þeim er gert að gera. Það er raunar með miklum ólíkindum að ráðherrar málaflokksins greiði atkvæði með því að þetta mál skuli vera til umræðu, fullmeðvitaðir um að nærveru þeirra hefur verið óskað í umræðunni, en hlaupi svo úr salnum um leið og búið er að greiða atkvæði um að umræðan um þetta mál skuli halda áfram án þess að taka nokkurn þátt í umræðunni. Svo ekki sé minna sagt þá kalla ég þetta heigulshátt.

Nú langar mig til að rifja upp hvað það er sem við erum að gera hérna. Við erum með frumvarp sem fjölmargir umsagnaraðilar eru sammála um að gangi á ákvæði stjórnarskrár og mannréttindasáttmála og rökstyðja það með mjög góðum hætti. Það þýðir það að málið er ótækt til atkvæðagreiðslu í lok 2. umr. Það er bara algerlega málið. Þess vegna verður að senda málið aftur inn til nefndar, þannig að það sé hægt að koma til móts við þessi atriði sem er stjórnarskrárlegur vafi um.

Virðulegi forseti. Ég held að það sé ekki hægt annað en að fresta þessari umræðu og senda þetta mál aftur inn til nefndar á meðan ráðherrar fást ekki hér til að svara fyrir þá þætti er snúa að þeirra málefnasviðum og stjórnarliðar fást ekki til að svara fyrir hvaða atriði þeir ætli að breyta í þessu frumvarpi. Það er eins og að tala við vegg hérna að ræða um þau mögulegu stjórnarskrárbrot sem þetta frumvarp mun hafa í för með sér. Það er álíka gagnlegt og að tala við vegg a.m.k. að tala við tóman salinn þar sem stjórnarliðar taka ekki þátt í þessum umræðum en ætla sér samt sem áður að þvinga frumvarp hér í gegn sem allar vísbendingar eru uppi um að gangi gegn stjórnarskrá. Þegar

Ég held að stjórnarmeirihlutinn sé að vanmeta okkur Pírata pínulítið í þessu máli. Jú, frumvarpið er vissulega að koma fram í fimmta sinn núna, ekki í alveg sömu mynd en svona nokkurn veginn, svipað mál,

viðvera ráðherra við þessa umræðu ill nauðsyn vegna þess að stjórnarmeirihlutinn hefur staðið í vegi fyrir því að vísa málinu til nefndar. Það er nefnilega svo augljóst hver hin auðvelda og þægilega leið hefði verið, hún hefði verið að hlusta á þessa umsagnaraðila, bregðast við þeim álitaefnum sem snúa að stjórnarskrárvörðum réttindum, bregðast við þeim álitaefnum sem snúa að réttindum barna á flótta. En af því að það var ekki gert á fyrri stigum þá þarf að gera það núna og það þarf að gera það inni í nefnd,

Frú forseti. Ég tek upp þráðinn þar sem frá var horfið áðan og mig langar að halda áfram að ræða örlítið um um þær stöllur Mary og Haniye, stúlkur á flótta sem til stóð að brottvísa hér undir lok sumars 2017

Á þessum tímapunkti var reipið á milli stjórnarflokkanna farið að trosna svolítið. Það Það var enda ekki langt í að stjórnin myndi liðast í sundur og t.d. voru boðuð mótmæli hér stuttu fyrir þingsetningu, það voru boðuð mótmæli á Austurvelli 9. september, sem er þá væntanlega laugardagurinn fyrir þingsetningu sem var 12. september.

fái að vera áfram á Íslandi en vísa á þeim báðum úr landi sem og foreldrum þeirra. Þau hafa sótt um hæli hér á landi. Hanna Katrín vill að mannúð ráði frekar för en ítrustu laga-og reglugerðartúlkanir þegar kemur að meðferð mála hælisleitenda og flóttamanna.“ Svo kemur tilvitnun í þingmanninn, með leyfi forseta: „„Ég er þeirrar skoðunar að sein meðferð mála varpi enn ríkari ábyrgð á okkur varðandi það að láta mannúð ráða

Ég styð heilshugar að þessar tvær fjölskyldur fái að halda áfram að byggja upp nýtt líf hér á landi. Að baki þeim stuðningi mínum liggja mannúðarástæður. Stundum er það einfaldlega nóg,“ segir Hanna Katrín á Facebook-síðu sinni.“

stjórnarþingmaður sem af þessu að dæma var kannski að fá sig fullsadda á því að stjórnin sýndi ekki þá stefnu í verki sem þingmanninum fannst stofnað til stjórnarinnar fyrir.

og setur þar með þrýsting á breytingar. Hvað sjáum við í dag varðandi það frumvarp sem við ræðum hér? Við heyrum frá hæstv. ráðherrum og hv. þingmönnum Vinstri grænna að þetta mál sé afar umdeilt og það þurfi að gera einhverjar breytingar á því

„Upphaf Evrópuráðsins. Á fyrstu árunum eftir stríð var mjög hvatt til þess í ríkjum Vestur-Evrópu að leitað yrði leiða til að auka samstöðu þeirra og þá einkum til að koma í veg fyrir að styrjöld gæti brotist út milli þeirra á ný. Síðla árs 1947 mynduðu ýmis samtök í þessum ríkjum alþjóðanefnd um evrópska samstöðu sem boðaði til ráðstefnu Evrópuþjóða í Haag í maí 1948. Á ráðstefnunni var meðal annars samþykkt ályktun um að stofna ætti ráðgjafarþing Evrópuríkja og mannréttindadómstól þeirra. Í anda þessarar ályktunar ákváðu aðildarríki svonefnds Brusselbandalags, sem stofnað var í mars 1948 af Belgíu, Bretlandi, Frakklandi, Hollandi og Lúxemborg, að skipa nefnd til að vinna frekar að þessum markmiðum. Í janúar 1949 náðu þessi ríki samkomulagi um að leggja drög að stofnun Evrópuráðsins og buðu Danmörku, Írlandi, Ítalíu, Noregi og Svíþjóð að taka þátt í frekari undirbúningi. Í sameiningu stóðu þessi ríki síðan að stofnskrá Evrópuráðsins sem var undirrituð 5. maí 1949. Í 1. og 3. gr. stofnskrárinnar kemur fram að markmið Evrópuráðsins sé að stuðla að einingu aðildarríkja þess um að vernda og koma í framkvæmd þeim hugsjónum og meginreglum sem séu sameiginleg arfleifð þeirra, meðal annars með því að efla mannréttindi og mannfrelsi sem aðildarríki að Evrópuráðinu skuldbinda sig til að tryggja öllum innan lögsögu þeirra. Ísland var þriðja ríkið sem gekk í Evrópuráðið til viðbótar við stofnríki þess, en það gerðist 7. mars 1950. Með stofnskrá Evrópuráðsins urðu til tvenns konar stofnanir þess; ráðgjafarþing og nefnd utanríkisráðherra aðildarríkjanna, svokölluð ráðherranefnd, en í stofnskránni var kveðið nánar á um skipan og hlutverk þessara stofnana. Þegar á fyrsta fundi ráðgjafarþingsins í ágúst 1949 Þegar á fyrsta fundi ráðgjafarþingsins í ágúst 1949 var samþykkt að undirbúa gerð samnings milli aðildarríkja Evrópuráðsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis, en þingið fól laganefnd sinni að starfa frekar að þessu og beindi meðal annars til hennar að hafa í þeim efnum hliðsjón af mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Laganefndin lauk störfum á skömmum tíma og samþykkti ráðgjafarþingið í september 1949 að mæla með tillögu hennar um gerð samnings, þar sem yrði kveðið á um verndun tíu grundvallarréttinda og stofnun mannréttindanefndar og Mannréttindadómstóls Evrópu til að tryggja að þessi réttindi yrðu virt. Í framhaldi af þessu komu tillögurnar til kasta ráðherranefndar Evrópuráðsins sem fól sérfræðinganefnd að semja uppkast að alþjóðasamningi á grundvelli þeirra. Innan sérfræðinganefndarinnar náðist ekki full samstaða og voru því nokkur atriði enn óútkljáð þegar hún skilaði ráðherranefndinni uppkasti sínu vorið 1950. Embættismannanefnd var falið að ná samkomulagi um þessi atriði, sem tókst að mestu, en endanlega voru öll meginatriði samningsins útkljáð á fundi ráðherranefndarinnar í ágúst 1950. Samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis var síðan undirritaður á fundi ráðherranefndarinnar 4. nóvember 1950, en samkvæmt 66. gr. hans átti hann að öðlast gildi þegar tíu aðildarríki Evrópuráðsins hefðu afhent aðalritara þess skjöl um fullgildingu sína á samningnum. Forseti Íslands undirritaði 19. júní 1953 fullgildingarskjal íslenska ríkisins á samningnum, sbr. auglýsingu nr. 11/1954. Samningurinn tók síðan gildi 3. september 1953

það eru nokkur ríki, og sérstaklega ríki sem tilheyra ákveðinni hugmyndafræði, sem eru að reyna að grafa undan mannréttindum, smám saman hér og þar, sérstaklega meðal þeirra sem eru að sækja um alþjóðlega vernd, sérstaklega meðal útlendinga. (Forseti hringir.) Við viljum ekki vera hluti af þeim þjóðum. Við viljum vera hluti af þeim þjóðum sem virða mannréttindi.

hef verið að fjalla um hvernig til stendur að láta ætlaðar athafnir foreldra bitna á börnum þeirra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

Ljóst er að hagsmunagæsla talsmanna getur verið tímafrek og ýmsar ástæður geta verið fyrir því að talsmenn óski eftir frestum. Verði umrætt ákvæði að lögum er hætta á að talsmenn muni ekki geta sinnt þeim skyldum sem felast í hagsmunagæslu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Gagnaöflun og ritun lögfræðilegra greinargerða getur tekið langan tíma og verða talsmenn að fá sanngjarnan frest til að sinna þeim störfum án þess að eiga hættu á að umsækjandi verði látinn bera hallann af.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 Hér eru stjórnvöldum veittar afar rúmar heimildir til mats á því hvenær umsækjandi telst hafa borið ábyrgð á töfum á afgreiðslu máls og umsækjanda sömuleiðis settar afar þröngar skorður.“ Hér er rétt að staldra við, virðulegi forseti, vegna þess að það liggur nú þegar fyrir mjög skýr framkvæmd á núverandi löggjöf um hvenær umsækjandi telst hafa tafið mál sitt, hvenær umsækjandi telst í raun vera ábyrgur fyrir því sjálfur að mál hafi tafist umfram það sem góðu hófi gegnir. Það sem er verið að gera með þessu ákvæði er að búa til fullt af einhverjum skilyrðum sem eru hvergi skilgreind almennilega, eru mjög rúm

sem var mjög gott og gott fóður fyrir þau inn í vikuna þar á eftir sem var einhver mesta umrótsvika stjórnmála síðustu

dómsmálaráðuneytinu bæri að afhenda Ríkisútvarpinu öll gögn er vörðuðu málsmeðferð um uppreist æru. Það varð til þess að Bjarni Benediktsson upplýsti formenn hinna stjórnarflokkanna um að nafn föður hans myndi dúkka upp á einu af meðmælabréfunum með umsókn um uppreist æru. Síðan var þingsetning á þriðjudegi, umræður um stefnuræðu forsætisráðherra og meira var eiginlega ekkert gert

Þegar þessi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar liðaðist í sundur þá skapaðist, eins og ég nefndi áðan, áhugavert tækifæri fram að kosningum vegna þess að það var ákveðin stemning hér innan húss um að það þyrfti að ljúka þessu máli Mary og Haniye sómasamlega. Í kringum þingsetninguna hafði verið lagt fram frumvarp um að veita þeim ríkisborgararétt og að baki því frumvarpi stóðu allir þingmenn Pírata, Samfylkingar og Vinstri grænna, ef ég man rétt. En sú leið sem síðan varð endanlega ofan á held ég að hafi verið mun farsælli fyrir þessar fjölskyldur. Hún fólst í því að fulltrúar allra flokka

og þá ekki bara gagnvart þessum tveimur stúlkum heldur gagnvart fjölda barna í svipaðri stöðu sem höfðu verið hér mánuðum saman, allt of lengi, án þess að fá

Þetta var mjög áhugaverð tilraun þar sem var reynt að koma til móts við öll sjónarmið við borðið og kemur kannski

Forseti. Ég held hérna áfram að lesa úr greinargerð frumvarps um lögfestingu mannréttindasáttmála Evrópu: „Breytingar á mannréttindasáttmálanum. Í samningnum um verndun mannréttinda og mannfrelsis eru ekki sérstakar reglur um hvernig breytingar verði gerðar á ákvæðum hans eða aukið verði við hann, heldur gilda um þetta almenn fyrirmæli í stofnskrá Evrópuráðsins, einkum í 15. og 20. gr. hennar. Samkvæmt stofnskránni verður grunnur lagður að breytingum af þessum toga með ályktun ráðherranefndar Evrópuráðsins, ýmist að frumkvæði hennar eða þings ráðsins. Breytingar taka ekki gildi nema að fenginni fullgildingu tiltekins fjölda aðildarríkja að mannréttindasáttmálanum, en nauðsynlegur fjöldi ríkja er ákveðinn hverju sinni í samningi um breytingarnar. Breytingar á sáttmálanum, sem leggja auknar skyldur á aðildarríkin, verða ekki bindandi fyrir þau nema þau fullgildi þær fyrir sitt leyti. Með þessum hætti hafa alls verið gerðir átta samningsviðaukar við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis sem hafa öðlast gildi. Þrír af þessum samningsviðaukum hafa leitt til breytinga á upphaflegum texta samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis, en þetta eru samningsviðaukar nr. 3 frá 6. maí 1963, nr. 5 frá 20. janúar 1966 og nr. 8 frá 19. mars 1985. Ísland fullgilti tvo fyrstnefndu samningsviðaukana 16. nóvember 1967, en samningsviðauka nr. 8 22. Þessir samningsviðaukar öðluðust ekki gildi fyrr en við fullgildingu þeirra af hálfu allra aðildarríkja að mannréttindasáttmálanum. Það var fyrst á árinu 1970 sem viðauki nr. 3 fékk gildi, viðauki nr. 5 árið 1971 og viðauki nr. 8 árið 1990. Fimm samningsviðaukar hafa leitt af sér viðbætur við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis. Í einum þeirra, samningsviðauka nr. 2 frá 6. maí 1963, er kveðið á um frekari viðfangsefni Mannréttindadómstóls Evrópu en voru ráðgerð í upphaflega samningnum, en með þessum viðauka er mælt fyrir um vald dómstólsins til að láta uppi ráðgefandi álit um önnur atriði sáttmálans en skýringu á einstökum ákvæðum hans um vernd mannréttinda. Þessi samningsviðauki var fullgiltur af Íslandi 16. nóvember 1967, en hann öðlaðist gildi 1970, þegar öll aðildarríki að sáttmálanum höfðu fullgilt hann. Í hinum viðaukunum fjórum eru ákvæði um ýmis mannréttindi sem ekki var mælt fyrir um í samningnum um verndun mannréttinda og mannfrelsis. Þetta eru nánar tiltekið samningsviðaukar nr. 1 frá 20. mars 1952, nr. 4 frá 16. september 1963, nr. 6 frá 28. apríl 1983 og nr. 7 frá 22. nóvember 1984. Fyrsti samningsviðaukinn var fullgiltur af íslenska ríkinu um leið og samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis, eða 19. júní 1953. Samningsviðauki nr. 4 var fullgiltur 16. nóvember 1967, en tveir síðastnefndu viðaukarnir 22. maí 1987. Til þess að þessir samningsviðaukar fengju gildi var áskilið að ákveðinn fjöldi aðildarríkja, á bilinu frá fimm til tíu í hverju tilviki, hefðu fullgilt þá. Samningsviðauki nr. 1 öðlaðist gildi á árinu 1954, nr. 4 á árinu 1968, nr. 6 á árinu 1985 og nr. 7 á árinu 1988. Þess skal getið að þann 6. nóvember 1990 var undirritaður samningsviðauki nr. 9 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis, en með honum er ætlunin að breyta ákvæðum 31., 44., 45. og 48. gr. samningsins. Þessi viðauki tekur ekki gildi fyrr en tíu aðildarríki hafa fullgilt hann, en það hefur ekki gerst enn sem komið er. Ísland er meðal þeirra ríkja sem ekki hafa fullgilt viðaukann. Um þessar mundir hafa 27 aðildarríki að Evrópuráðinu fullgilt mannréttindasáttmála Evrópu, en auk Íslands eru þetta eftirtalin ríki: Austurríki, Belgía, Bretland, Bretland, Búlgaría, Danmörk, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Kýpur, Liechtenstein, Lúxemborg, Malta, Noregur, Portúgal, Pólland, San Marínó, Spánn, Sviss, Svíþjóð, Tékkóslóvakía, Tyrkland, Ungverjaland og Þýskaland.“

lengur en 12 mánuði án þess að fá úrskurð um hvort hann fái efnismeðferð, muni bitna á réttindum barna og muni brjóta á réttindum barna að því marki að þeim verður refsað fyrir ætlaðar misgjörðir foreldra sinna. Í þessu samhengi vil ég vísa í umsögnina frá Barnaheillum

við um börn þar sem nú er kveðið á um það í reglugerð um útlendinga að ef ákvörðun liggur ekki fyrir innan 10 mánaða frá því að umsókn var gerð skuli taka mál barns til efnismeðferðar. Mikilvægt er að það verði skýrt í greinargerð með frumvarpinu hvort með 8. grein frumvarpsins sé ætlunin að þrengja rétt barna til efnismeðferðar ef dráttur verður á afgreiðslu umsóknar af hálfu útlendingayfirvalda.“

Mikilvægt er að mati Barnaheilla að það sé skýrt að tafir á meðferð máls sem rekja megi til aðstandenda barns skuli aldrei túlka barni í óhag við málsmeðferð umsóknar þess, það skyldi aldrei koma niðri á barni ef aðstandandi þess er valdur að töfum því barn að getur ekki og á ekki að bera ábyrgð á þriðja aðila. Það er enn fremur mikilvægt að mati Barnaheilla að árétta að öll mál sem varða börn skal alltaf meta með hagsmuni barns að leiðarljósi og taka ákvörðun á grundvelli þess sem talið er barni fyrir bestu að loknu mati. Tímafrestir mega ekki leiða til þess að mat á hagsmunum barns verði illa unnið.“ Hér get ég tekið heils hugar undir með Barnaheillum,

ég tel mikilvægt að árétta að þetta atriði, að láta ætluð ætluð verk foreldra bitna á börnum, er brot á réttindum barna og það er óforsvaranlegt að innleiða það í íslenskan rétt. Við erum þar með að ganga í berhögg við Við erum þar með að ganga í berhögg við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna og ég tel að það sé ekki hægt að réttlæta það.

Frú forseti. Aftur að þessum örlagaríku dögum fyrstu þingfundaviku haustsins 2017,

Eins og ég vék að hér áðan voru ýmis fyrstu viðbrögð sem komu upp hjá fólki. Það var rætt t.d. í hópi talsmanna barna að senda út einhverja sameiginlega yfirlýsingu en af því að þar voru fulltrúar stjórnar og stjórnarandstöðu áður en allt hafði liðast í sundur þá var mjög erfitt að ná saman um einhvern texta þar sem gæti náð utan um þann bráðavanda sem stjórnarandstaðan vildi að væri alveg skýr í textanum og það sem stjórnarliðar voru kannski, og eru mögulega alltaf, spenntari fyrir að búa vel um þetta í einhverju ferli fram á við, að setja pásu á framkvæmd slíkra brottvísana og setja einhverja endurskoðun í gang,

og þá hafði einhvern veginn kviknað sú hugmynd hjá eiginlega öllum við borðið að nefndin þyrfti að flytja frumvarp til að frysta svona brottvísanir

Og svo, eins og ég sagði áðan, var þetta frumvarp varðandi veitingu ríkisfangs til þessara tveggja stúlkna og foreldra þeirra og fjölskyldu. Það var lagt fram á þessum fyrstu þingfundadögum af fulltrúum stjórnarandstöðuflokkanna og aftur erum við föst í þessari tvíhyggju sem þarna sýndi sig dálítið vel að nær ekkert alltaf utan um brýnustu vandamálin. Þarna mættum við öll, sátum við sama borð, horfðum á sömu stúlkurnar, hugsuðum, að ég held, öll eins, að þarna væri eitthvað ómannúðlegt, eitthvað ósanngjarnt, eitthvað óverjandi sem þyrfti að laga. En af því að við vorum í þessum tveimur fylkjum inni á þingi þá var ekki hægt vinna saman að einhverri konkret lausn þangað til böndin losnuðu og sest var saman í þennan vinnuhóp til að

Málsmeðferðartíminn var mjög langur og það eru mörk í lögunum sem má segja að ef þú ferð yfir ákveðna tímalengd þá beri að þá beri að taka mál til efnislegrar meðferðar. Það sem frumvarpið gerði var að það lækkaði þessi tímamörk um þrjá mánuði, úr 12 mánuðum í níu mánuði í tilviki annarrar tegundar

hver staðan er með þessar þjóðir á þessum tíma. Áfram, með leyfi forseta: „Eftir ákvæðum samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis og samningsviðauka nr. 1, 4, 6 og 7 getur ríki fullgilt þá með fyrirvara um að ákveðin atriði þeirra samrýmist ekki löggjöf sinni, en með þeim hætti færist ríki undan skuldbindingu um að tryggja viðkomandi réttindi á yfirráðasvæði sínu. ríkisins hefur aldrei verið gerður slíkur fyrirvari við fullgildingu sem heyrir fremur til undantekninga í samanburði við önnur aðildarríki, enda hefur aðeins um þriðjungur þeirra fullgilt samninginn og alla viðauka við hann án fyrirvara.“ Kafli II. er um réttindi sem eru vernduð af mannréttindasáttmála Evrópu: „Ákvæðum samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis er skipað í fimm kafla. Í þeim fyrsta er mælt fyrir um réttindin sem aðildarríki að samningnum tryggja hverjum þeim, sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra. Í II. kafla samningsins er kveðið á um stofnun mannréttindanefndar og Mannréttindadómstóls Evrópu, en tveir næstu kaflarnir geyma reglur um skipan hvorrar stofnunar um sig og meðferð þeirra á kærum og málum um brot á sáttmálanum, auk þess sem þar eru heimildir til að ljúka meðferð kæru út af slíku broti fyrir ráðherranefnd Evrópuráðsins. Í V. kafla samningsins eru nokkur almenn ákvæði og fyrirmæli um fullgildingu og gildistöku hans. Efnisákvæði um mannréttindi eru í I. kafla samningsins, en reglur hinna kaflanna snúa að mestu að meðferð á kærum um brot á sáttmálanum. Með áðurnefndum samningsviðaukum nr. 1, 4, 6 og 7 hefur verið aukið við þau réttindi sem talin eru í I. kafla samningsins og aðildarríkin skuldbinda sig til að virða. Með þeim skilyrðum, sem koma fram í einstökum ákvæðum mannréttindasáttmálans,

og því þegar ríkisstjórnin féll hérna 2017 sem varð til þess að einn af ríkisstjórnarflokkunum, sá sem rauf ríkisstjórnarsamstarfið, Björt framtíð, þurrkaðist út í alþingiskosningunum þar á eftir. Það var sem sagt flokkurinn sem vildi ekki láta vaða yfir sig af Sjálfstæðisflokknum sem var refsað. Það er mjög klassískt, virðist vera, að það er alltaf verið að kenna þeim um sem bendir á vandann. Það er sagt: Uss, þetta má ekki hérna á Íslandi. Við megum ekki tala upphátt um brot valdhafa gegn siðferði eða lögum og reglum, eins og kom fram í greininni sem ég var að lesa upp áður en ég fór að renna yfir frumvarpið um mannréttindasáttmálann.

Fyrir það var honum refsað, fyrir að segja satt og rétt frá en hann notaði pínulítið röng orð að mati valdstjórnarinnar,

Ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga í aðstæðum dagsins í dag og hvernig hliðstæða er í því máli enn

Frú forseti. Hvar var ég staddur? Jú, við vorum í kringum borð, fólk frá alls konar stjórnmálaöflum, að finna þessa einföldu leið til að ná utan um Mary og Haniye án þess þó að vera í einhverri sérstakri lagasetningu bara fyrir þær, heldur búa til einhverjar almennar reglur, þannig að við lækkuðum viðmið um þann málsmeðferðartíma sem má líða þangað til stjórnvöld verða að taka mál til efnislegrar meðferðar, lækkuðum þau viðmið um þrjá mánuði. En í frumvarpinu var líka sagt að umsókn — þetta var rammað inn þannig að það þyrfti að vera um barn að ræða og umsókn þess um alþjóðlega vernd þyrfti að hafa borist fyrst íslenskum stjórnvöldum fyrir gildistöku laganna þannig að þessir frestir sem urðu 9 mánuðir og 15 mánuðir giltu bara um börn sem voru á landinu þann dag sem Alþingi samþykkti þessi lög, sem var 27. september 2017.

í miðri óreiðu stjórnarslita og þingrofs og boðs um kosningar að gera góðan hlut, að gera eitthvað sem gagnaðist tugum barna og fjölskyldum þeirra. En við vorum ekki öll saman í því. Þverpólitíska sáttin, sem er einmitt alltaf vísað í þegar talað er um uppruna núgildandi laga um útlendinga og sem var lögð mikil vinna í að ná þarna haustið 2017 til að allir flokkar gætu staðið að þessu máli, náðist ekki, þannig að frumvarpið var lagt fram af

í þeim skilningi að það væri samkomulag við Sjálfstæðisflokkinn að þetta mál myndi fá nokkuð greiða leið í gegnum þingið. Að sumu leyti má það til sanns vegar færa. Málið tók ekki langan tíma hér, því var útbýtt af þessum þessum formönnum eða formannsígildum 26. september og var síðan orðið að lögum 27., en það kom dálítið babb í bátinn.

þessu þingi 2017 en ég fer kannski út í smáatriðin varðandi það hér á eftir.

Rétt til lífs og bann við dauðarefsingu. * Bann við pyntingum og ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu. * Bann við þrældómi og nauðungarvinnu. * Rétt til frelsis og mannhelgi. Rétt handtekins manns til vitneskju um ástæður fyrir handtöku og hverjum sökum hann er borinn. * Rétt handtekins manns og gæsluvarðhaldsfanga til að koma fyrir dómara og til dómsmeðferðar innan hæfilegs tíma. Rétt handtekins manns og gæsluvarðhaldsfanga til að bera frelsisskerðinguna undir dómstól. * Rétt þess sem sætt hefur handtöku eða gæsluvarðhaldi til skaðabóta. * Rétt til að fá réttláta og opinbera meðferð máls fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli innan hæfilegs tíma. Rétt til að dómstóll fjalli um ágreining í einkamálarétti og sakamál. * Rétt sakbornings til að teljast saklaus uns sekt hans er sönnuð. Lágmarksréttindi sakbornings: Tafarlausa vitneskju um eðli og orsök kæru. Nægan tíma og aðstöðu til varnar. Rétt til að halda uppi vörnum sjálfur eða með aðstoð verjanda að eigin vali. Rétt til ókeypis lögfræðiaðstoðar ef þörf krefur. Rétt til að spyrja eða láta spyrja vitni. Rétt til ókeypis aðstoðar túlks. * Bann við afturvirkni refsilaga. Friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. * Hugsanafrelsi, samviskufrelsi og trúfrelsi. * Tjáningarfrelsi, þar með talið skoðana-, upplýsinga- og hugmyndafrelsi. * Félagafrelsi og fundafrelsi. Rétt til að stofna til hjúskapar og fjölskyldu. * Jafnrétti hjóna. * Friðhelgi eignarréttar. * Rétt til menntunar. * Rétt foreldra til að tryggja að fræðsla barna sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra. * Rétt til að greiða atkvæði leynilega í frjálsum kosningum. Bann við frelsissviptingu vegna vanefnda á samningsbundinni skyldu. * Ferðafrelsi og rétt til að velja sér dvalarstað. * Bann við að ríki vísi þegni sínum úr landi eða meini honum komu til landsins. Bann við brottvísun hópa útlendinga úr landi. * Réttarstöðu útlendings sem á að vísa úr landi. * Rétt til að leita endurskoðunar á dómi í refsimáli. Bann við saksókn á hendur manni öðru sinni vegna afbrots sem hann hefur áður verið sakfelldur fyrir eða sýknaður af. * Rétt fyrir þann sem sætir mannréttindabroti samkvæmt sáttmálanum til raunhæfrar leiðar til að ná rétti sínum fyrir opinberu stjórnvaldi. Réttindi sáttmálans skulu tryggð án manngreinarálits, svo sem eftir kynferði, kynþætti, litarhætti, tungu, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum eða öðrum skoðunum, þjóðernis- eða þjóðfélagsstöðu, tengslum við þjóðernisminnihluta, eignum, uppruna eða annarri stöðu.“ Það eru ástæður fyrir öllum þessum atriðum. Það eru dæmi fyrir öllum þessum atriðum sem valda því að fólk setti þessi réttindi í þennan sáttmála. Þau koma ekki upp úr tóminu, upp úr einhverjum upphugsuðum, mögulegum brotum eða aðstæðum sem gætu gerst. Hvert eitt og einasta atriði er vegna einhverra raunverulegra atburða sem gerðust og fólki þótti óásættanlegir og setti þar af leiðandi sáttmála um að hafa þetta sem grundvallarréttindi sem allir ættu að vera sammála um. Það eru þjóðir innan Evrópuráðsins sammála um þó að vissar þjóðir gangi dálítið á þessi réttindi, túlki þau svona án þess kannski að ná að brjóta á þeim nema það sé skoðað dálítið vel og það er erfitt að meðhöndla slíkt. Hérna erum við að tala um ýmsar þjóðir, Tyrkland á í erfiðleikum með þetta núna t.d., mjög miklum erfiðleikum, en samt

Frú forseti. Nú erum við komin að spennandi hlutanum í sögunni af frumvarpi því sem varð að lögum nr. 81/2017, þeim kafla sögunnar þegar Sjálfstæðisflokkurinn, sem við héldum að væri samkomulag við um að að vera ekki með miklar mótbárur við frumvarpið sem myndi skjóta skjólshúsi yfir ákveðinn hóp barna á flótta, á flótta, snerist gegn því samkomulagi þarna á lokametrunum og lagði fram minnihlutaálit úr allsherjar- og menntamálanefnd sem var eiginlega með miklum ólíkindum vegna þess að þar er farið mikinn í því að að dylgja um mögulegar afleiðingar þeirrar lagabreytingar sem um var að ræða.

og smygl á börnum og vísað í tölur hjá Europol varðandi það að fjöldi flóttabarna væri týndur í Evrópu; allt saman mjög alvarleg atriði en ekki það sem þetta mál fjallaði um. En Sjálfstæðisflokkurinn, af sinni alkunnu smekkvísi, ákvað að að segja að það væri erfitt að sporna við því að flökkusögur færu á kreik um að það væri auðveldara að fá hæli hér á landi en áður og þá gæti skipulögð glæpastarfsemi farið að kynda undir þá túlkun þannig að það yrði einhver svona innflutningsbransi á börnum til að fá alþjóðlega vernd hér á landi. Það leiddi ekki til mjög fallegra umræðna hér inni á þingi en þegar upp var staðið var töluverður meiri hluti fyrir breytingunni sem lögð var fram af formönnum sex stjórnmálaflokka hér á þingi.

Þá langar mig kannski að vitna í atkvæðaskýringu frá fulltrúa Vinstri grænna við lokaafgreiðslu málsins hér 27. september 2017, þegar Katrín Jakobsdóttir sagði, með leyfi: „Þegar framkvæmd laga sem varðar fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu, börn, hefur það í för með sér að réttlætiskennd jafn margra er misboðið, þá er ástæða til að hlusta. Þegar UNICEF og Rauði krossinn biðja okkur að hlusta er ástæða til að hlusta, hlusta og velta því fyrir sér hvort við séum að framfylgja lögum sem eiga að byggjast á mannúð með þeim hætti sem við eigum að gera þannig að þau uppfylli skyldur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við höfum undirgengist. Það er nefnilega ástæða til að hlusta og velta því fyrir sér. Það er niðurstaðan sem fulltrúar sex flokka af sjö hér á Alþingi komust að, að það væri ástæða til að hlusta. Ég velti því fyrir mér hvort fulltrúar þess flokks sem ekki kýs að styðja þessa breytingu ættu ekki að hlusta.

um að þurfa að velta fyrir sér hvort við séum að framkvæma lög þannig að þau uppfylli skyldur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga kannski sérstakt erindi inn í umræðuna um það frumvarp sem við ræðum hér í dag vegna þess að

telja að breytingartillaga 6. gr., sem felur það í sér að réttur umsækjenda um alþjóðlega vernd verði felldur niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli hans á stjómsýslustigi, muni hafa afar neikvæð áhrif á þá einstaklinga sem falla undir ákvæðið. Ef breytingin nær fram að ganga þá þýðir það að grundvallarþjónusta er varðar heilsu, öryggi og velferð verður tekin frá viðkomandi einstaklingum sem þurfa þá að leita skjóls á götunni, hafi þau ekki yfirgefið landið sjálfviljug.

Þær manneskjur sem hingað koma í leit að alþjóðlegri vernd hafa yfirleitt lítið eða ekkert tengslanet hér á landi. Þau sem njóta ekki lengur stuðnings stjórnvalda eru því líklegri til þess að finna sig í óæskilegum aðstæðum til þess eins að sjá fyrir sér.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 til þess að hann komist ekki í slíkar örvæntingafullar aðstæður að það skapi ný vandamál sem hefði afar neikvæð áhrif á þessa einstaklinga og samfélagið allt; sem myndi fylgja ýmis beinn og óbeinn kostnaður við að bregðast við.“

í samskiptum við þann hóp fólks sem hingað er kominn í leit að alþjóðlegri vernd að þetta fólk á sér þá ósk heitasta að fá tækifæri til að framfleyta sér og að verða virkir þegnar í samfélaginu. Margvíslegar ástæður geta valdið því að fólk yfirgefi ekki landið sjálfviljugt eftir að endanleg synjun liggur fyrir í máli þeirra, sem dæmi eru einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd á Grikklandi, Ítalíu og Ungverjalandi og er synjað um vernd hér á þeim forsendum, en telja sig ekki örugg í þeim ríkjum.

Það er staðreynd að í þessum ríkjum hefur fólk á flótta litla sem enga möguleika á mannsæmandi lífi, þar sem það getur sótt vinnu og séð fyrir sér, hefur aðgang að heilsugæslu sem og öðrum atriðum sem kveðið er á um í mannréttindaákvæðum, og getur því að okkar mati ekki talist „vernd“ í því landi heldur er það fólk raunverulega enn á flótta, þótt að það sé „tæknilega“ með landvistarleyfi. Við hvetjum stjórnvöld til að rjúfa ekki ábyrgð sína á velferð fólks sem hefur fengið endanlega synjun meðan þau dvelja enn hér á landi. Afleiðingarnar eru annars ófyrirséðar, en um leið dýrkeyptar fyrir fólk sem fór ekki sjálfviljugt frá sínu heimalandi, heldur var að flýja óþolandi og óbærilegar aðstæður. Okkur þykir ljóst að verði þessi 6. gr. samþykkt óbreytt þá muni íslenska ríkið gerast sekt um að brjóta gegn þeim mannréttindasáttmálum sem stjórnvöld hafa fullgilt og heitið að virða.“

„Hverjir njóta réttindanna? Eins og kemur fram í 1. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis skuldbinda aðildarríkin að mannréttindasáttmálanum sig til að tryggja þessi réttindi hverjum þeim sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra. Réttindin eru ekki aðeins tryggð þegnum ríkjanna, heldur öllum, sem dveljast innan þeirra og án tillits til þjóðernis, svo sem tekið er fram í 14. gr. samningsins, en í 16. gr. hans er þó heimilað að takmarka frelsi útlendinga til pólitískrar starfsemi.“ Skuldbindingar og afmörkun hugtaks segir: „Til að efna skuldbindingar sínar, sem fylgja aðild að mannréttindasáttmálanum, verða ríkin, sem í hlut eiga, að haga löggjöf, stjórn- og dómsýslu sinni þannig að ofangreind réttindi séu virt. Í vel flestum atriðum eru þessi réttindi þess eðlis að þau beinast að ríkjunum sjálfum sem bera þá skyldurnar sem svara til réttindanna. Réttindin eru aðeins í undantekningartilvikum þess efnis að skyldur falli á einstaklinga eða samtök þeirra. Í raun má því segja að þegar rætt er um mannréttindi samkvæmt þessum sáttmála sé í meginatriðum átt við frelsisréttindi einstaklinganna til að haga lífi sínu, skoðunum og athöfnum að eigin vild án þess að eiga á hættu afskipti eða íhlutun ríkisins. Þessi afmörkun á hugtakinu mannréttindi eða eðli þeirra er í samræmi við viðtekinn skilning á því.

Þar er hins vegar að finna ákvæði um öll sömu mannréttindi og fjallað er um í mannréttindasáttmála Evrópu. Á mannréttindasáttmálanum og mannréttindayfirlýsingunni er sá meginmunur að sáttmálinn er samningur sem bindur aðildarríkin aðildarríkin að þjóðarétti. Mannréttindayfirlýsingin er ekki skuldbindandi þjóðréttarsamningur, en þar er að finna stefnumið til leiðsagnar fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna. Áhrif mannréttindayfirlýsingarinnar hafa verið mikil og á henni hefur verið byggt við gerð nýrra mannréttindasáttmála. Enda þótt mannréttindayfirlýsingunni sé þannig ekki ætlað að hafa bein réttaráhrif að leikur ekki vafi á að hún gegnir mikilvægu hlutverki og vegna þeirrar viðurkenningar, sem hún hefur hlotið, hefur því verið haldið fram að ákvæði hennar hafi smá saman verið að breytast í reglur sem hafi gildi að þjóðarétti. Eitt helsta markmiðið með gerð mannréttindasáttmála Evrópu var einmitt að leggja lagalegar skyldur á aðildarríki að Evrópuráðinu til að virða og tryggja tiltekin mannréttindi, skyldur sem reyndist ekki unnt að koma á meðal Sameinuðu þjóðanna á fimmta áratug aldarinnar. Mannréttindasáttmálinn er að auki frábrugðinn flestum þjóðréttarsamningum að því leyti að hann leggur ekki aðeins lagaskyldu á aðildarríki gagnvart öðrum aðildarríkjum til að tryggja tiltekin mannréttindi, heldur er sagt í honum að hver sá, sem dvelst innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, geti átt kost á að leita úrræða á alþjóðlegum vettvangi á grundvelli sáttmálans ef hann telur ríkið brjóta á sér gegn ákvæðum sáttmálans. Að þessu síðarnefnda leyti er mannréttindasáttmálinn verulega frábrugðinn flestum öðrum þjóðréttarsamningum því að hann veitir ekki aðeins samningsríkjunum, heldur einnig einstaklingum, aðgang að alþjóðlegum stofnunum til að fá leyst úr því hvort samningsríki hafi vanefnt skyldur sínar. Þess verður þó að geta að líkar leiðir hafa verið farnar í fáeinum yngri samningum um mannréttindi. Í valfrjálsri bókun við Alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi er kveðið á um rétt einstaklinga til að senda mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna erindi út af skerðingu þeirra réttinda sem lýst er í samningnum. Nefndin kannar erindin og kemur síðan sjónarmiðum sínum á framfæri við ríkið sem í hlut á og einstaklinginn. Ísland er eitt þeirra ríkja sem hefur skuldbundið sig til að hlíta kærum einstaklinga á hendur sér samkvæmt þessari bókun.“

Frú forseti. Ég er nú í síðustu ræðunni hér, búinn að fara yfir þær breytingar sem hafa verið gerðar á útlendingalögum frá því að þau voru samþykkt 2016 í þverpólitískri samstöðu. Ég ætla bara aðeins að rifja upp hvað það er sem ég er búinn að fara yfir áður en ég dembi mér í næstu breytingu. Fyrst var lögunum breytt rétt fyrir jól 2016, sem sagt rúmri viku áður en þau tóku gildi. Þar var sett inn bráðabirgðaákvæði til nokkurra mánaða um það að kæra fresti ekki réttaráhrifum brottvísunar hjá umsækjendum um alþjóðlega vernd sem hafa fengið synjun ef Útlendingastofnun metur umsóknir þeirra bersýnilega tilhæfulausar og viðkomandi kemur frá ríki á lista Útlendingastofnunar yfir svokölluð örugg ríki. Þetta ákvæði var umdeilt þegar því var hleypt hér í gegnum þingið og það naut ekki stuðnings allra flokka, enda kom skýrt fram í umræðum að ef við vildum vera með mannúð að leiðarljósi í

til þess að fólk geti verið í dvöl í landinu þangað til það fær endanlega úrlausn fyrir kærunefnd eða dómstólum. Öðruvísi væri svona ákvæði bara til að geta sparkað út gagngert til þess að það geti ekki sótt sér rétt sinn. Næsta breyting, önnur breytingin sem gerð var, var með lögum

Þar var tekist aðeins harðar á en í síðasta skipti enda var verið að lögfesta varanlega eitthvað sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og Rauði krossinn og fleiri sérfræðingar vöruðu sérstaklega við.

ákvæðið sem sneri að dvalarleyfi skiptinema þannig að það yrði aftur eins og það var fyrir gildistöku laganna. Það hafði nefnilega misfarist með aldursmörk og

tómarúmi sem myndaðist eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar hrundi.

í það sem mætti kalla óásættanlega langan tíma án þess að niðurstaða hafi fengist í mál þeirra þannig að málsmeðferðartíminn var orðinn það langur að þeim var hleypt áfram í efnismeðferð. Þá bar svo við að Sjálfstæðisflokkurinn lagðist gegn frumvarpinu einn flokka. Hérna sjáum við náttúrlega ákveðið þema; þar sem um er að ræða ívilnandi breytingar þá leggst Sjálfstæðisflokkurinn gegn en þar sem þær herða lögin er Sjálfstæðisflokkurinn alltaf með breytingunum og jafnvel þrátt fyrir að sérfræðingar, Flóttamannastofnun, Rauði krossinn og allt það lið vari eindregið við þeim breytingum sem um er að ræða.

Okkur hefur orðið tíðrætt um umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands vegna þess að þar er á ferðinni sjálfstæð stofnun sem hefur m.a. það hlutverk að gera fræðilegar rannsóknir á sviði mannréttinda og því ættu umsagnir þeirrar stofnunar að vega ansi þungt. Þess ber að geta að við óskuðum eftir því að fá sjálfstætt mat eða úttekt Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands á því hvort þetta frumvarp stæðist stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, en því var hafnað af hálfu meiri hlutans af ástæðum sem enn hafa ekki verið gerðar opinberar, því að ekki sá ráðuneyti dómsmála sér heldur fært að kanna hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrá. Stjórnarliðum finnst þar af leiðandi greinilega bara allt í lagi að verulegur vafi sé uppi um hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrá eða ekki.

í kafla 4 í almennum athugasemdum með frumvarpinu: „Frumvarpið gefur ekki tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá.“ Hvorki virðist vísað til ákvæða stjórnarskrár né mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) í athugasemdunum.

en dómaframkvæmdin hefur leitt í ljós að það hvílir mjög þung skylda á aðildarríkjunum mannréttindasáttmála Evrópu að ganga úr skugga um að ekki sé verið að senda umsækjendur um alþjóðlega vernd á svæði eða til landa þar sem

eru hættir að senda flóttafólk til Grikklands þótt viðkomandi flóttafólk hafi fengið alþjóðlega vernd í Grikklandi. Aðstæður flóttafólks þar eru taldar það skelfilegar að það jafnist á við ómannúðlega og vanvirðandi meðferð.

stjórnarskrárinnar sem fjallar einmitt um að börn eigi rétt á vernd í lögum sem velferð þeirra krefst. Þetta er eitthvað sem við höfum verið að fjalla mjög ítarlega um hérna, að frumvarpið eins og það liggur fyrir muni að öllum líkindum brjóta á réttindum flóttabarna á margvíslegan hátt.

hann sé ekki tilbúinn að leggja á sig nokkra pólitíska vinnu til að standa vörð um réttindi flóttabarna miðað við það hversu lengi við erum búin að kalla eftir hans þátttöku hér og af hversu miklum ásetningi hann hefur hunsað þær óskir að hann komi hér og svari fyrir hvernig hann hyggist vernda

Í henni er að finna mjög margar mikilvægar ábendingar til stjórnvalda um þá margvíslegu ágalla sem eru á þessu frumvarpi. Af þeim sökum óska ég eftir að verða sett aftur á mælendaskrá til að geta farið betur yfir efni hennar hér á eftir.

Þriðji kaflinn fjallar um meðferð kæru á hendur aðildarríki að mannréttindasáttmála Evrópu. „Í samningnum um verndun mannréttinda og mannfrelsis eru reglur um sérstakar stofnanir til að veita ríkjunum, sem hafa fullgilt mannréttindasáttmálann, aðhald og stuðla að því að þau virði réttindin, sem sáttmálanum er ætlað að tryggja. Þessar stofnanir eru nánar tiltekið mannréttindanefnd Evrópu og Mannréttindadómstóll Evrópu, auk þess sem ráðherranefnd Evrópuráðsins kemur við sögu í þessum efnum, en stofnanirnar starfa allar í Strassborg í Frakklandi.

Samkvæmt 20. og 21. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis er nefndin skipuð jafnmörgum mönnum og aðildarríki að sáttmálanum eru, en ráðherranefndin kýs einn mann frá hverju ríki í mannréttindanefndina til sex ára í senn af lista frá forsætisnefnd Evrópuráðsþingsins. Íslandsdeild þess tilnefnir þrjá menn fyrir sitt leyti. Svo sem fram kemur í 23. gr. samningsins eiga nefndarmenn í mannréttindanefndinni sæti í henni sem einstaklingar en ekki til að gæta hagsmuna heimaríkja sinna. Í 24. og 25. gr. samningsins er ráðgert að kærur um brot á samningnum geti borist mannréttindanefndinni með tvennu móti. Samkvæmt fyrra ákvæðinu getur aðildarríki að sáttmálanum kært annað aðildarríki fyrir samningsbrot, en samkvæmt því síðara getur nefndin tekið við kærum frá einstaklingum, hópi þeirra eða samtökum sem telja aðildarríki hafa brotið gegn samningnum. Þessi síðarnefnda heimild er þó háð því að aðildarríkið, sem kært er, hafi lýst sérstaklega yfir viðurkenningu fyrir sitt leyti á því að nefndin sé bær um að taka við kæru frá einstaklingum. Öll aðildarríkin hafa gefið slíkar yfirlýsingar. Í 26. og 27. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis koma fram frekari skilyrði fyrir því að mannréttindanefndin taki kæru til meðferðar. Þar er áskilið að áður hafi verið farnar allar leiðir sem lög leyfa í heimalandinu til að leysa úr kæruefninu. Ef kæra berst frá öðrum en aðildarríki að sáttmálanum verður hún að vera frá nafngreindum einstaklingi eða samtökum, hún má ekki varða sama atvik og hefur áður verið kært til nefndarinnar nema nýjar upplýsingar komi þá fram, og kæran má heldur ekki vera í ósamræmi við reglur sáttmálans eða fela í sér misnotkun á kærurétti. Mannréttindanefndinni er jafnframt heimilað að vísa þegar á bug kæru frá einstaklingi ef hún á bersýnilega ekki við rök að styðjast. Sé þessum skilyrðum fullnægt á nefndin að rannsaka kæruefnið nánar og gefa eftir atvikum hlutaðeigandi aðildarríki kost á að tjá sig um kæruna. Nefndin leysir í kjölfarið úr því hvort kæran sé tæk til frekari meðferðar. Telji nefndin kæruna tæka til frekari meðferðar leitar hún sátta milli kærandans og ríkisins sem í hlut á. sem í hlut á. Takist sátt ekki segir nefndin álit sitt á því hvort ríkið hafi brotið gegn sáttmálanum og gerir um það sérstaka skýrslu.

felur þannig að jafnaði í sér lokaúrlausn um kæruefnið, enda getur kærandinn ekki lagt mál sjálfur fyrir mannréttindadómstólinn eftir núgildandi ákvæðum 44. og 48. gr. samningsins.“ Þetta er flókið ferli og það þarf öll ríkin og öll ferlin innan lands og í rauninni í hverju ríki til þess að virða allt ferlið.

er Útlendingastofnun veitt ný heimild, sem ekki er í lögunum fyrir, til þess að synja fólki um efnismeðferð umsóknar, þ.e. vísa henni frá og skipa því að fara til einhvers lands sem Útlendingastofnun þykir sanngjarnt og eðlilegt að viðkomandi dvelji Ég ætla að byrja á að nefna ástæðuna fyrir þessu. Ástæðan fyrir þessari tillögu, þessari hugmynd, er sú að hingað leitaði talsvert stór hópur fólks vegna alvarlegs ástands í Venesúela á undanförnum árum. Hann fer eitthvað minnkandi en engu að síður var þetta nokkuð stór hópur. Það sem Útlendingastofnun sá við meðferð þessara mála var að margir þessara einstaklinga áttu ættingja og fjölskyldur sem höfðu flúið til nágrannalanda Venesúela

Hvers vegna leitaði svona stór hópur til Íslands? Við getum í sjálfu sér aldrei annað en giskað á það hvers vegna fólk leitar á einn stað frekar en annan. Ein mjög líkleg skýring er landfræðileg lega Íslands þar sem við erum á milli Evrópu og Ameríku. Hins vegar er það svolítið þannig að Útlendingastofnun virðist líta á það sem sitt hlutverk að koma með öllum ráðum í veg fyrir að fólk sæki hingað og um leið og það kemur einhver hópur þá þarf að finna leið til að stemma einhvern veginn stigu við því. Þar er kannski ekki nein sérstök heildarhugsun á bak við, það er oft bara svona: Hvernig getum við brugðist við þessu? Hvað getum við gert við þetta fólk annað en að taka á móti því? Og það er líka þessi trú sem við heyrum svolítið í máli stuðningsmanna þessa frumvarps, kannski helst hv. þm. Birgis Þórarinssonar, þar sem því er haldið fram að fólk frá Venesúela sæki svo mikið til Íslands vegna þess að við séum svo æðislega lin, við séum að veita öllum frá Venesúela vernd, það séu önnur ríki ekki að gera. Þetta er rökstutt með því að við veitum flóttafólki frá Venesúela svokallaða viðbótarvernd á meðan önnur ríki veiti þeim dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Þetta myndi kannski hljóma sennileg kenning ef annars vegar hugtökin viðbótarvernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum væru samræmd innan Evrópu, það eru þau ekki,

það gildir einu. Það er ekki það sem ræður úrslitum um fjöldann heldur kannski fyrst og fremst einmitt aðgengi að landinu. Þá hefur Ísland í gegnum tíðina,

sem eru einnig aðilar að Dyflinnarreglugerðinni svokölluðu. Í vestri eru engin aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar þannig að þegar fólk kemur frá vestri beint til Íslands er Ísland fyrsti viðkomustaður en ekki Grikkland, Ítalía, Spánn eða önnur Evrópuríki. Þetta gerir það að verkum að Ísland þarf að taka þessi mál til efnismeðferðar, ólíkt öllum hinum málunum þar sem þau geta varpað varpað ábyrgðinni yfir á önnur Evrópuríki. Þetta eru langtum líklegri og rökréttari skýringar á því hvers vegna til Íslands leitar ákveðinn fjöldi einstaklinga frá Venesúela og meiri fjöldi en virðist vera að leita t.d. til annarra Norðurlanda, enda er Ísland í rauninni Dyflinnarríkið sem er

Herra forseti. Ég hef verið að fjalla hérna um umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands sem er mjög mikilvægt gagn í þessu máli.

á, bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Sömuleiðis kunna ýmis útfærsluatriði á málsmeðferð að varða 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. og 13. gr. mannréttindasáttmála Evrópu hvað varðar rétt til aðgangs að dómstólum,

Þess vegna er þessi ábending frá Mannréttindastofnun Háskóla Íslands svo mikilvæg. Hún sýnir fram á að það

oft 10–20 blaðsíðna langar ákvarðanir. Þetta verður á einhverjum tímapunkti ekki lengur raunhæf áfrýjunarleið þegar tímafrestirnir eru stuttir og þegar rannsóknarskyldu stjórnvalds er jafn illa sinnt og málsmeðferð Útlendingastofnunar

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands. Hennar niðurstaða er sú að það sé óhjákvæmilegt að löggjafinn taki skýra afstöðu að undangengnu efnislegu mati

Löggjafinn hefur ekki tekið neina skýra afstöðu til þess hvort skilyrðum stjórnarskrárákvæða sé fullnægt. Þegar við Píratar förum fram á að það sé gert erum við hunsuð, það er bara látið eins og við höfum ekki sagt neitt. Ég verð að segja að mín upplifun undanfarna viku er eins og að vera komin aftur í grunnskóla þar sem einhvers konar fýlustjórnun er í gangi ef fólk er búið að ákveða að það ætlar ekki tala við þig. Það er auðvitað ótrúlega súrrealískt að þannig virki löggjafarsamkunda Íslendinga árið 2023. En þetta er minn vitnisburður, þannig virkar þetta.

„Þegar mannréttindanefndin telur að aðildarríki hafi brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt sáttmálanum geta afdrif máls orðið með tvennum hætti:

svo sem henni ber ávallt að gera skv. 31. gr. samningsins. Hafi málið ekki verið lagt fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í samræmi við ákvæði 48. gr. samningsins af hálfu aðildarríkis innan þriggja mánaða

Til úrskurðar í máli þarf tvo þriðju hluta ráðherranefndarinnar. Henni er ekki settur tímafrestur til að ljúka slíku máli. Úrskurði ráðherranefndin að um brot sé að ræða tiltekur hún frest fyrir aðildarríki til að gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru samkvæmt niðurstöðunni. Sem dæmi um mál sem þannig lýkur eru mál varðandi brotaefni þar sem áður hefur gengið dómur um sambærilegt tilvik og hvorki mannréttindanefndin né aðildarríki telja tilefni til að leita úrskurðar mannréttindadómstólsins um. Hins vegar getur mannréttindanefndin tekið ákvörðun um að leggja málið fyrir mannréttindadómstólinn skv. 48. gr. samningsins sem úrskurðar þá hvort um brot á sáttmálanum sé að ræða af hálfu aðildarríkis. Auk mannréttindanefndarinnar er aðildarríki einnig heimilt samkvæmt 48. gr. samningsins í eftirtöldum tilvikum að leggja málið fyrir mannréttindadómstólinn: 1) Þegar þegn þess er talinn órétti beittur, 2) þegar það hefur sjálft vísað málinu til mannréttindanefndarinnar eða 3) þegar málið beinist gegn því. Mannréttindanefnd Evrópu tók til starfa á árinu 1955. Ekki eru fyrir hendi upplýsingar um heildarfjölda kæra sem hafa borist henni, enda hefur nefndin beitt því verklagi frá öndverðu að beina því strax á fyrstu stigum til kæranda að draga erindi sitt til baka, ef augljóst þykir að ekki séu efni til að fjalla frekar um hana. Með þessum hætti er talið að um tvær af hverjum þremur kærum, sem berast nefndinni, séu dregnar til baka. Afturkallaðar kærur eru ekki færðar í málaskrá nefndarinnar. Kærur frá einstaklingum eða samtökum þeirra, sem hafa hins vegar gengið lengra og verið skrásettar hjá nefndinni, voru samtals 21.077 á árabilinu frá 1955 til ársloka 1992. Þar af hafði mannréttindanefndin í árslok 1992 tekið afstöðu til þess hvort 18.820 kærur væru tækar til frekari meðferðar. Í flestum tilvikum taldi nefndin kæru ótæka til meðferðar án þess að sjá ástæðu til að gefa ríkinu, sem kæra beindist að, kost á að tjá sig um hana, en á þennan veg fór fyrir 15.790 kærum. Í 1.792 tilvikum mat nefndin kæru ótæka til meðferðar eftir að hafa fengið svör hlutaðeigandi ríkis. Í 1.227 tilvikum komst mannréttindanefndin hins vegar að þeirri niðurstöðu að kæra væri tæk til frekari meðferðar. Af þeim málum hafði 159 verið lokið með sátt fyrir nefndinni fyrir árslok 1992, 45 málum hafði verið vísað á bug eftir nánari athugun nefndarinnar, en í 681 tilvikum hafði nefndin látið í ljós álit á því hvort brotið hafi verið gegn mannréttindasáttmálanum og gert skýrslu um það til ráðherranefndar Evrópuráðsins. Kærur aðildarríkja til mannréttindanefndarinnar á hendur öðrum aðildarríkjum fyrir brot á mannréttindasáttmálanum hafa verið fátíðar, en frá 1955 til loka árs 1992 munu þær alls hafa verið 11

á greinargerð frumvarpsins um lagasetningu mannréttindasáttmála Evrópu.

8. gr. frumvarpsins sem veitir Útlendingastofnun heimild til þess að vísa fólki þangað sem stofnuninni dettur í hug. Ég fór örstutt yfir það hvað stofnuninni gengur til. Jú, hún er að reyna að bæta upp fyrir það ástand

Stofnuninni dettur þetta í hug og nær því í gegnum ráðuneytið. Vandamálið við þetta er að Dyflinnarreglugerðin er í fyrsta lagi samkomulag á milli ríkjanna. Hún var upphaflega samningur, í dag er hún reglugerð sem ríki hafa gengist undir. Það er engin slík reglugerð, ekkert slíkt samkomulag sem liggur að baki þessu ákvæði. Þarna er verið að leggja til að Útlendingastofnun verði heimilt að synja fólki um áheyrn og að vísa því þangað sem Útlendingastofnun finnst sanngjarnt og eðlilegt að umsækjandi dveljist. Segjum sem svo að það sé Chile af því að viðkomandi á góða frænku sem býr í Chile.

og okkur finnst sanngjarnt og eðlilegt að þú dveljist þar af því að þú þekkir fólk þar og talar tungumálið og svona. Okkur finnst þetta frábær hugmynd. Og þau taka þá ákvörðun. Með þessari lagabreytingu verður þeim heimilt að gera það. En hvert er vandamálið? Það er ekkert samkomulag á milli Íslands og Chile um það að Chile taki við fólki sem við viljum ekki

Það eru ákveðnar kröfur um móttöku og, getið hvað; það eru tímafrestir. Það eru tímafrestir á ríki að framfylgja ákvörðuninni.

Það er ekkert svona: „nema ef hann tefur málið sjálfur“. Eina undantekningin, það eina sem rýfur þennan tímafrest er náttúrlega ef viðkomandi er fluttur eða ef viðkomandi lætur sig hverfa. Það er eini þátturinn sem rýfur þennan frest. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þau sem semja Dyflinnarreglugerðina gera sér grein fyrir því að þetta eru þvingaðir flutningar. Þau átta sig á því að það er ekki hægt að ganga út frá því að umsækjandi sé rosalega mikið til í að vera fluttur og þá er það bara á ábyrgð ríkisins að flytja þig og það er bara þannig samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni. Þetta gerir það að verkum að það er mun auðveldara að túlka þessi ákvæði. Þetta er einfalt: Lét viðkomandi sig hverfa? Stundum getur það reyndar verið. Það getur reyndar líka orðið vafasamt — vissu stjórnvöld hvar hann var? Útlendingastofnun hefur týnt fólki sem er í umsjá hennar sjálfrar þannig að það getur svo sem alveg komið upp, en mun fátíðara en með svona, hvað á að segja, lögfræðilegum klúðurákvæðum eins og verið er að reyna að búa til hér varðandi það hvenær viðkomandi telst hafa tafið mál sitt. Þetta allt inni í Dyflinnarreglugerðinni. Það er í rauninni mjög þróað kerfi. Þó að sú er hér stendur sé algjörlega mótfallin því í rauninni, hugmyndafræðinni á bak við það, er það gott kerfi sem slíkt.

Þar gagnrýnir Hæstiréttur að í frumvarpi til breytinga á lögum um lax- og silungsveiði sé, líkt og í frumvarpi því sem hér er til umsagnar, tekið fram að ekki hafi þótt tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá. Um þetta segir Hæstiréttur: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

Ef vísa á til fyrirmynda frá öðrum ríkjum er rétt að tilvísun fylgi þar sem útskýrt er til hvaða ríkja er vísað og hvort öll Evrópuríki eða öll Norðurlönd hafi samræmt viðkomandi reglu eða framkvæmd. Ef Norðurlönd hafa innleitt framkvæmd sem er önnur en í öðrum Evrópuríkjum er rétt að tekin sé afstaða til þess hvers vegna frumvarpshöfundar telja aðra leiðina ákjósanlegri en hina.

en fæst svo ekki til að vísa í nein nákvæm dæmi og fæst ekki til að skila inn gögnum um hvaða reynslu hann er tala eða neitt því um líkt. Þannig að þetta er svona, hvað á ég að segja, frekar algeng taktík sem er notuð til að ljá einhverjum ákvörðunum einhvers konar lögmæti án þess að það sé neitt á bak við það.

með frumvarpi um mannréttindasáttmála Evrópu, með leyfi forseta, kafla um Mannréttindadómstólinn: „Í IV. kafla samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis eru reglur um skipan Mannréttindadómstóls Evrópu og meðferð mála fyrir honum. Samkvæmt 38. og 39. gr. samningsins eru dómarar við dómstólinn jafnmargir og aðildarríkin að Evrópuráðinu, en þing ráðsins kýs þá til níu ára í senn úr hópi þriggja manna sem hvert ríki tilnefnir fyrir sitt leyti. Dómstóllinn starfar í deildum sem níu dómarar skipa hverju sinni, en dómarinn, sem hefur verið kosinn fyrir aðildarríkið sem mál beinist að, situr alltaf í dómi í viðkomandi máli, auk forseta eða varaforseta dómsins og sjö annarra dómara sem eru valdir með hlutkesti. Fyrir dómstólinn verða lögð mál á hendur aðildarríki að mannréttindasáttmálanum svo framarlega sem ríkið hefur lýst sig bundið af lögsögu dómstólsins samkvæmt fyrirmælum 46. gr. samningsins, samningsins, en slíkar yfirlýsingar hafa komið fram frá sömu ríkjum og hafa lýst yfir viðurkenningu á heimild mannréttindanefndarinnar til að fjalla um kærur einstaklinga og samtaka á hendur sér. Fyrir mannréttindadómstólnum er mannréttindanefndin eða eftir atvikum aðildarríki að sáttmálanum, sem hefur lagt mál fyrir hann, sækjandi máls. Ef mannréttindanefndin sækir fyrir dómstólnum mál, sem einstaklingur eða samtök þeirra hafa kært til hennar, gefst kærandanum kostur á að taka þátt í meðferð málsins fyrir dómstólnum, en aðild að málinu á þó kærandinn ekki í eiginlegum skilningi á þessum vettvangi. Fyrir mannréttindadómstólnum er unnt að ljúka máli með sátt með samþykki hans, en að öðrum kosti fer þar fram gagnaöflun og málflutningur og kveður dómstóllinn síðan upp rökstuddan dóm

hlutaðeigandi ríki teljist hafa brotið gegn mannréttindasáttmálanum, en hafi þess verið krafist getur dómstóllinn enn fremur dæmt þeim einstaklingi eða samtökum, sem brot á sáttmálanum hefur bitnað á, bætur úr hendi ríkisins skv. 50. gr. samningsins. Dómur mannréttindadómstólsins hnekkir þannig ekki dómi eða annarri úrlausn sem hefur fengist um kæruefnið í aðildarríki að mannréttindasáttmálanum, heldur stendur slík úrlausn óhögguð. Mannréttindadómstóllinn og aðrar stofnanir, sem fjalla um kæruefni samkvæmt samningnum um verndun mannréttinda og mannfrelsis, eru því ekki í neinum skilningi áfrýjunarstig í máli og endurskoða ekki dómsúrlausn frá aðildarríki, heldur er aðeins leyst úr því á þessum vettvangi hvort aðildarríki hafi brotið þjóðréttarskuldbindingu sína um að tryggja viðkomandi mannréttindi og eftir atvikum hvort ríkið sé bótaskylt af því tilefni. Mannréttindadómstóll Evrópu tók fyrst til starfa í ársbyrjun 1959. Frá þeim tíma og til loka árs 1990 höfðu alls verið lögð 252 mál fyrir hann. af hafði mannréttindanefndin lagt fyrir 251 mál, en í einu tilviki hefur aðildarríki lagt fyrir dómstólinn mál á hendur öðru aðildarríki að mannréttindasáttmálanum. Af þessum heildarfjölda mála hafði 189 verið lokið í ársbyrjun 1991. 12 þessara mála höfðu verið felld niður, en efnisdómur hins vegar gengið í 177 málum. Í 47 tilvikum varð niðurstaðan sú að hlutaðeigandi ríki hefði ekki brotið gegn mannréttindasáttmálanum, en brot voru hins vegar talin hafa verið framin í 130 málum.“ málum.“ Við skulum gera okkur grein fyrir því að þrátt fyrir að Ísland sé búið að kvitta undir mannréttindasáttmála Evrópu og öll önnur ríki þar líka, þá getur samt gerst að þau brjóti hann.

ég skal bara taka þessu og ég mun aðstoða ykkur við að reyna að koma mér úr landi og fara til Chile. En hún fær ekki dvalarleyfi það verður eitthvert vesen. Þá, samkvæmt þjónustusviptingarákvæðinu frábæra í þessu frumvarpi, í 6. gr., fær hún nú að njóta þjónustu áfram. Hún verður ekki sett á götuna af því að hún sýnir samstarfsvilja við það að koma sjálfri sér úr landi. Í hvað stöðu er þessi kona komin? Hún er komin í þá stöðu að vera hérna landlaus á milli kerfa, réttindalaus á Íslandi, réttindalaus alls staðar, getur ekki farið heim, er að reyna að sýna einhvern samstarfsvilja.

Hvaða skilvirkni er fólgin í þessu? Hvernig á þetta að auka skilvirkni og bæta kerfið og straumlínulaga það? Þetta frumvarp snýst ekkert um það. Það snýst um það að auka heimildir Útlendingastofnunar til að synja fólki um að dvelja í landinu, um afleiðingarnar eða tímann sem það tekur eða kostnaðinn sem er á bak við, það er ekkert pælingin.

Forseti. Ég hef verið að fjalla um umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands um þetta frumvarp.

í frumvarpinu standist yfir höfuð stjórnarskrá og aðrar mannréttindaskuldbindingar sem Ísland hefur gerst aðili að. En í umsögninni má sjá mjög sterkar vísbendingar og mjög skýrar ábendingar um að frumvarpið brjóti einmitt í bága við bæði stjórnarskrána og mannréttindaákvæði sem Ísland hefur undirgengist að virða.

um synjun á efnismeðferð á grundvelli 36. gr. sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess sérstaklega að kæra ekki og skuli greinargerð vegna kæru berast kærunefnd innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar.

Það gefur umsækjanda því afar skamman frest til að vinna greinargerð sína, svo skamman að illmögulegt getur verið fyrir umsækjanda að gera fullnægjandi greinargerð og í sumum tilfellum ómögulegt vegna skorts á gögnum.

að afla allra viðeigandi gagna um aðstæður viðkomandi umsækjanda um alþjóðlega vernd og neitar raunar umsækjendum oft um nauðsynlega tímafresti til að geta lagt fram viðeigandi gögn máli sínu til stuðnings til þess að geta fengið vottorð sérfræðinga

í sjálfkrafa kæru, en þú færð ekki gögnin sem þú þarft til þess að búa til greinargerðina um kæruna þína fyrr en að tíu dögum liðnum eftir að kærufresturinn hefst, og þá hefurðu fjóra daga til þess að skrifa greinargerðina þína.

Síðan fylgir með frekari rökstuðningur en niðurlag bréfsins er á þá leið að þess er óskað að tillagan verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefnda grein þingskapa.